Virðulegi forseti. Hér á eftir mun fara fram 2. umræða frumvarps til laga um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík og er það vel og ánægjulegt að þinginu hafi tekist að afgreiða þetta mál hratt og vel þannig að ganga megi frá kaupum íbúðarhúsnæðis í Grindavík sem allra fyrst gagnvart þeim sem það kjósa.

og vísa þar í bls. 21 í frumvarpinu, í greinargerðina í kafla 6.5, Áhrif á húsnæðisverð, vexti, verðbólgu o.fl., en þar kemur fram, með leyfi forseta: „Frumvarpið felur í sér verulega tilfærslu verðmæta úr opinberum sjóðum til eigenda þess húsnæðis sem það nær til. Í þessu felst að aðhaldsstig opinberra fjármála verður slakara en ella. Í stað þess að hafa áhrif til lækkunar verðbólgu og vaxta, líkt og gert var ráð fyrir í samþykktum fjárlögum 2024, verða áhrif ríkisfjármálanna á þessar stærðir allt að því hlutlaus á árinu 2024 nema ráðstöfunin verði fjármögnuð með hækkun skatta eða lækkun útgjalda, líkt og nánar er fjallað um hér aftar.“ Það er reyndar ekkert fjallað nánar um þetta hér að aftan þannig að það hefur kannski gleymst að setja það inn. Hvers vegna var ekki farin sú leið að fjármagna þessar aðgerðir, t.d. með sértækri skattheimtu eins og

alveg rétt að það aðhald sem er í fjárlögum 2024 í raun þurrkast út við þessa aðgerð að óbreyttu. Við erum að vinna fjármálaáætlun til næstu ára og samspil áhrifa af þessari aðgerð og aðkoma okkar að kjarasamningum, langtímakjarasamningum, kallar á endurskoðun í uppfærðri eða nýrri fjármálaáætlun. Ef við meinum það að við viljum vera með ríkisfjármálin þannig að þau styðji við verðbólgumarkmið Seðlabankans og að við náum árangri í því stóra verkefni, sem við erum öll sammála um að vilja gera, þá mun það kalla á fórnir. Ég veit að þingmenn hafa misjafnar skoðanir á því hvernig eigi að færa þær fórnir. Á að láta fólk og fyrirtæki með beinum hætti, þ.e. með skattahækkunum, bera þær uppi eða getum við með öðrum hætti minnkað útgjöld eða losað um eignir þannig að við getum sagt að ríkisfjármálin séu að styðja við þetta markmið? Út á það gengur vinnan við fjármálaáætlun. Ég get alveg sagt að

ráðstöfun. Það er kannski það sem ég er einna helst að velta fyrir mér, sér í lagi vegna þess að minnst er á það í greinargerðinni með frumvarpinu að þetta valdi því einmitt að ríkisstjórnin skili enn og aftur auðu þegar kemur að því að takast á við verðbólguna. En gott og vel, sjáum hvað setur í fjármálaáætlun. Ég vildi spyrja um hinn þáttinn af fjármögnuninni sem snýr að því að taka innan úr náttúruhamfaratryggingasjóði stórar fjárhæðir enda sé þess gætt að það komi ekki niður á rekstrarhæfi og gjaldþoli stofnunarinnar, eins og segir í greinargerðinni. Ég velti því fyrir mér, virðulegi forseti, hvernig er í raun hægt að taka nokkuð

Varðandi þá útfærslu að nýta náttúruhamfaratryggingar að hluta til þess að fjármagna þessa aðgerð þá liggur líka fyrir að það verður líklega og hefur nú þegar orðið tjón sem ekki er búið að meta og mögulega verður frekara tjón sem náttúruhamfaratryggingar munu þurfa að standa undir. Þá er spurning um útfærslu á því hvernig uppgjör verður á þeim fjármunum sem fara inn í félagið og þá frekara tjóni sem verður. Endurtryggjendur, líklega fyrst og fremst, munu bæta það tjón en það er spurning hvernig uppgjörið verður innan félagsins, hvort hægt verður að færa það þannig að náttúruhamfaratryggingar fái það með einhverjum hætti til baka. Það þarf að vinna. Síðan tel ég að þetta áfall og það verkefni sem við stöndum frammi fyrir kalli á heildarendurskoðun á því hvernig við fjármögnum náttúruhamfarir vegna þess að við erum með ofanflóðasjóð og Náttúruhamfaratryggingu Íslands og það er þarna gat vegna þess tjóns sem við erum að verða fyrir núna og við þurfum einfaldlega að endurskoða það heilt yfir.

tekið starfsmenn rússneska sendiráðsins inn á sinn fund og mótmælt harðlega meðferðinni á Navalny. Mér finnst það til mikillar fyrirmyndar og í samræmi við það sem sem m.a. ég hef hvatt íslensk stjórnvöld til að gera, að standa fast í fæturna með því að hjálpa þeim sem eru í andófi við þessa andlýðræðislegu stjórn sem er í Rússlandi. Eftir innrás Rússa

sérstaklega í ljósi þess ef fimmta stoðin innan NATO er að veikjast, þ.e. að árás á eitt ríki þýði árás á öll aðildarríki NATO. Mig langar að vita frá hæstv. ráðherra hvaða sviðsmyndir hafa verið teiknaðar upp og hvort hann hafi ekki áhyggjur af þessari nálgun Bandaríkjamanna. Það er alveg skýrt að Joe Biden er ekki þarna en þetta hefur engu að síður þau áhrif að ríki Evrópu eru að

Virðulegi forseti. Já, hér er spurt um viðbrögð við breyttum heimi í raun og veru. Fyrst aðeins varðandi það sem heyrst hefur frá fyrrverandi forseta Bandaríkjanna og núverandi væntanlegum frambjóðanda í forsetakosningum. Það eru í sjálfu sér ekki ný skilaboð frá Trump

Það sem við höfum séð vera að gerast um alla Evrópu á undanförnum árum, og ég hygg að núna séu ríkin orðin 19 sem eru einmitt farin að uppfylla 2% lágmarksskilyrði — þetta er ekki vegna orða Trumps, þetta er vegna þess að heimurinn hefur breyst. Það geisar stríð í Evrópu í dag. Í dag er barist á vígvellinum í Úkraínu. Þar er verið að takast á um ákveðin grunngildi um það hvort virða beri alþjóðalög, hvort landamæri skipti máli. Þar erum við annars vegar að sjá lýðræðisríki í vörn og hins vegar eins konar einræðisríki takast á. Og þegar Þjóðverjar stórauka nú við vopnaframleiðslu sína er það ekki vegna orða Trumps, það er vegna þess að heimurinn er breyttur. Hvaða afleiðingar hefur það? Hvaða viðbrögð eiga við að sýna vegna þess? Ja, við erum NATO-ríki. Fyrir norðvestursvæðið er búið að endurskilgreina stöðuna innan NATO. Við erum hluti þess svæðis sem hefur núna komið til endurskoðunar. Það er verið að efla eftirlit á okkar svæði. Nýlega tók Alþingi til endurskoðunar

þörfina fyrir endurskoðun á því sem snýr sérstaklega að varnarmálunum. Virðulegi forseti. Ég vil sérstaklega fagna síðustu orðum ráðherra. Ég vona að samsetning ríkisstjórnarinnar leiði ekki til þess að við mótum ekki okkar eigin sjálfstæðu varnarstefnu.

getum ekki leyft okkur að haga okkur þannig þegar kemur að öryggi borgaranna og öryggi þjóðarinnar þegar það er undir. Þjóðir Evrópu eru að leggja meira fram til hernaðarmála, ekki síst í ljósi þess að við erum í baráttu um að verja frelsið, verja lýðræðið, verja jafnrétti, verja mannréttindi um alla Evrópu. En þessi orð Trumps hafa grafið undan NATO.

í NATO sem allra fyrst og hernumdum svæðum innan Úkraínu verði bara hleypt inn þegar búið er að frelsa þau. Það eru þessar tvær spurningar sem ég myndi gjarnan vilja fá svar við.

fjölþjóðasamstarf sem felst í NATO-aðildinni gagnist ekki bara Evrópuþjóðunum heldur Bandaríkjunum líka. Það er algerlega ótvírætt. Við skulum trúa því að menn sjái það nú jafn vel í dag og frá öndverðu. Mig langar að nefna það hér að við erum auðvitað þegar búin að auka áherslu á varnarmálin. Við höfum eflt samstarfið samstarfið við Bandaríkin á grundvelli tvíhliða samningsins og þá hafa verið töluvert miklar fjárfestingar á varnarsvæðinu í samræmi við mat á þörf fyrir uppbyggingu og endurnýjun búnaðar og annað þess háttar. Við höfum einnig tekið virkan þátt í Norðurlandasamstarfi og í JEF-samstarfinu, þannig að þetta hefur allt verið undanfarin ár. (Forseti hringir.) Varðandi aðild Úkraínu að NATO þá höfum við stutt það ferli

Hæstv. forseti. Mig langar til að nýta þetta tækifæri til að spyrja hæstv. utanríkisráðherra um tvennt er varðar Ísrael og stríðið á Gaza. Ég las á heimasíðu utanríkisráðuneytisins í fyrradag held ég frásögn af því að fulltrúar utanríkisráðuneytisins hefðu verið í Egyptalandi að aðstoða við fjölskyldusameiningu þess fólks, aðallega barna og kvenna, sem fengið hefur dvalarleyfi á Íslandi vegna reglna um fjölskyldusameiningu. Mig langar til að spyrja ráðherrann um árangurinn af því samtali, hvernig það gangi, og hvort við megum eiga von á því að þessir hinir sömu fulltrúar komi heim með fólk frá Gaza, að við náum að bjarga þeim mannslífum sem við höfum þó a.m.k. tækifæri til að bjarga í þessu hræðilega stríði sem nú geisar á Gaza. Ég þarf ekki að taka það fram, forseti, að hér er um líf eða dauða að tefla. Við erum í raun í kapphlaupi við tímann. Það eru 30.000 manns fallin, við þekkjum öll tölurnar, og það verður að nást árangur. Hitt sem mig langar til að spyrja ráðherrann að, forseti, eru nýfallin ummæli forsætisráðherra Ísraels, Netanyahus, þar sem hann tekur af allan vafa, ef svo má að orði komast, um afstöðu ríkisstjórnarinnar þar til tveggja ríkja lausnarinnar. Hann segir Ísrael ekki tilbúið til þess að viðurkenna tveggja ríkja lausnina. Við höfum svo sem vitað að hægri öfgamenn í Ísrael hafa lengi verið þeirrar skoðunar og hafa látið eins og Óslóarsamkomulagið sé ekki til. Hér er um mjög harða afstöðu hægri öfgamanna í Ísrael að ræða og ég vil inna ráðherrann eftir því hvort hann hyggist bregðast sérstaklega við á opinberum vettvangi eða láta í ljós skoðun ríkisstjórnar Íslands og íslenskra stjórnvalda á þessum ummælum.

við veltum því fyrir okkur að hér er um að ræða hóp sem á grundvelli fjölskyldusameiningar hefur fengið dvalarleyfi á Íslandi þá er þetta ekki eini hópurinn sem þannig er komið fyrir hjá í dag, heldur er fólk í Afganistan, í Venesúela, í Sýrlandi eru yfir 40 manns, ef ég man rétt, með sambærilega stöðu. Í engu tilviki höfum við verið að undirbúa það að fara og sækja fólk eða hjálpa því sérstaklega að komast út úr Afganistan, svo dæmi sé tekið, þó að sögulega séu dæmi um að við höfum hjálpað fólki sem hefur fengið stöðu

En vegna þeirrar hörmulegu stöðu sem er uppi á þessu svæði þá höfum við á undanförnum vikum, alveg síðan í desember, verið að gera okkur grein fyrir því hvaða reglur gilda um það að komast út af svæðinu og hvað aðrir hafa verið að gera. Það sem stendur upp úr í því er að aðrar þjóðir hafa fyrst og fremst verið að sækja eigin ríkisborgara og tryggja fjölskyldusameiningar við þá. Samhliða því hafa viðkomandi ríki í einstaka tilvikum hjálpað dvalarleyfishöfum út af svæðinu. Þess vegna gerist það þegar íslensk stjórnvöld leggja fyrir listann um fjölskyldusameiningar til Íslands að það vekur athygli stjórnvalda þarna úti að þar er ekki um neina ríkisborgara á Íslandi að ræða eða fjölskyldusameiningar við ríkisborgara.

Og á endanum erum við í því efni algerlega háð samstarfi og niðurstöðu, jákvæðri afgreiðslu, stjórnvalda á svæðinu.

og ég lít svo á að það sé siðferðileg skylda okkar að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að ná þeim út af Gaza. Af einhverjum ástæðum sem ég þekki ekki hefur almennum borgurum tekist að koma fólki yfir landamærin og alla leið til Íslands. Þetta snýst um það að við nýtum afl okkar í utanríkisþjónustunni til þess að gera þetta og að það verði verði lagður í þetta sá pólitíski vilji og þeir fjármunir og það mannafl sem þarf til að ná þeim út. Í dag eru næstum allir íbúar Gaza-svæðisins samankomnir á litlum bletti. Þau eru eins og dýr í búri, hæstv. forseti. Þau hafa enga leið til að flýja og það er verið að hóta allsherjarinnrás. forseti. Ég deili áhyggjum hv. þingmanns af stöðunni í Rafah. Hún er hræðileg á alla vegu. Við erum að gera allt sem hægt er eftir diplómatískum leiðum til að

Þetta viðhorf verður að breytast. Þetta leiðir okkur ekki neitt. Tveggja ríkja lausnin er haldreipi okkar til þess að skapa varanlegan frið. Það sama verður auðvitað að gerast hjá forystunni Palestínumegin.

Þetta verður allt saman að breytast. Við vonumst auðvitað til þess að friðarumleitanir sem nú standa yfir geti borið með sér einhverja von um langtímalausn og ég sé enga aðra leið í því en tveggja ríkja lausn.

2022 voru umsóknir um alþjóðlega vernd á Íslandi, án Úkraínu, í þriðja sæti hlutfallslega þegar kemur að fjölda þeirra í Evrópu. Það var einungis Kýpur

Þar varð stökkbreyting á fjölda þeirra sem sóttu um alþjóðlega vernd á Íslandi. Í hittiðfyrra, árið 2022, sóttu 4.520 einstaklingar um alþjóðlega vernd á Íslandi,

Við getum ekki tekið á móti heilu bæjarfélagi á hverju einasta ári. Við getum ekki tekið á móti hælisleitendum, umsóknum sem eru meira en 1% af íslensku samfélagi. Árlegur kostnaður skattgreiðenda vegna þessa hefur verið um 35 milljarðar króna með tilheyrandi álagi á allt stoðkerfi samfélagsins sem stendur þegar á brauðfótum.

En það er rétt sem hv. þingmaður segir að við höfum tekið við gríðarlegum fjölda hælisleitenda á undanförnum árum, langt umfram það sem spáð var og kostnaðurinn er kominn úr böndunum. Þetta hef ég margítrekað sagt, hygg reyndar að 35 milljarða talan sem hv. þingmaður nefndi hafi átt við um síðastliðin tvö ár, 15 og 20 milljarðar, en það breytir því ekki að 20 milljarða kostnaður á ári er algerlega óréttlætanlegur. Ég segi bara svona aðeins til upprifjunar að þetta var kostnaðarliður sem var innan við 500 milljónir þegar ég byrjaði í fjármálaráðuneytinu 2013. Hann hefur sem sagt fjörutíufaldast, þessi útgjaldaliður. Þannig að það er enginn hér, trúi ég, í þinginu sem telur að þessum fjármunum sé vel varið í verndarkerfið. Það eru margar ástæður fyrir því að þetta hefur þróast svona. Í fyrsta lagi hefur fólki á flótta fjölgað gríðarlega. Við höfum fundið fyrir mörgum umsóknum frá Venesúela. Það er sú þjóð samkvæmt tölum sem ég sá fyrir ekki löngu síðan sem á flesta einstaklinga á flótta miðað við höfðatölu og það er þess vegna ekki að undra að einhverjar umsóknir berist hingað. En það eru séríslensk ákvæði sem eru að valda okkur alveg sérstökum vandræðum. Þar er ég að nefna réttinn til fjölskyldusameiningar strax og vernd er fengin og þar er ég að nefna réttinn til að fá mál tekið fyrir þrátt fyrir að viðkomandi sé með vernd í öðru landi, svo dæmi séu tekin. Þetta eru atriði sem eru tekin fyrir í nýju frumvarpi dómsmálaráðherra. Ég er sömuleiðis ánægður að sjá að þar er ráðherrann að leggja til að dvalarleyfi sé veitt til styttri tíma en átt hefur við þegar aukin vernd er veitt, og margt fleira mætti hér telja til. Ég ætla í seinna svari mínu að koma nánar inn á (Forseti hringir.) úkraínska flóttamenn sem eru annars eðlis vegna þess að þeir fá samstundis án efnismeðferðar rétt til að vera hér og geta þess vegna byrjað að vinna.

og það er ekki leiðum að líkjast þar. Spurningin er þessi: Mun utanríkisráðherra íhuga og ætlar hann að beita sér fyrir því að við tökum upp innra eftirlit á okkar landamærum (Forseti hringir.) í ljósi þess gríðarlega fjölda sem er að koma til landsins og sækja um alþjóðlega vernd?

Ef við skoðum bara þau lönd sem hafa náð góðum árangri í þessum efnum eins og í Danmörku þá hafa menn verið einmitt að leggja áherslu á að fækka hælisleitendum, eins og við erum núna að stefna að með því að þrengja skilyrði fyrir því að koma til landsins. Á meðan við höfum verið með þessar opnari reglur þá hefur áhuginn á því að láta reyna á íslensku reglurnar augljóslega verið mikill. Ég hafna því algerlega sem hv. þingmaður segir, en það er hins vegar rétt hjá honum að við erum í raun og veru komin eitt ár aftur í tímann vegna þess að fyrir akkúrat einu ári síðan stóð yfir málþóf út af tillögum Sjálfstæðismanna hér í þinginu. Það málþóf hafði staðið meira eða minna í heilt ár vegna þess að málið var í þriðja sinn tekið fyrir hér á þinginu. Varðandi innri landamærin þá skil ég ekki alveg hvað hv. þingmaður á við. Ég tel að við eigum að gæta vel að okkar landamærum, ekki síst út af hættunni á því að hingað komi eftirlýstir aðilar eða glæpamenn sem hyggjast (Forseti hringir.) En ég sé ekki alveg hvað hv. þingmaður á við í tengslum við hælisleitendakerfið, hvað það er sem hann hyggst gera þegar hælisleitandi kemur að landamærunum. (Forseti hringir.) Ætlar hann bara að snúa honum við eða ætlar hann að taka á málinu efnislega? Það er auðvitað alltaf stóra spurningin. Og þegar málið (Forseti hringir.) kemur inn í kerfið, hversu hratt og örugglega við getum afgreitt tilhæfulausar umsóknir.

Um 23% af landi á Íslandi eru friðlýst. Þetta eru 130 friðlýst svæði, þar af þrír þjóðgarðar. höfum undirgengist alþjóðlegar skuldbindingar um að ná þessu hlutfalli upp í 30% fyrir árið 2030, bæði á landi og hafi. Það má segja að það hafi gengið hraðar og vel á undanförnum árum að hækka þetta hlutfall með tilliti til lands en það vantar mikið upp á þegar kemur að hafinu. Þar er þó vinna hafin í því samhengi og góður gangur í henni, eins og ég hef skilið það. Flest þeirra sem sækja Ísland heim, einu sinni eða oftar, svara því til að þau hafi valið að koma hingað vegna íslenskrar náttúru, sérstöðu hennar, víðáttunnar, upplifunarinnar sem finnst hér og jafnvel hvergi annars staðar. staðar. Ég nota hvert einasta tækifæri þegar við ræðum þessi mál til þess að geta þess að ef við tökum Evrópu alla eru síðustu 43% af ósnortnum víðernum Evrópu að finna á Íslandi einu. Þetta eru verðmæti í sjálfu sér, virðulegi forseti. Þetta fólk er svo ekki bara að sækja ósnortna náttúru eða íslenska náttúru heldur líka þá upplifun sem náttúran veitir þeim og gefur og margir þessara gesta sem hingað sækja koma jú aftur og aftur eins og við þekkjum. Þetta er mikill fjöldi fólks, virðulegi forseti, og hefur þeim fjölgað hratt á undanförnum árum, við þekkjum þá sögu ágætlega, sem eru að sækja í þessi verðmæti okkar. En þau skilja líka eftir sig verðmæti.

Það er því ljóst að það er töluvert af fjármunum í umferð þarna. Mig langar í þessu samhengi því að spyrja hæstv. ráðherra: Á hvaða friðlýstu svæðum er gjaldtaka fyrir veitta þjónustu í dag? Hvaða frekari áform hafa stofnanir sem hafa umsjón með friðlýstu svæðunum, og þær eru þrjár, um gjaldtöku á þeim? Hérna er ég að spyrja um innheimtu fyrir veitta þjónustu, þ.e. bílastæðagjöld, salernisgjöld og aðra þjónustu sem veitt er á friðlýstum svæðum, hún er margháttuð. Hvaða viðmið telur ráðherra við hæfi að ráði því hvort hefja skuli gjaldtöku á friðlýstu svæði eða einstaka stöðum þess? Hversu stórt hlutfall af fjárheimildum einstakra friðlýstra svæða er til komið vegna sértekna af innheimtu þjónustugjalda? Hvert telur ráðherra vera eðlilegt hlutfall sértekna til rekstrar friðlýstra svæða í samhengi framlaga af hálfu hins opinbera? Gildir eitt og sama viðmiðið fyrir öll friðlýst svæði á Íslandi? Ég sagði hér áður að við erum með þrjá þjóðgarða. Þeir eru misstórir

Telur ráðherra komugjald, þar sem gestir greiða eitt fast gjald við komuna til landsins, vera fýsilegan kost til fjármögnunar rekstrar og viðhalds á friðlýstum svæðum? Ef svo hvert ætti fyrirkomulag slíks gjalds að vera? Virðulegi forseti. Ég ítreka þakkir mínar til hæstv. ráðherra fyrir að taka þessa umræðu hér. Hún klárast nú sjálfsagt ekki að fullu, við þekkjum það og höldum áfram að ræða þetta. Upp hafa komið ýmsar hugmyndir í gegnum tíðina um um það hvernig við viljum standa að gjaldtöku á friðlýstum svæðum en ég treysti því að hv. þingmenn sem taka þátt í umræðunni séu sammála mér um það að það er mikilvægt að hún sé í ákveðnu formi og að við séum sammála um það að við getum innheimt gjöld á þessum svæðum en það þurfi að vera eftir einhverjum ákveðnum reglum og viðmiðunum.

Virðulegi forseti. Ég vil nota tækifærið og sömuleiðis þakka hv. þingmanni fyrir að taka þessa umræðu sem er mjög mikilvæg. Hv. þingmaður kemur hér með nokkrar spurningar sem ég ætla að reyna að svara, en ég vildi aðeins ræða þetta almennt.

Í lögum um Þingvallaþjóðgarð segir að í reglugerð megi ákveða að taka gestagjöld innan þjóðgarðsins fyrir veitta þjónustu og dvöl þar til að mæta kostnaði við þjónustu og eftirlit með dvalargestum. Viðmiðið í dag er sem sagt veitt þjónusta á svæðunum en í ljósi þess að svæðin eru mörg hver undir álagi vegna ágangs ferðamanna væri eðlilegt að huga að því að gjaldtöku megi einnig nýta til stofnframkvæmda á svæðunum sem þannig gæti nýst til að bregðast við álagi á svæðinu,

ferðamanna af augljósum ástæðum, því að náttúruvernd er líka hlutur sem er eilífðarmál og við munum aldrei klára þann málaflokk.

Ég er ekki mikill talsmaður þess að útdeila peningum úr sjóðum hins opinbera. Það er erfitt verkefni og það er miklu skynsamlegra að þeir aðilar,

Hæstv. forseti. Ég verð að viðurkenna hér í upphafi að ég er svo kvefuð að ég heyrði ekki alveg allt sem hæstv. ráðherra sagði og kann að hafa misst af mikilvægum atriðum. Í mínum huga er kannski er kannski það sem mestu skiptir í þessari umræðu og stefnumótun á þessu sviði að við lítum á ósnert víðerni Íslands og þjóðgarða sem okkar náttúrulegu auðlindir, sem þau eru.

og okkar skylda er að koma í veg fyrir að auðlindin sé ofnýtt, að það sé farið yfir þolmörkin, hvort sem þar er um að ræða náttúruverndina, eins og hæstv. ráðherra nefndi, eða þá upplifun ferðamannsins eða þess sem þangað kemur af því að hér er náttúrlega samspil náttúruverndar og ferðaþjónustu alveg í brennidepli. Hér reynir á að það virki saman þegar við erum að tala um að nýta gjaldtöku til að stýra aðgangi að náttúruverndarsvæðum, friðlýstum svæðum, þjóðgörðum og öðru slíku. Ég er þeirrar skoðunar, hæstv. forseti, að það sé löngu orðið tímabært að við komum okkur saman um hvernig við ætlum að gera þetta, hvernig við ætlum að láta það virka að koma í veg fyrir að við hreinlega ofnýtum þessa auðlind sem víðerni okkar eru en höldum líka úti sjálfbærri ferðaþjónustu, það er þess vegna sem fólk vill koma til okkar og af því höfum við tekjur sem skipta mjög miklu máli. En við vitum líka og við eigum ekki að vera feimin við að viðurkenna það að það er ekkert að því að setja hóflegt nýtingargjald eða aðgöngugjald að takmarkaðri náttúrulegri auðlind. Þetta er í rauninni sama prinsippið og á við um aðrar auðlindir. (Forseti hringir.) Ég held að við ættum að slá í hestinn og komast að endanlegri niðurstöðu í þessu mikilvæga máli.

Rúmlega 130 svæði á Íslandi eru friðlýst. Með því að friðlýsa svæði erum við að viðurkenna sérstöðu þeirra og tryggja að við skilum þeim til komandi kynslóða eins og við tókum við þeim. Friðlýst svæði eru eins mismunandi og þau eru mörg og öll eru þau jafn mikilvæg og með mismunandi aðdráttarafl. Umræðan hér í dag snýst um gjaldtöku á friðlýstum svæðum. Ég spyr: Á gjaldtakan á friðlýstum svæðum að halda í skefjum ágangi ferðamanna eða á hún að standa undir veittri þjónustu og mannvirkjum, svo sem eins og stígum og salernum? Öll viljum við viðhalda friðlýsingu svæðanna en þá þarf bæði að vakta viðkomandi svæði og þjóna þörfum gestanna. Af sumum gestum er ekki hægt að taka gjald, eins og ferfætlingum og fuglinum fljúgandi, en það er hægt að stemma stigu við þeim. Oft og tíðum er þó ástæða til að takmarka ágang fólks. Virðulegur forseti. Ágangur ferðamanna um svæði getur verið vandamál. Hér vil ég sérstaklega nefna landtöku skemmtiferðaskipa inn á friðlýst svæði. Það fer eftir friðlýsingarskilmálum hvers svæðis hvernig þessu er háttað líkt og í friðlandinu Hornströndum þar sem gildir verndaráætlun sem m.a. bannar landtöku hópa sem eru fjölmennari en 51. Komur skemmtiferðaskipa til landsins hafa aukist verulega á undanförnum árum og þau hafa getu til að koma víðar við en vegakerfi landsins býður upp á. Það er brýnt að sveitarfélögin setji sér stefnu um hvernig þau ætla og vilja dreifa svo stórum hópum sem koma með einu slíku skipi því að undir eru friðlýst svæði og önnur viðkvæm svæði. Virðulegi forseti. Það er mín skoðun að við eigum að verðleggja okkar auðlindir. Þá ættu komugjöld til landsins eða í þjónustu sem er á friðlýstum svæðum að vera kostur til að fjármagna rekstur og viðhald á friðlýstum svæðum.

Ég er á því að við höfum því miður það orðspor víða um heim að vera algerlega í efstu mörkum verðlagningar á ansi mörgum lykilþáttum sem tengjast ferðaþjónustu, þar með talið þegar kemur að bílaleigum,

Stefna í ferðaþjónustumálum til lengri tíma er afar mikilvægt verkefni og einhvers staðar er byrjað að vinna það. En án þess að vilja útiloka nokkuð vil ég deila á þessum tímapunkti að fara að kynna hér komugjöld umfram það sem orðið er. Við erum með hundruð milljarða

Forseti. Ég vil þakka hv. þm. Orra Páli Jóhannssyni fyrir að hefja máls á þessu mikilvæga málefni og ég tek undir sjónarmið hv. þingkonu, Þórunnar Sveinbjarnardóttur, sem komu fram í ræðu hér áðan. Það hefur lengi verið kallað eftir því að stjórnvöld móti stefnu þegar kemur að gjaldtöku á friðlýstum svæðum. Í könnun sem framkvæmd var árið 2022 kom fram að 66% landsmanna eru fylgjandi gjaldtöku fyrir þjónustu á helstu ferðamannastöðum á friðlýstum svæðum og að 49% voru fylgjandi gjaldtöku fyrir aðgengi að slíkum svæðum. Það kemur ekki á óvart þar sem gríðarleg fjölgun hefur orðið í þeim fjölda ferðamanna sem hingað koma til lands og aðeins í fyrra heimsóttu um 2,2 milljónir ferðamanna Ísland. Þrátt fyrir þetta bólar lítið á heildstæðri stefnu stjórnvalda í þessum málum. Tilkynnt var síðasta sumar að hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hefði komið á samstarfi við Ríkiskaup um undirbúning að útboði á rekstri og umsjón salerna á völdum svæðum. Það er gott og blessað að ferðamenn hafi aðgang að klósettum þegar þeir heimsækja þessi svæði en það sem liggur á er að vernda náttúruna áður en það verður of seint. Á síðustu misserum hefur Sjálfstæðisflokkurinn farið mikinn í fjölmiðlum og lýst því yfir að innviðir landsins þoli ekki að taka á móti fleiri hælisleitendum. Þeir benda á þann fámenna hóp og kenna honum m.a. um aukið álag á heilbrigðiskerfi og á húsnæðismarkaði landsins. Í fyrsta lagi ætti Sjálfstæðisflokkurinn að líta í eigin barm en hann hefur verið við stjórnvölinn meira og minna síðustu áratugi og getur því bent á fáa aðra en sig þegar kemur að stöðu innviða hér á landi. Í öðru lagi fylgir þeim milljónum ferðamanna sem koma hingað til lands aukið álag á nær alla innviði. Þeir nota heilbrigðisþjónustu, þeir leigja Airbnb-íbúðir og stærstur hluti þeirra kemur hingað til lands til að skoða okkar stórbrotnu náttúru. Náttúran okkar er ekki óþrjótandi auðlind. Hún getur ekki tekið við stöðugt fleiri ferðamönnum, sama hversu mikið við rukkum hvern og einn þeirra fyrir að nota klósettin eða leggja í bílastæðin.

að innviðum okkar. Ferðaþjónustan er vissulega orðin ein stærsta atvinnugreinin okkar og hefur vaxið gríðarlega síðastliðin ár en það hefur vantað langtímasýn fyrir greinina. Viðreisn hefur í í langan tíma lagt áherslu á það að hér verði mótað langtímaplan um það hvernig við ætlum að sjá heildstæða ferðaþjónustu þróast til næstu ára og áratuga. Það eru auðvitað margar áskoranir í þeim efnum. Við í Viðreisn höfum lagt áherslu á að móta heildstæða ferðaþjónustustefnu. Við leggjum áherslu á að nýta náttúruauðlindir okkar á sjálfbæran hátt og að nýtingin eigi að byggjast á heildstæðu mati og þjóðhagslegum ávinningi og afleiðingum. Ég vona það auðvitað, virðulegur forseti, að það sé þverpólitískur skilningur fyrir nauðsyn þess að fjárfesta í innviðum á ferðamannastöðum um allt land til verndar umhverfi og náttúru og tryggja um leið jafnari dreifingu ferðamanna um landið allt yfir árið. Við eigum ekki að vera feimin að ræða gjaldtöku og aðgangsstýringar í þessum efnum. Það er eðlilegt að það sé tekið þjónustugjald fyrir veitta þjónustu enda kostar sitt að halda uppi aðgengi og öryggi þegar kemur að náttúruperlum þjóðarinnar. Það verður hins vegar að segjast eins og er að þegar ég las spurningarnar frá hv.

Sumir gesta telja þessa náttúru vera óspillta en víða er það auðvitað fjarri sanni. Ofnýting, eldsumbrot og einfaldlega ömurlegt veður hefur víða spillt þessari náttúru, moldarflög og berir melar ásamt mólendi af verstu sort. En þetta þykir mörgum útlendingum forvitnilegt að skoða þrátt fyrir hátt verðlag. Ferðaþjónustan hefur vaxið ákaflega hratt síðasta áratuginn og það er kannski helst sjókvíaeldi sem hefur vaxið hraðar. En sjókvíaeldi greiðir nú stighækkandi gjald í sameiginlega sjóði sveitarfélaga og ríkis fyrir að nýta þá sameiginlegu auðlind sem firðir eru. Okkur hefur hins vegar ekki komið saman um hvernig eigi að taka gjald af nýtingu þeirra auðlinda sem íslensk náttúra er og er að hluta til í almannaeigu. Það blasir við að þrátt fyrir metnaðarfulla uppbyggingu þessarar ríkisstjórnar á ferðamannastöðum hringinn í kringum landið þarf víða að gera betur til að innviðir þoli aðsóknina. Mýmörg dæmi væri hægt að taka um þetta og ekki síst í Norðausturkjördæmi. Ég sé enga betri eða einfaldari aðferð til að tryggja að unnt sé að fara í þá uppbyggingu sem þarf og vernda þar með vörumerkið, ef svo má segja, fyrir troðningi en að taka komugjöld af þeim sem koma hingað. Það er svo bara útreikningslegt atriði að finna út úr því hversu hátt það á að vera. Það má auðvitað ekki vera svo hátt að það dragi snarlega úr eftirspurn og ekki svo lágt að það svari ekki kostnaði og umstangi að leggja það á. Einnig þarf að vinna slíkt í samráði við hagsmunaaðila og sveitarfélög, ásamt því að lýsa út í öll horn hvað varðar samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar og allt slíkt. En ég held að það sé ekkert flókið í sjálfu sér við þetta.

Á þeim tíma var m.a. mikið rætt um það í þessari pontu að ferðaþjónustan væri að vaxa of hratt, vinsælar náttúruperlur væru farnar að láta á sjá og ekki tækist að byggja upp innviði fyrir ferðamenn nógu hratt og jafnvel að erlendir ferðamenn væru að ganga örna sinna úti í vegarkanti í stað þess að halda í sér fram að næsta almenningssalerni. Með öðrum orðum, ákveðnir áfangastaðir voru komnir að samfélagslegum og náttúrulegum þolmörkum. En hvað er til ráða? Í gegnum tíðina hafa verið ræddar ýmsar hugmyndir um að standa straum af kostnaði við vernd og uppbyggingu ferðamannastaða eins og náttúrupassi eða komugjald til landsins. Til staðar er Framkvæmdasjóður ferðamannastaða þar sem hið opinbera útdeilir fjármagni eftir öllum kúnstarinnar reglum. En enginn af þessum valkostum er til þess fallinn að stýra ásókn ferðamanna á vinsælustu ferðamannastaðina sem eru í mestri hættu á að fari yfir þolmörk sín. Sláum tvær flugur í einu höggi, tryggjum fjármögnun viðhalds, verndar og uppbyggingar ferðamannastaða og stýrum ágangi á viðkvæmar náttúruperlur með gjaldtöku á ferðamannastöðunum sjálfum. Um allan heim hefur þessi leið gefið góða raun og margar af stærstu og vinsælustu náttúruperlum og þjóðgarðar heims eru sjálfbær í orðsins fyllstu merkingu, bæði í umhverfislegu tilliti en einnig fjárhagslegu.

Við megum draga mikinn lærdóm af því sem vel er gert og ættum að gefa heimamönnum á hverjum stað tækifæri til að stýra uppbyggingu og vernd sinna ferðamannastaða en ekki að þeir þurfi í sífellu að treysta á framlög úr opinberum sjóðum.

Hæstv. forseti. Ég vil byrja á að þakka fyrir þessa umræðu hér í dag um gjaldtöku á friðlýstum svæðum. Gönguleyfi og aðgangsgjöld gegna lykilhlutverki í verndun náttúruverndarsvæða víða um heim eins og hér hefur komið fram. Þau stuðla beint að viðhaldi og varðveislu svæða og þjóðgarða og með því að fjárfesta í viðhaldi á gönguleiðum, merkingum og aðstöðu getum við tryggt að komandi kynslóðir njóti þeirra forréttinda að upplifa þessa sömu náttúru og hið fjölbreytta vistkerfi sem okkur þykir svo vænt um. Að auki geta aðgangsgjöld gegnt mikilvægu hlutverki við að stjórna fjölda gesta inn á hin friðlýstu svæði. Þó að okkur þyki öllum vænt um frelsið til að ferðast um landið er nauðsynlegt að ná jafnvægi sem kemur í veg fyrir átroðslu og eyðileggingu á náttúrulegu landslagi. Stýrt aðgengi tryggir að viðkvæm vistkerfi og dýralíf innan þessara friðlanda geti þrifist óáreitt og stuðlar að jákvæðri sambúð manna og náttúru, ekki síst í ljósi upplifunar þeirra sem sækja þessi svæði heim en víðerni og auðnir eru það sem ferðamenn vilja upplifa á Íslandi. Hvernig tryggjum við að sú upplifun haldi áfram að vera til staðar? Mig langar að nefna dæmi um þau jákvæðu áhrif sem gönguleyfi og aðgangsgjöld geta haft á varðveislu náttúruverðmæta með því að skoða reynslu Nepals. Nepal, sem eins og flestir vita er heimkynni hæstu fjalla heims og magnaðs landslags, hefur innleitt kerfi gönguleyfa fyrir ákveðin svæði, þar á meðal Himalaya-fjöllin og Everest. Innleiðing leyfa í Nepal hefur ekki aðeins stuðlað verulega að verndun viðkvæmra vistkerfa þeirra heldur hefur hún einnig skipt sköpum við að stjórna innstreymi göngufólks. Þegar við tölum fyrir sambærilegum aðgerðum í okkar eigin landi getum við fengið innblástur frá löndum eins og Nepal og viðurkennt að gjaldtaka, t.d. innleiðing gönguleyfa, snýst um framtíðarstefnu til að tryggja langvarandi verndun og varðveislu okkar stórkostlega lands.

Almannaréttur og aðgengi að náttúru landsins er mikilvægur og er skýr í náttúruverndarlögum. Þar segir að almenningi sé heimil för um landið og dvöl þar í lögmætum tilgangi. Rétti þessum fylgir skylda til að ganga vel um náttúru landsins og það er skylda okkar að varðveita náttúru landsins. Gjaldtaka inn á friðlýst svæði getur stangast á við þessi réttindi. En til þess að tryggja að gengið sé vel um náttúruna er mikilvægt að byggja upp aðstöðu eins og göngustíga og beina umferð ferðamanna frá mjög viðkvæmum svæðum og/eða hættulegum. Ef rétt er á spöðunum haldið er hægt að tryggja að þessar sértekjur standi undir rekstri á þjónustunni. Uppbyggingu innviða, líkt og bílastæði o.fl., ættu þeir að borga sem nota.

Þetta er mikilvægt og við þurfum að skoða þetta líka. Við þurfum að sinna náttúrunni í sjálfum okkur á ferðum okkar um landið og á löngum köflum er það erfitt þegar ekki er salernisþjónusta til staðar.

til þess að dreifa ferðamönnum um landið því að maður tekur eftir því að það er alltaf að aukast að ferðamenn komi á fáfarnari svæði og lenda þá kannski í ógöngum.

En í því felast líka tækifæri. Ísland ætti að verða það land sem fólk sem er umhugað um náttúruna sækir í að heimsækja. Gríðarleg tækifæri eru í því að bjóða upp á vistvæna ferðamennsku og þá þarf uppbygging við okkar náttúruperlur að taka mið af því á þann máta sem hvetur ferðamenn til að virða náttúru okkar og ganga vel um. Þegar ferðamenn þurfa að greiða fyrir þjónustu og hún er aðgengileg og til fyrirmyndar þá eru þeir líklegri til að bæði njóta jákvæðrar upplifunar af heimsókn sinni og að ganga vel um. Náttúruverndarsamtök á Íslandi hafa áhyggjur af stöðu málaflokksins og þá sérstaklega vegna ágangs ferðamanna á friðlýst svæði. Á nýafstöðnum þjóðfundi sendu þau frá sér ályktun þar sem þau kalla eftir því að náttúran fái sterkara umboð í samfélaginu. Þau brýna nauðsyn þess að stofna embætti umboðsmanns náttúrunnar. Það má álykta að sú krafa sé til komin vegna þeirrar óánægju, sem einnig kemur fram í ályktuninni, með að sami ráðherra fari með umhverfis- og orkumál. Þetta telja þau ekki ákjósanleg stöðu fyrir náttúru Íslands og brýna mikilvægi þess að hafa öflugan ráðherra sem hafi umhverfisvernd að leiðarljósi í öllu sínu starfi. Sama má segja um ferðamennsku. Hana þarf að takmarka að einhverju leyti og byggja upp með vernd náttúrunnar í fyrsta öðru og þriðja sæti.

á hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að eiga orðastað í einhverju formi við ferðamálaráðherrann um þessi mál og ekki munum við sem hér sitjum skorast undan því að taka þátt í þeirri umræðu. Öðrum hv. þingmönnum vil ég líka þakka fyrir ýmis mjög mikilvæg atriði sem hafa verið dregin fram, svo sem almannarétturinn sem á sér ævafornar rætur, ekki bara í íslenskri löggjöf heldur á Norðurlöndunum öllum. Hann þarf alltaf að horfa á að mínu mati í samhengi við gjaldtöku á friðlýstum svæðum, perlanna okkar sem við eigum saman en deilum líka með okkar gestum. Þá vil ég taka undir með hæstv. ráðherra sem segir að verndarhagsmunir svæðanna verði að ráða stefnumótuninni en ekki gjaldtakan. Þar erum við fyllilega sammála.

Þetta er eitthvað sem við verðum að hafa í huga þegar við erum að leggja línurnar í þessum málum og ég tek heils hugar undir með ráðherra í þessu. Þá finnst mér einboðið og augljóst að við ræðum hugmyndir um komugjald á þessum vettvangi undir einhverjum öðrum forsendum því að það eru augljóslega skiptar skoðanir um það,

En hver á að borga fyrir það? Á sá að borga sem nýtur þess eða skattgreiðendur? Um það snýst málið. Við hérna í miðborg Reykjavíkur borgum fyrir bílastæði og alls staðar, út um allan heim, og ég hef ekki heyrt neinn ferðamann kvarta undan því. En það kostar að byggja bílastæði og það er ekki sama hvernig það er gert.

Síðan er náttúrlega orðið mjög undarlegt að heyra Pírata hvað eftir annað tala um loftslagsmálin og reyna að aftengja það grænum orkumálum. Þetta er einstakt á heimsvísu. Það eru hvergi til kjörnir fulltrúar neins staðar sem átta sig ekki á samhengi grænnar orku og loftslagsmála nema á Íslandi.

Frú forseti. Ég verð að viðurkenna að það urðu mér vonbrigði að sjá dagskrá þingfundar í dag þegar hún loksins leit dagsins Á fundi forseta með formönnum þingflokka hafði fyrr í vikunni verið lögð fram áætlun um þinghaldið og þar var á dagskrá skýrsla hæstv. utanríkisráðherra um framkvæmd EES-samningsins sem ég hafði gert ráð fyrir að geta rætt hér á þessum þingfundi í dag og sannast sagna að vonast til þess og undirbúið mig undir það. Mig langar til að inna hæstv. forseta eftir því hvenær hún hyggist setja þessa skýrslu á dagskrá þingsins og hvort þess verði langt að bíða. Við vitum öll að næsta vika er svokölluð kjördæmavika í þinginu. Þetta er mál sem er mjög mikilvægt, ekki síst í ljósi þeirrar umræðu sem hér hefur átt sér stað á undanförnum vikum og mánuðum um gagnsleysi EES-samstarfsins af hálfu sumra þingmanna sem hér í þessum sal sitja. Þannig að það er pólitískt mikilvægt að forseti setji þessa skýrslu á dagskrá þingsins og að hún verði rædd hér á hinu háa Alþingi. að það er ekki oft sem við fáum einhvern fyrirvara um dagskrá þingsins, hvaða mál eru á dagskrá

og fór af stað undirbúningur gagnvart því líka af hálfu þingfólks sem verður ekki endilega hér næst þegar þetta mál verður kannski sett á dagskrá og kannski tekið út af dagskrá aftur. Mér þykir miður að þessi ófyrirsjáanleiki sé alltaf til staðar í dagskrá þingsins

að standa betur að þessum málum og ég hef velt fyrir mér hvers vegna hæstv. utanríkisráðherra þarf trekk í trekk að fresta sínum skýrslum, hvort hann hafi bara ekki verið tilbúinn

Það er alveg ótrúlegt hvað það er mikið skipulagsleysi í störfum og dagskrá þingsins. Það er enginn fyrirsjáanleiki. Það er mjög erfitt að undirbúa sig. Flestir nefndarfundir, dagskrár, koma oft seint um kvöld eða morguninn áður en nefndarfundirnir eru haldnir. Dagskrár þingsins koma oft ekki fyrr en að sliga í miðnætti. Svo er ætlast til að við getum átt hér í almennilegum umræðum um mál þegar þeim er bara hent hingað og þangað inn og út af dagskrá með engum fyrirvara.

Fyrir mitt leyti og ef maður horfir til umræðunnar síðustu daga og vikur hér í samfélaginu þá myndi ég telja mun mikilvægara að taka útlendingamálið til umræðu hér í dag.

miðað við þessa kollega okkar í nágrannalöndunum. En hér er einmitt að hefjast hið hefðbundna, virðulegur forseti, sem dregur kannski mest úr skilvirkni þessa þings; það er dæmigert málþóf

bara með það eitt að markmiði að koma í veg fyrir að við getum látið mæla fyrir frumvarpi um ný útlendingalög, sem er gríðarlega mikilvægt að verði tekið til hér umræðu í þinginu. Það verður mjög áhugavert að sjá í ljósi nýrra yfirlýsinga hvernig ákveðnir flokkar munu tala hér, hvort það verður áfram talað um ógeðsfrumvarpið, eins og var fyrir 11 mánuðum, eða hvort menn eru orðnir eitthvað málefnalegri í afstöðu sinni.

Við vorum að gagnrýna það hversu ófyrirsjáanlegt þetta fyrirkomulag er hérna í þinginu og hvað er mikil hentistefna rekin varðandi dagskrána, að það sé aldrei hægt að stóla á nokkurn skapaðan hlut. Hér var varaþingmaður búinn að eyða töluverðum tíma í að undirbúa sig fyrir þessa umræðu og sá undirbúningur er til einskis. Það kannski skiptir forseta ekki miklu máli og það er kannski tilefni fyrir hv. þm. Jón Gunnarsson að fara upp í fýlu um málþóf

fljótlega í vikunni eftir kjördæmaviku.

við förum aðeins yfir helstu atriðin þá felur frumvarpið í sér að einstaklingar og lögaðilar sem stunduðu atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi í Grindavíkurbæ þegar rýma þurfti bæinn þann 10. nóvember 2023, sem við munum öll vel eftir, og hafa orðið a.m.k. fyrir 40% tekjufalli vegna atburðanna, geti fengið rekstrarstuðning í formi beinna styrkja úr ríkissjóði. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að rekstrarstuðningur verði veittur vegna tímabilsins frá nóvember 2023 til og með apríl 2024. Nefndin fjallaði um þetta mál, vann auðvitað hratt og að mínu mati vel og fékk á sinn fund gesti og nefndinni bárust einnig umsagnir. Þar ber kannski helst að nefna fulltrúa frá Skattinum og fulltrúa frá Grindavíkurbæ. Frekar er greint frá þessu í nefndaráliti sem liggur frammi. Nefndin áréttar mikilvægi málsins fyrir einstaklinga og lögaðila sem stunduðu atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi í Grindavíkurbæ. að fara í stuttu máli yfir þær breytingar sem hér eru lagðar til en nefndin leggur til fjórar mikilvægar breytingar á frumvarpinu.

samkvæmt frumvarpinu verði lengdur og að miðað verði við að úrræðið gildi frá nóvember 2023 til og með júní 2024 en ekki apríl 2024 eins og gert var ráð fyrir Þá telur nefndin rétt að færa samhliða dagsetningarviðmið um umsóknarfrest fram um tvo mánuði og hann verði þá til 30. september 2024. Nefndin leggur jafnframt áherslu á að þörf fyrir frekari framlengingu úrræðisins verði metin þegar frá líður enda er líkt og við öll vitum óvissa enn rík á þessu svæði. Í öðru lagi er lögð til breyting er varðar rekstrarkostnað í 3. gr. Í 5. gr. frumvarpsins er kveðið á um fjárhæð rekstrarstuðnings. Gert er ráð fyrir því að rekstrarstuðningur jafngildi rekstrarkostnaði umsækjenda þann almanaksmánuð sem umsókn varðar eða

Við umfjöllun nefndarinnar um málið kom fram að óljóst væri hvort frádráttur við ákvörðun rekstrarkostnaðar samkvæmt ákvæðinu væri vegna heildarlaunakostnaðar viðkomandi rekstraraðila eða hvort hann takmarkaðist við hámark launagreiðsla samkvæmt lögum nr. 87/2023, þ.e. 633.000 kr. að viðbættu mótframlagi í lífeyrissjóð. Nefndin bendir á að um 3. tölulið 3. gr. frumvarpsins segi í greinargerð að launum í skilningi laga um tímabundinn stuðning til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ sé haldið utan rekstrarkostnaðarhugtaksins því að unnt sé að fá styrk vegna þeirra samkvæmt þeim lögum. Ekki er að finna skilgreiningu á hugtakinu „laun“ í orðskýringu í lögunum. Hins vegar er ljóst af vísun til þeirra, og af skýringu í greinargerð, að vísað sé til launakostnaðar sem fæst bættur samkvæmt þeim, að hámarki 633.000 kr., að viðbættum þeim 11,5% viðbótarstuðningi sem ráðstafað er í lífeyrissjóð. Til að taka af allan vafa um þetta atriði leggur nefndin til breytingu þess efnis að í stað þess að vísað verði til launa í skilningi laganna verði vísað til stuðnings til greiðslu launa í skilningi laganna. Hafi launakostnaður þannig verið umfram þann sem bættur er á grundvelli fyrrgreindra laga, svo sem vegna þess að starfsmaður hefur fengið greidd hærri laun en stuðningur samkvæmt þeim nemur, telst mismunurinn ekki til launa í skilningi laga um tímabundinn stuðning til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ. Hið sama gildir um laun sem rekstraraðili hefur greitt en ekki fengið greiddan stuðning vegna. Í þeim tilvikum væri því heimilt að telja launakostnað til rekstrarkostnaðar í skilningi laganna. Þá er í þriðja lagi lögð til breyting er varðar samspil rekstrarstuðnings og rekstrartekna við ákvörðun tekjufalls í 4. gr. Nefndin tekur fram að meðal skilyrða fyrir veitingu rekstrarstuðnings er að tekjur rekstraraðila í þeim almanaksmánuði sem umsókn varðar hafi verið a.m.k. 40% í sama almanaksmánuði árið áður og tekjufallið megi rekja beint til náttúruhamfara í Grindavíkurbæ. Ljóst er að stuðningur vegna launagreiðslna skv. lögum nr. 87/2023 og stuðningur samkvæmt frumvarpinu getur haft áhrif á það hvernig tekjufall rekstraraðila er ákvarðað. Í umsögn Skattsins er bent á að æskilegt geti talist að bæta við ákvæði um að rekstrarstuðningur samkvæmt frumvarpinu teljist ekki til rekstrartekna við ákvörðun tekjufalls. Hið sama gildir um stuðning skv. lögum nr. 87/2023. Nefndin leggur því til

Að lokum er í fjórða lagi lögð til breyting er varðar orðskýringu í 3. gr. Nefndin leggur til að skýring á hugtakinu föst starfsstöð verði orðuð á þann veg að átt sé við fasta atvinnustöð þar sem tekjuaflandi starfsemi aðila fer að nokkru eða öllu leyti fram. Þá leggur nefndin til að hugtökin launamaður og rekstraraðili verði skilgreind í ákvæðinu með sama hætti og í lögum um viðspyrnustyrki, nr. 160/2020. Þessar breytingar eru í takt og í samræmi við umsögn Skattsins. Að öðru leyti vísast til ítarlegri umfjöllunar um breytingartillögur í nefndarálitinu sem, eins og fyrr segir, liggur hér frammi. leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem hér hefur verið gerð grein fyrir. Undir nefndarálitið rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Teitur Björn Einarsson, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Jón Gunnarsson, Guðbrandur Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Oddný G. Harðardóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni framsöguna og gott samstarf í nefndinni við undirbúning og vinnslu þessa máls. Ég kem hér upp með tvær spurningar. Í fyrsta lagi kannski bara almennt varðandi stuðning við atvinnulífið í Grindavík. Mér fannst koma svolítið skýrt fram í meðferð málsins fyrir nefndinni að þetta úrræði væri kannski einna helst ætlað litlum og meðalstórum fyrirtækjum og nýttist þeim best í ljósi þeirra hámarka sem eru þarna og annað slíkt.

starfsemi sem hefur kannski tengsl við Grindavík að því marki sem hægt er. Mér finnst svolítið mikilvægt að velta þessu upp vegna þess að

einhverrar meiri efnislegrar skoðunar. Síðan vil ég fagna því að nefndin, og ég þar með talin, að við höfum ákveðið að framlengja tímafrestinn í þessu og ég vildi eiginlega bara árétta árétta mikilvægi þess og fá hv. þingmann til að taka undir með mér að við munum þegar fram líða stundir gera það að eigin frumkvæði að meta hvort þörf sé á að framlengja þetta úrræði og bara að við segjum það skýrt hér í þessum ræðustól að nefndin verður vakandi fyrir því og mun gera það áður en þessu þingi lýkur í sumar.

okkar höndum að reyna að taka utan um bæði fólk og fyrirtæki sem hafa þurft að þola þetta hvað mest og fundið þetta á eigin skinni. Ég bara tek undir það, eins og við höfum líka rætt, að þetta tiltekna frumvarp leysir ekki allan vanda

til nefndarinnar og ég treysti því að við munum áfram ræða þessi mál ítarlega eftir því hvernig aðstæður þróast í Grindavík og í raun á Reykjanesskaga öllum. Mér finnst það bara eðlilegt og hef svo sem sagt það sjálfur að það er okkar verkefni sem hér erum á Alþingi að

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það sem ég er kannski einna helst að reyna að fá fram með minni spurningu um eftirfylgni var þessi bókun sem við settum inn í fundargerð um að við myndum taka málið til skoðunar

Það væri bara ágætt ef framsögumaður málsins gæti staðfest þann skilning minn hér í síðara andsvari. Síðan vildi ég vekja athygli framsögumanns á atriði sem ég var bara að átta mig á núna og það eru ákveðnar afleiddar afleiðingar af því að við ákváðum að lengja frestinn og lengja gildistímann á þessu ákvæði fram í júní.

færa til er hversu lengi fyrirtækjum er ekki heimilt að greiða sér út arð. Eins og það er í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að það megi ekki þangað til eitt ár er liðið frá því að viðkomandi naut stuðningsins. Nú er það sem sagt ársfjórðungi skemur, þannig að það eru bara þrír ársfjórðungar í staðinn fyrir heilt ár sem viðkomandi fyrirtæki má þá ekki að greiða sér út arð án þess að þurfa að greiða stuðninginn til baka. Ég velti því bara upp hvort þetta sé ekki yfirsjón af hálfu nefndarinnar, hvort við þurfum ekki að hnika til

og eðlilegt í raun að nefndin taki það til skoðunar. Varðandi hitt þá fannst mér ég fara ágætlega yfir það í framsögu minni að við þurfum, bara vegna þeirrar óvissu sem til staðar er á Reykjanesskaga

sjálfsagt og eðlilegt að það gildi, eins og ég sagði í framsögu minni, um þetta úrræði líka eins og öll önnur úrræði. Við höfum rætt það í nefndinni að auðvitað er þetta þannig að við erum einhvern veginn með einhverjum hætti að reyna að horfa á heildarlausn, það sé einhver samfella í því sem við erum að gera. Þetta mál er bara ein keðjan í þessari keðju allri saman. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt, líkt og við skoðum önnur úrræði, að við séum að skoða þetta og gildistímann og svona bara í

er verið að reyna að stoppa upp í öll göt og reyna að passa upp á einhverja heildarsýn en það er svo margt sem á eftir að svara. Auðvitað getum við ekkert svarað því hvernig náttúran heldur áfram að hreyfa sig en við getum samt tekið ákveðnar ákvarðanir sem hjálpa okkur að búa til mynd sem við getum þá fyllt upp í. Ein af þeim sviðsmyndum sem við þurfum alveg nauðsynlega að skoða er einmitt efnahagsstjórnin sem fylgir óhjákvæmilega í kjölfarið á viðbrögðum.

og ákvörðun gerir það að verkum að óvissan hverfur, hvað svo sem gerist síðan.

Þegar það er ekki tekin ákvörðun sem er grundvölluð á einhverjum skilyrðum heldur bara hentugleika hverju sinni

og við erum að mínu mati að reyna að horfa til þess að þetta verði, eins langt og það nær og er hægt, svolítið á forsendum fólksins, forsendum íbúanna sem þarna búa. Auðvitað væri hægt að segja: Heyrðu, við ætlum bara að loka þessu samfélagi. Þá værum við búin að eyða óvissu. Við gætum líka sagt: Við ætlum að opna,

en mér finnst við vera að reyna eins og hægt er að taka tillit til íbúa, taka tillit til fyrirtækja og að þessi ákvörðun, alveg sama hvort fólk muni og ætli sér að búa þarna til framtíðar,

Ég held að það liggi í augum uppi. Ég er hins vegar algerlega sammála og tek undir með þingmanninum, af því að við erum hér með stórar ákvarðanir, háar upphæðir, að við verðum eftir fremsta megni að að reyna að meta og sjá hvaða áhrif það hefur á ríkissjóð sem og aðrar ákvarðanir sem hér eru teknar.

Við höfðum mjög skamman tíma til að afgreiða það og ég hefði viljað hafa lengri tíma til að gera það. Mér finnst almennt erfitt að taka svona stuttan tíma í vinnslu flókinna mála einfaldlega vegna þess að það leiðir oft til mistaka og þá fá ekki öll sjónarmið að heyrast. En það liggur mikið við og það kom líka fram eindregin ósk af hálfu þeirra sem komu fyrir nefndina að bíða ekki með afgreiðslu þessa frumvarps heldur klára það, enda er þingið á leiðinni í kjördæmaviku í næstu viku og því hefði það tafið vinnuna töluvert ef það hefði ekki klárast í þessari viku. En það breytir því ekki að þetta var ansi skammur tími sem við höfðum til að vinna þetta mál.

og hafa upplifað tekjufall upp að a.m.k. 40% vegna jarðhræringanna í Grindavík. Það hafa komið fram ábendingar í þó nokkuð mörgum umsögnum, og það er kannski það sem ég var að leita eftir í andsvörum mínum við hv. framsögumann málsins, að málið nái ekki utan um svo mikið af því tekjufalli eða tapi sem fyrirtækin verða fyrir í Grindavík og hentar ekki öllum fyrirtækjum sem eru með fasta starfsstöð í Grindavík vegna ýmissa þátta. Til að mynda tekur þetta ekki tillit til þess aukna kostnaðar sem það að þurfa að færa sína starfsstöð

Það er eitthvað sem ég held að sé mikilvægt að nefndin skoði í framhaldinu. En eins og ég segi, þetta er mjög afmarkað mál og það er mjög erfitt að ætla að útvíkka það á svona stuttum tíma svo vel sé af því að þá fyrst fara mistökin að gerast. Ég ákvað því að það væri frekar mikilvægt að halda nefndinni við efnið og fylgjast vel með. Ég held líka að það sem mörg fyrirtæki á þessu svæði eru að bíða eftir sé meiri langtímasýn á hvað á að gera t.d. gagnvart atvinnuhúsnæði sem er ekki inni í frumvarpinu sem við erum að fara að ræða á eftir varðandi uppkaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík. Auðvitað eiga mörg fyrirtæki í Grindavík mjög mikið undir því hvað verður gert við atvinnuhúsnæði og það er ekkert tekið á því í þessu frumvarpi heldur. Þetta

Mér finnst líka mikilvægt að árétta helstu álitamálin innan nefndarinnar varðandi það í hvað þessi stuðningur getur verið notaður.

rekstrarstuðning til greiðslu launa. Það er auðvitað bara skiljanlegt þar sem það er líka annað úrræði í gildi um launastuðning og þessu frumvarpi er ekki ætlað að einhvern veginn bæta við það frumvarp eða sem sagt að fyrirtækið geti fengið tvöfaldar greiðslur þegar kemur að launagreiðslum. Það er nú kannski það sem ég er að meina.

Það er annars vegar hægt að nota þennan tímabundna rekstrarstuðning í launagreiðslur til að greiða laun sem eru umfram hámarkið sem er í launastuðningsúrræðinu, sem er 633.000 kr.,

Skilyrðin gagnvart því að njóta launastuðningsúrræðisins sem er nú þegar í gildi eru að viðkomandi starfsmenn geti ekki unnið vegna jarðhræringa, þannig að það er ekki fyrir öll fyrirtæki þar sem sum þeirra hafa flutt starfsemi sína eða eru á einhvern hátt að vinna og eru með starfsmenn í vinnu. Þau geta ekki nýtt sér það úrræði af þeim sökum. af leiðandi var líka mjög mikilvægt að koma inn á það í nefndaráliti að það mætti nota þennan rekstrarstuðning til greiðslu launa starfandi starfsmanna fyrirtækja í Grindavík. Mér finnst bara mjög mikilvægt að koma hingað upp og útlista þetta eins nákvæmlega og ég get og eins skýrt og ég get vegna þess að þetta var bara alls ekki skýrt í nefndinni allan tímann.

Ég vil líka víkja að því sem ég benti á í andsvari við hv. framsögumann hérna áðan sem snýr að því að nefndin ákveður að framlengja gildistíma þessa úrræðis og þar af leiðandi líka umsóknarfrestinn fyrir úrræðið;

við þessa tilfærslu gleymdist að færa til skilyrði fyrir því að viðkomandi fyrirtæki megi ekki greiða sér út arð

til eigenda sinna, öðruvísi en í formi launa eða til samræmis við skuldbindingu sem stofnað var til fyrir 7. febrúar 2024, fyrir 1. maí 2025 skal hann endurgreiða þann rekstrarstuðning sem hann hefur fengið.“ Þetta ákvæði held ég að miði algerlega við það að tímabilinu ljúki 1. apríl, eins og lagt var upp með í frumvarpinu, og að umsóknarfresturinn sé til 1. maí, eins og lagt var upp með í frumvarpinu, þ.e. 2024, þannig að fyrirtækjum sé óheimilt að greiða sér út arð í eitt ár eftir að gildistíma úrræðisins lýkur. Nú er það þannig að við erum að framlengja gildistíma úrræðisins um ársfjórðung,

í ár eftir að gildistíma úrræðisins lýkur. Ár finnst mér ekki langur tími. Mig minnir alveg sterklega að það hafi verið tvö ár í úrræðunum sem voru í gildi í Covid.

það breytir því ekki að mér finnst skrýtið að þessi endurgreiðsluskylda, ef viðkomandi fyrirtækið greiðir út arð, ætti greiðir út arð, ætti að gilda bara í þrjá ársfjórðunga en ekki eitt ár eins og lagt er upp með í frumvarpsdrögunum eins og þau voru lögð fyrir þingið. Það er kannski það helsta sem ég hef um þetta að segja, fyrir utan auðvitað að það hafa komið fram margvíslegar athugasemdir varðandi takmörkun sem er í þessu frumvarpi á t.d. fjölda þeirra starfsmanna sem þetta getur átt við um og auðvitað líka upphæðina og annað. Það má auðvitað deila um það fram og til baka, en ég upplifði ekki að það væri mikið svigrúm til að vera eitthvað að hnika þessu til

þetta alls ekki utan um alla þá starfsemi sem er í Grindavík og þann skaða sem hún hefur orðið fyrir. Ég minntist líka á þennan stóraukna kostnað sem fellur til við t.d. bara akstur til og frá vinnu og að þurfa að setja upp nýja starfsstöð og alls konar svona hluti sem leggjast ofan á, og svo auðvitað bara þessi gríðarlega óvissa sem er enn þá uppi um atvinnuhúsnæði í Grindavík og framtíð þess. Ég hef mikla samúð og samkennd með fyrirtækjum í Grindavík að vita ekki og hafa ekki fengið skýr svör frá stjórnvöldum um hvað verður um þau hús, hvað verður gert varðandi þær eignir. Mér finnst það alls ekki liggja ljóst fyrir og mér finnst það

og annað. Þannig að við sjáum að þó að þetta frumvarp sé mjög afmarkað þá vekur það upp töluverðar spurningar og sýnir okkur hvernig þetta hangir allt saman. Það hvetur okkur auðvitað til dáða í því að hafa breiðara net og reyna að ná betur utan um atvinnulífið í Grindavík en þetta frumvarp nær að gera. Ég held að það sé ótrúlega mikilvægt að við fáum ráðherra á fund til efnahags- og viðskiptanefndar sem allra fyrst, væntanlega verður það ekki fyrr en að aflokinni kjördæmaviku, en þá bara helst á fyrsta fundi eftir það, til að fara yfir

að það sé mjög jákvætt að við höfum framlengt umsóknarfrestinn eða umþóttunartímann eða ákvörðunarfrestinn sem fólk hefur til að ákveða hvort það vilji selja fasteignina sína í Grindavík eða ekki, til ríkisins

auðvitað er töluvert mikill þrýstingur á að reyna að koma sér út úr þessum skuldum og út úr þessum aðstæðum sem allra fyrst. Það er töluvert mikill þrýstingur á að taka ákvörðun þótt við höfum framlengt frestinn sem fólk hefur til að taka ákvörðun.

á meðan þessi óvissa ríkir. Þannig að burt séð frá því að við höfum framlengt frestinn þá er samt alls konar pressa á að komast út úr skuldunum í húsnæðinu í Grindavík og komast inn á nýtt framtíðarheimili. Það breytist ekkert þótt við höfum framlengt frestinn sem fólk hefur til að ákveða sig. Mér finnst þar af leiðandi mjög mikilvægt að við vinnum hratt og vel að því að fá mjög skýr svör varðandi það hvað á að gera fyrir atvinnuhúsnæði í Grindavík. Ég held að það hafi mikla þýðingu og sé miklu sé miklu gagnlegri ákvörðun en kannski þetta frumvarp. Þó að það sé auðvitað bara mjög gott og góðra gjalda vert að við höfum náð að ljúka því þá held ég að meginatriðið sé að við förum að einbeita okkur að atvinnuhúsnæðinu.

samráðshópi um Grindavík fengum einmitt að líta á áður en það var lagt inn í samráðsgátt og lagt fram hér á þingi. Við áttuðum okkur á því, rétt eins og hefur verið bent á, að hér væri það nú sennilega þannig að ekki væri hægt að ná utan um alla og það væru göt í þessu frumvarpi sem þyrfti að skoða betur. Það er mjög ánægjulegt að sjá að efnahags- og viðskiptanefnd hefur verið öll samhljóma í þessari vinnu sem er mjög mikilvægt og það er verið að hlusta á hvert annað og það er gott framhald af því sem við höfum séð gerast í samráðsnefndinni um Grindavík. Ég var líka ánægður að heyra hér áðan hv. þingmenn Teit Björn Einarsson og Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur horfa á athugasemdir með mjög opnum huga og vera tilbúin að breyta

það er tvöfalt meira heldur en var í fundarstjórn forseta í morgun. Varðandi rekstrarstuðning

uppi í fjármálaráðuneyti þegar samráðshópurinn var að hittast þar að það var meira að segja tekið tillit til athugasemda Pírata sem höfðu verið gerðar við heimsfaraldursfrumvörpin. Það var tekið tillit til þeirra við gerð þessa

Það sem er líka mikilvægt hérna er að við erum að leiðrétta hluti, við erum að reyna að smíða hlutina betur og betur en það er mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því þegar kemur að þessum tímabundnu frumvörpum sem við erum að semja núna vegna náttúruhamfaranna í Grindavík, sem að vissu leyti eru fordæmalausar aðgerðir, að við erum að skapa fordæmi. Við erum að skapa fordæmi fyrir því hvernig tekið verður á náttúruhamförum og afleiðingum þeirra í framtíðinni. Ég held að það sé mjög mikilvægt sem hv. þm. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir lagði til áðan, að það sé haldið áfram með þessa vinnu, það sé farið í það að skoða hverjir detti á milli í þessu og hvernig við getum lagað það.

iðnaðarhverfið austan megin við höfnina er mjög illa farið og það er spurning hvaða áhrif það hefur fyrir þá sem vilja vera með rekstur áfram. Það er líka samspil á milli ef þú ert með atvinnuhúsnæði og með íbúðarhúsnæði. Annað færðu bætt en ekki hitt. Þetta eru allt hlutir sem við þurfum að vinna í á næstu mánuðum, það er mjög mikilvægt þegar við erum búin að taka þessi fyrstu skref sem við erum að taka núna. Um leið og við erum búin með þau, þá þurfum við að halda áfram. Við þurfum að

að taka reynsluna úr þessu og búa til frumvörp sem virkjast þá þegar svipaðar hamfarir verða og neyðarástand skapast.

Ef það er eitthvað sem við þurfum að læra af þessum náttúruhamförum þá er það að við þurfum að eyða óvissunni strax. Við getum gert það með því að nýta reynsluna af þessu í frumvörp og lagaumgjörð sem tekur strax utan um samfélög eins og Grindavík þegar

þjóðarsjóð eins og stundum hefur verið nefnt? Við þurfum að eiga fjármagn til þess að tækla svona lagað, við þurfum að hugsa út í það hvernig við ætlum að fjármagna slíkt. Við munum ræða það þegar kemur að uppkaupum á húsunum seinna í dag. Það er mikilvægt fyrir okkur að hugsa ekki bara um þessar stuttu tímabundnu aðgerðir sem við erum að gera núna

sem Grindvíkingar koma með hingað inn, að við sem þjóð verðum betur undirbúin undir að takast á við svona náttúruhamfarir í framtíðinni, að taka betur utan um fólkið og fyrirtækin sem verða fyrir náttúruhamförum, þá höfum við unnið vinnuna okkar. En þangað til skulum við halda áfram að læra, skulum halda áfram að hlusta á athugasemdir eins og hefur verið gert hér, sem ég verð að fagna virkilega. Það er ánægjulegt að stjórn stjórn og stjórnarandstaða vinna hér sem eitt. Það gerist því miður allt of sjaldan hér inni en þegar það gerist þá ber því að fagna og það geri ég.

Frú forseti. Ég vil byrja á því að þakka þeim þingmönnum sem hafa tekið til máls í þessari umræðu og ekki síst framsögumanni málsins. Þetta er afskaplega mikilvæg umræða og þó svo að hér sé um afmarkað mál að ræða þá tengist það auðvitað öllum í Grindavík. Hér er í grunninn um að ræða mikilvægt mál sem er partur af viðbrögðum ríkisstjórnarinnar í kjölfar alvarlegrar stöðu í Grindavíkurbæ vegna náttúruhamfara.

af. Rekstrarstuðningurinn er í formi beinna styrkja úr ríkissjóði, ekki ósvipað og gert var í heimsfaraldrinum og þessi stuðningur, forseti, skiptir mjög miklu máli. Eðli málsins samkvæmt er um að ræða fjölbreytta starfsemi og fjölbreytt rekstrarform, hvort sem um er að ræða atvinnurekstur eða sjálfstætt starfandi aðila í Grindavík. Allir þessir aðilar eiga það sameiginlegt að rekstrargrundvöllur þeirra stendur vægast sagt á brauðfótum um þessar mundir og þurfa á aðkomu ríkisins að halda, sérstaklega í ljósi þeirrar óvissu sem einkennir jarðhræringar nú um stundir á Reykjanesskaga í heild.

Eins og við Íslendingar vitum mætavel þá stjórnum við ekki náttúrunni. Um allt land búa Íslendingar við þá staðreynd að allt getur gerst þegar að henni kemur. Því er það grundvallarmál að við getum brugðist við í þágu þeirra sem verða fyrir tjóni af sökum náttúruhamfara og að samfélagið allt og stjórnvöld taki höndum saman til að styðja við bakið á þeim eins og mögulegt er sem í því lenda.

og einnig þeirra eldgosa sem hafa orðið á tímabilinu. Það er mikil óvissa sem ríkir um framhaldið og algerlega óvíst hvort hægt sé að koma atvinnustarfsemi í Grindavík á réttan kjöl á næstu misserum. Það er ekki með nokkru móti hægt að setja sig í spor Grindvíkinga eða þeirra rekstraraðila sem þar hafa starfað. Ríkisstjórnin hefur brugðist við og gripið til ýmissa aðgerða til að mæta stöðunni eins og rætt hefur verið um á Alþingi og samþykkt hér á undanförnum mánuðum. Má þar auðvitað nefna stærri framkvæmdir til að mæta ógn af náttúruvá eins og varnargörðum en síðan þeim þáttum sem snúa að tímabundnum stuðningi, til að mynda varðandi greiðslu launa.

Þetta mál er auðvitað bara eitt af fjölmörgum úrræðum sem við erum að vinna og reyna að klára til handa Grindvíkingum og stuðningurinn er margþættur og það er flókið viðfangsefni,

Ég tel þetta frumvarp vera jákvætt skref í þá átt að styðja rekstraraðila í Grindavík en ég vænti þess að við munum einnig halda áfram að reyna að mæta stöðunni. Vil ég þá helst nefna

Ég vænti þess að þetta frumvarp verði að lögum í dag. Um það ríkir mikil eining og ég fagna sérstaklega því þverfaglega samstarfi sem hefur átt sér stað við ráðuneyti og alla þá aðila sem hafa veitt því umsögn en ekki síst þeirri pólitísku samstöðu sem hefur myndast um málið og reyndar heilt yfir þeirri pólitísku samstöðu sem hefur ríkt um málefni Grindvíkinga eftir að jarðhræringar hófust þar 10. nóvember. Það Það er Alþingi til sóma og það er líka heiður að vinna með fólki þvert á flokka, taka mið af fjölbreyttum sjónarmiðum sem þar koma fram, ekki síður en þeim sjónarmiðum sem koma fram úti í samfélaginu.

Alls starfaði 2.841 í sveitarfélaginu fyrir rúmlega 200 rekstraraðila að meðtöldu sveitarfélaginu sjálfu, íþróttafélögum og stéttarfélögum. Það er að sjálfsögðu grátlegt að sjá allt það tjón og tekjutap sem hefur orðið í svo kröftugu og öflugu sveitarfélagi. Afleiðingunum verðum við að mæta og taka þau verkefni föstum tökum sem blasa við. Við getum dregið úr þeirri óvissu sem íbúar og rekstraraðilar í Grindavík lifa við á þessum erfiðu tímum þó að við eyðum aldrei óvissunni fullkomlega. Við þurfum því að halda áfram á þeirri braut sem hefur verið mörkuð og ég tek undir með hv. þm. Gísla Rafni Ólafssyni að sú vinna sem hefur farið fram nú þegar og verður unnin hér á næstu mánuðum þarf að gefa tóninn um það hvernig við ætlum sem samfélag að takast á við að reyna eftir fremsta megni að bæta tjón sem náttúruhamfarir kunna að valda, ekki bara í Grindavík eða á Reykjanesskaga heldur á Íslandi til framtíðar. Ég vil að lokum þakka nefndinni fyrir gott samstarf

um það frumvarp sem hér er til umfjöllunar. Það eru margar mjög góðar ábendingar og skilji ég málið rétt, nú sit ég ekki í þeirri hv. þingnefnd sem hefur málið til umfjöllunar,

að hér sé um mjög tímabundnar aðgerðir að ræða. Það er ákveðið ákall eftir annars konar aðgerðum líka, sem er hægt að lesa um hér næstum á hverri síðu, og að það það sé þörf á fleiri úrræðum til að styðja fyrirtækin í Grindavík. Sagt er berum orðum að það sé auðvitað ljóst að ákveðin þjónusta sé þess eðlis að hún muni ekki snúa til baka nema fólk snúi til baka og búi aftur í bænum og við vitum ekki á þessari stundu hvenær það getur gerst ef það þá gerist. Hér er nefnt, með leyfi forseta, uppkaup, flutningsstyrkir eða bætur til fyrirtækja sem þannig er ástatt um. hlýtur einhvern tíma að koma til álita í umfjöllun okkar og aðgerðum vegna ástandsins í Grindavík. En mig langar að spyrja þingmanninn af þessu tilefni

þakka hv. þingmanni sérstaklega fyrir að nefna þetta. Það er alveg rétt að umræðan í nefndinni hefur verið á þann veg að við erum hér með frumvörp sem við erum að vonast til þess að grípi sem flesta en gerum okkur á sama tíma grein fyrir því að meira þarf til og það hefur m.a. verið talað um lögaðila í því tilviki.

að ríkið stígi þar inn og tryggi að það sé hægt að koma til móts við einstaklinga þannig að þeir geti þá keypt sér eða komist í öruggt húsaskjól annars staðar. Sömu umræðu hefur svo sem verið fleygt varðandi lögaðila. Ég veit ekki til þess á þessum tímapunkti að slík vinna sé hafin en ég kann að hafa rangt fyrir mér þar. En ég tek undir með þingmanninum að ég held að það sé mjög mikilvægt því að þetta nefnilega hangir algjörlega saman. vitum við ekki hvernig þessu vindur fram í Grindavík en eins og ég nefndi í ræðu minni þá er um að ræða gríðarlega öflugt sveitarfélag með mjög stöndugum fyrirtækjum og við þurfum fjölbreytt úrræði til að grípa þau. Ég held að það sé miklu skynsamlegra fyrir ríkisvaldið og yfirvöld á hverjum tíma að huga að því að veita þann stuðning þess að til lengri tíma mun það bæði verða gott fyrir samfélagið í Grindavík en ekki síður bara fyrir þjóðina að þau geti haldið áfram eins og mögulegt er.

mjög öflugt atvinnulíf í Grindavík og að því búa Grindvíkingar og um það viljum við auðvitað standa vörð eins og mögulegt er. En ég vil bara ítreka þá skoðun mína að það er augljóst að við erum hér að taka eitt skref af mörgum þegar kemur að aðstoð við íbúa og fyrirtæki í Grindavík. kom upp vegna þess að mér fannst ákallið í umsögn atvinnuteymis Grindavíkurbæjar mjög skýrt og vel rökstutt og ég vil kannski — ég veit að ég þarf ekki að brýna hv. þingmann í því máli en mér finnst það vera leiðarljós fyrir okkur til að vinna eftir

hef ég sjálfur átt töluvert mikil samskipti við atvinnurekendur í Grindavík allt frá því að þessar náttúruhamfarir hófust og reyndar fyrir 10. nóvember einnig vegna þess að það gleymist oft í umræðunni að þetta ferli sem við erum í, þessi atburður,

Ég tek undir með hv. þingmanni að þar kemur fram skýrt ákall sem ég held að sé mikilvægt að mæta, einnig bara milliliðalaust á fundum sem maður hefur svo blessunarlega haft tækifæri til þess að sækja. Þar hafa komið fram mjög mörg sjónarmið hjá mjög fjölbreyttum hópi atvinnurekenda og það hefur verið minn skilningur að það ríki mikið þakklæti hjá þeim fyrirtækjum í garð stjórnvalda varðandi þau úrræði sem gripið hefur verið til. Á sama tíma vænta þau þess að við séum á ákveðinni vegferð sem muni smátt og smátt, að eins miklu leyti og mögulegt er, eyða þeirri óvissu sem blasir við. Ég held að það sé mikilvægt að við höldum áfram á þeirri vegferð. Þetta frumvarp sem við ræðum hér er einn partur af því en í mínum huga er það sannarlega ekki það síðasta sem við þurfum að grípa til. Við þurfum einmitt að halda áfram á þeirri vegferð í góðu samstarfi og samtali við fyrirtækin sem koma til með að þurfa á þeim stuðningi að halda. Frú forseti. Við ræðum hér um nefndarálit með breytingartillögu um frumvarp til laga um tímabundinn rekstrarstuðning vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ. Undir þetta álit skrifa allir hv. þingmenn efnahags- og viðskiptanefndar. Mig langar að byrja mál mitt, líkt og margir aðrir hafa gert, á að þakka fyrir vinnuna og samstarfið í nefndinni. Það er auðvitað frábært þegar við getum náð saman og að við leggjum okkur eftir því að gera það. Þetta frumvarp um tímabundinn rekstrarstuðning er eitt og sér auðvitað bara eitt púsluspil inn í þann nauðsynlega og mikilvæga stuðning sem við hér á Alþingi höfum verið að vinna að og samþykkja á síðustu dögum og vikum. Þetta er einungis eitt skref af mörgum. Það eru mál sem við höfum áður samþykkt sem skipta líka máli, svo sem lög um frestun opinberra gjalda, stuðningur vegna greiðslu launa, sértækur húsnæðisstuðningur og breyting á lögum um tekjuskatt sveitarfélaga, bara til að nefna hér eitthvað, og á eftir ætlum við að ræða mun stærra mál sem snýr að kaupum á húsnæði einstaklinga. Það sem mér finnst mikilvægt og við gerðum hér í vinnu nefndarinnar var þar sem við tókum mið af sjónarmiðum sem komu fram og erum að lengja hér í ýmsum dagsetningum. Ég held að það sé mikilvægt og gott því að eins og hefur auðvitað komið fram og við vitum öll þá eru atburðir enn í gangi. Því miður veit enginn alveg hvað gerist næst eins og er þegar um náttúruhamfarir er að ræða en ekki síður erum við líka að skýra og taka af vafa um það hvernig hlutir eigi að rekast saman, til að mynda hvernig rekstrarkostnaður sé reiknaður út og samspil rekstrarstuðnings og launa. Þetta skiptir allt saman máli ég held að við séum sammála um að sé allt til mikilla bóta. Hér fyrr í umræðunni var bent á að það það færi betur á því að hnika til dagsetningu vegna ákvæða um arðgreiðslur. Mér finnst þetta góð ábending og tel hana ekki flókna í rauninni í framsetningu og vænti þess að hún komi hér fram annaðhvort undir umræðunni eða síðar.

þetta frumvarp eitt og sér er auðvitað ekki hægt að líta á sem þann stuðning sem verið er að veita almennt og koma til móts við þær hrikalegu aðstæður sem íbúar í Grindavík standa frammi fyrir heldur er þetta partur af stærri heildarmynd og að sjálfsögðu munum við hér eftir sem hingað til fylgjast með þróun mála og sjá hvað hvaða aðstæður koma upp og hvernig við getum brugðist við þeim. Það er nauðsynlegt að gera í ástandi eins og þessu. Þessari vinnu verður bara að halda áfram og henni verður að vinda fram líkt og náttúruhamförunum vindur

að þetta væri eitt af mörgum málum sem eru fyrir þinginu vegna aðstæðnanna í Grindavík

En bæði í Covid-ástandinu og núna var maður alltaf að hvetja stjórnvöld til að taka ákvarðanir af því að ákvörðun stjórnvalda, sérstaklega til lengri tíma en bara nokkurra mánaða, eyðir óvissu.

og við stöndum við hana. Það eyðir óvissunni. Það er alveg erfitt að taka svoleiðis ákvörðun en bæði í Covid og, að mér er finnst, líka í þessu ástandi núna

Frú forseti. Ég þakka andsvarið. Ég er ekki sammála því að það hafi liðið eitthvað sérstaklega langur tími, svona miðað við allt og allt sem þarf að huga að þegar kemur að aðgerðum. Hins vegar skil ég mætavel að íbúum í Grindavík finnist tíminn allt of langur,

En mér finnst líka mikilvægt að það sé vandað til verka, bæði þegar frumvörp koma fram og eru samin en svo líka hér í meðförum þingsins þar sem við höfum sniðið af agnúa eða breytt hlutum. Auðvitað væri það í einhvers konar fullkomnum heimi þægilegast ef hægt væri að setja fram eitt frumvarp sem tæki bara á öllum málum. En það er ekki raunhæft því að þetta snýst um breytingar á ýmiss konar lögum sem hafa verið gerðar og munu verða gerðar og svo getum við aldrei vitað alveg hvað gerist næst. Mér finnst við hafa náð einhvers konar lendingu, sérstaklega með því sem núna er verið að gera sem lýtur að því að lengja í frestum á því hversu lengi úrræðin gilda, og vona þar með að við séum að slá á óvissu Grindvíkinga, sem er mjög mikilvægt. Auðvitað er það bara mannlegt að vilja að hlutirnir gerist hratt og hraðar en okkur tekst kannski að vinna mál.

Það var ekki tekin ákvörðun þá um að tryggja slíka kyndingu. En þegar aðstæðurnar komu síðan upp sem aðilar almannavarna vöruðu við í nóvember

hafi einmitt vandað sig við það að bregðast við aðstæðum. Það var til að mynda farið í byggingu varnargarða sem ég tel að skipti mjög miklu máli. En því miður er það þannig, og við þekkjum það frá allt of mörgum dæmum í okkar landi, að það verður ekki fyrir öllu séð þegar kemur að náttúruvá. En ég tel einmitt að með vinnu almannavarna og samvinnu almannavarna og stjórnvalda hafi verið tekið af festu á málum og reynt að undirbúa sig eins og mögulegt er.

er ekki að flytja til Grindavíkur næstu misserin. Grindavík er að vísu opin en þar er ekki rennandi kalt vatn,

eða eldra fólk eða þjónusta af nokkru tagi, félagsleg þjónusta, þannig að það verður ekki eðlilegt samfélag í Grindavík næstu misserin, það vitum við. Einmitt í því ljósi, ætti þá ekki annaðhvort Alþingi að taka það í sínar hendur eða að sjá til þess að ráðherrar geri slíkt, að þau fari yfir yfir þau fyrirtæki sem sannarlega geta ekki starfað nema það sé fólk í bænum,

þegar íbúarnir eru ekki á staðnum nema kannski örfáir og kanna hvað við getum gert til þess að mæta þeirra tekjufalli og tjóni?

Ég er bara sammála hv. þingmanni um að hér eftir sem hingað til þarf að fylgjast með stöðu mála, fylgjast með hvernig þær ráðstafanir sem við erum að grípa til með lögum hér á Alþingi eru að virka fyrir einstaklinga og fyrirtæki í Grindavík og vera með augun opin fyrir því hvort það sé eitthvað annað eða öðruvísi eða meira sem rétt væri að gera.

óvissuástandi sem nú er, vegna þess að við vitum ekki hvernig náttúran mun haga sér, að vinna saman í þessum málum líkt og við höfum gert hingað til. Ég held að það

Frú forseti. Ég vil taka undir það með hv. þingmanni að það skiptir máli þegar við erum að glíma við svona stórt samfélagslegt verkefni að við gerum það saman. En við höfum reynslu af því að fara í gegnum heimsfaraldur og þar vorum við stöðugt í einhverju viðbragði. Við ættum kannski aðeins að læra betur af þeirri reynslu og reyna núna að plana aðeins fyrir fram. Hvað er það sem við vitum að mun ekki breytast, jafnvel þó að ekkert gerist og allt verði í góðu lagi eftir tvö ár í Grindavík?

á milli gosa ef svo má segja. Það er ekki góð tilhugsun að hugsa til þess að við höfum núna verið í spretti með þessi frumvörp þrjú sem er til afgreiðslu síðar í dag og síðan muni stjórnvöld bara halla sér aftur í stólnum og bíða þangað til næsta akút tilfelli kemur

ekki áhyggjur af því að stjórnvöld halli sér aftur í stólnum og sjái bara til hvað gerist. Ég held að við séum öll, hvort sem við erum þingmenn eða ráðherrar í ríkisstjórn, að skoða hvað er nauðsynlegt að gera og hvernig. Það kann að vera, ég veit það ekki, að áður en þessu þingi lýkur fyrir vorið sé sé nauðsynlegt að gera einhverjar breytingar. Ég tel ekki hægt að segja fyrir um það núna en vil bara ítreka það að þegar svona óvenjulegar aðstæður koma upp þá eigum við öll að vinna að því og greiða fyrir því að

og hvort ekki þurfi meira að koma til til að takast á við það óvissuástand sem nú ríkir gagnvart fyrirtækjunum í Grindavík. Hv. þingmaður fór yfir það í framsöguræðu sinni að nú þegar væri í gildi launastuðningur sem beinist kannski einna helst að launafólkinu sjálfu. Síðan erum við með frestun á greiðslu opinberra gjalda sem er auðvitað gott og vel en er samt sem áður bara gálgafrestur, að endingu þarf að greiða þessi gjöld. Síðan erum við með þetta frumvarp sem, eins og hefur komið fram í umræðunni, hefur takmarkað gildissvið.

og við urðum þess áskynja í umfjöllun nefndarinnar þegar við fengum til okkar gesti, þá er það þannig að oft hangir þetta saman; heimili fólks, hvert það vill flytja, hvað það vill gera og hvað verður um húsnæðið sem það byggði utan um atvinnustarfsemi sína í Grindavík. Við höfum ekki að mér vitandi fengið í raun nokkra hugmynd um hvað bíður þessara fyrirtækja þegar kemur að atvinnuhúsnæðinu eða styrkjum til að koma sér upp starfsstöð annars staðar, alla vega hefur

Frú forseti. Ég vil byrja á að taka það fram að þau frumvörp sem ég nefndi hér áðan um ýmiss konar stuðning við Grindavík fór ég bara með eftir minni um einhvern fullkominn eða tæmandi lista að ræða heldur var þetta nefnt í dæmaskyni um það sem hefur verið gert. Frú forseti. Svo langar mig að segja að mér finnst í finnst í þessum andsvörum hér kannski aðeins verið að búa til pínulítið meiri, ég ætla ekki að segja ágreining heldur ágreining heldur svona blæbrigði um það hversu hratt málin koma og hversu lengi úrræði eigi að gilda. Mér hefur fundist vera samhugur í vinnunni um að það sem við viljum gera er að skapa fyrirsjáanleika í aðstæðum aðstæðum þar sem við vitum ekki hvað gerist næst. Ég hef ekki upplýsingar um það hvar sú vinna er stödd sem varðar til að mynda mál sem snúa að húsnæði lögaðila. Ég veit það bara ekki. En líkt og og við höfum rætt um í efnahags- og viðskiptanefnd þá telur nefndin öll það mikilvægt að við höldum áfram að fylgjast með og fylgja þessum málum eftir og ég hef fulla trú á því að það muni nefndin gera.

Bara til að halda því til haga þá finnst mér vera mjög mikil samstaða í nefndinni um þetta mál. Það sem við erum kannski að gera að umtalsefni er hversu litlu er svarað um allt hitt sem þetta frumvarp nær ekki utan um. Það er auðvitað tækifæri og tilefni til að tala um það hér vegna þess að það heyrir undir þessa nefnd, vegna þess að það er beintengt þessu frumvarpi, vegna þess að við þurfum að ræða um hvað við ætlum að gera fyrir öll hin fyrirtækin og allan hinn reksturinn sem þetta frumvarp nær ekki til.

Undir það nefndarálit sem við ræðum hér í dag skrifa allir hv. þingmenn í efnahags- og viðskiptanefnd og það eru að mínu mati meðmæli með störfum nefndarinnar þegar við komumst að slíkri niðurstöðu.

ég tel einboðið að við munum halda áfram í þessari vinnu, fara yfir það hvernig þessi úrræði eru að virka (Forseti hringir.) og halda vinnunni áfram. Hér í dag er verið að stíga mjög mikilvæg skref.

Það var góð samvinna í nefndinni bæði um þetta frumvarp og einnig um frumvarpið um uppkaup á íbúðarhúsnæðinu. Þetta frumvarp hefur það markmið

Við fengum mjög margar góðar umsagnir og ég vil hér vitna í umsögn atvinnuteymis Grindavíkurbæjar. Þau segja í sinni umsögn að frumvarpið sé jákvætt skref

Nefndin tók einnig tillit til athugasemda frá Skattinum sem voru bara mjög góðar,

að þetta frumvarp sem við ræðum hér sé bara hluti af heildstæðum aðgerðum. Verkalýðsfélag. Grindavíkur er með svipaða athugasemd, þ.e. það gerir ekki athugasemd við þetta frumvarp,

verði nýttur til að taka stöðuna og taka stefnu til lengri tíma til að eyða þeirri óvissu sem mögulegt er fyrir launafólk og fyrirtæki til lengri tíma. Þetta er afskaplega mikilvægt og hefur einnig komið fram í ræðum

Verðmætasköpun fyrir þjóðarbúið er sennilega hvergi meiri en í Grindavík eða um 3% af landsframleiðslu, þótt þar búi aðeins 1% þjóðarinnar. Á árinu 2022 voru 144 fyrirtæki með árlega veltu umfram 5 millj. kr. Samtals veltu þessi fyrirtæki ríflega 72 milljörðum kr. það ár. Þá eru fjölmörg fyrirtæki með höfuðstöðvar annars staðar á landinu með starfsemi í og við Grindavík og fyrirtæki í Grindavík veita hundruðum manna með búsetu utan sveitarfélagsins atvinnu. Áhrif þeirra erfiðleika sem fyrirtæki í Grindavík ganga í gegnum vegna náttúruhamfara ná þannig langt út fyrir sveitarfélagið.“ Þetta þurfum við auðvitað að hafa í huga þegar við erum að reyna að meta ástandið. Það eru ekki bara Það eru ekki bara bein áhrif á fyrirtækin í Grindavík heldur eru áhrifin á fleiri stöðum og neikvæðar aukaverkanir út fyrir Grindavík. En ég held áfram að vitna í umsögnina, með leyfi forseta: „Atvinnuteymi hefur rætt frumvarpið og áherslur í þessari umsögn við samráðshóp fyrirtækja í Grindavík. Einnig var frumvarpið rætt á opnum fjarfundi með fyrirtækjum í Grindavík. Jafnframt hafa fyrirtæki sent atvinnuteymi ábendingar um atriði sem lúta að frumvarpinu. Eðli máls samkvæmt eru fyrirtækin ólík, bæði hvað varðar stærð og starfsemi, og sjónarmið geta því verið ólík. Aðstæður fyrirtækja eru því afar mismunandi.“

Þjónusta við útgerð og fiskvinnslu er sterk í bænum. Sum þessara fyrirtækja geta þjónustað útgerð annars staðar í landshlutanum og hafa gert um langt Það sama verður ekki sagt um öll fyrirtæki. Þannig verður rekstur gistiheimilis í Grindavík illa fluttur annað. Öll viðskipti slíks fyrirtækis byggjast á að gist sé í Grindavík. Nokkur dæmi eru um verktaka sem voru með íbúðarhúsnæði í byggingu þegar náttúruhamfarir urðu. Þær eignir eru óseljanlegar og falla ekki undir ákvæði frumvarps um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík. Ofangreind dæmi undirstrika að áhrif náttúruhamfaranna birtast fyrirtækjum með afar mismunandi hætti. Í ábendingum frá fyrirtækjum er annars vegar fjallað um hvernig úrræði frumvarpsins gagnist fyrirtækjum og hins vegar hvers konar önnur aðstoð myndi gagnast fyrirtækjum. Vert er að undirstrika að samhljómur er mikill um að það sem gagnist fyrirtækjunum best er að skapa forsendur til þess að þau geti haldið áfram rekstri, annaðhvort með því að aðlaga reksturinn að aðstæðum í Grindavík, sem flestum hugnast best, eða flytja starfsemina á annan hentugan stað. Þörf er á að líta til lengri tíma með stuðning við fyrirtæki í Grindavík. Markmiðið þarf að vera að fyrirtækin lifi af þær hremmingar sem fylgja náttúruhamförum á svæðinu og þeim aðgangstakmörkunum sem ríkið hefur sett.“ Frú forseti. Annars staðar í umsögninni er fjallað um óvissuna og hún er sannarlega mikil.

Myndu mörg fyrirtæki eða fyrirtækjaeigendur kjósa sömu úrræði en margir eru hins vegar ákveðnir í því að halda áfram og berjast til þrautar í Grindavík. En svo er, eins og fram kom í andsvörum hér áðan, ýmis þjónustustarfsemi sem hefur enga forsendur til að starfa áfram í Grindavík þegar íbúar eru fluttir á brott.

og síðan hvað við myndum gera og teikna upp ákveðnar sviðsmyndir þannig að við séum svolítið tilbúin þegar að því kemur. Við séum ekki, líkt og við gerðum allt of oft

Það er sagt að Íslendingar séu mjög góðir í viðbragði og að standa saman og græja og gera eins og dæmin sanna en við séum ekki góð í að plana til lengri tíma. En við þurfum að læra það. Það væri þjóðinni hollt. Frú forseti. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Mér fannst mikilvægt samt að draga fram það sem er sameiginlegt með mörgum eigendum fyrirtækja í Grindavík og benda á að það er ekki hægt að finna eina lausn sem hentar öllum, þó að þessi tímabundni rekstrarstuðningur komi sér vel eftir þær breytingar sem náðist samkomulag um í efnahags- og viðskiptanefnd.

Hins vegar hefur komið fram hér í umræðunni þetta með aukna kostnaðinn fyrir þá sem eru að reyna að halda úti starfseminni einhvers staðar annars staðar.

tengsl heimila og atvinnustarfsemi þá eru það náttúrlega fjölskyldufyrirtækin, sem eru mörg í Grindavík, þar sem tengslin eru bara sýnileg og við vitum af þeim.

að fólk má búa í bænum núna en hann er hættulegur, þannig að það er aðeins brot af þeim starfsmönnum sem eru að vinna hjá fyrirtækjum sem býr í bænum og það er kostnaður við að keyra fólk og til baka. Við höfum fengið upplýsingar um að fyrirtækin séu að borga bensínstyrki, þau séu að skaffa bíla fyrir starfsfólk og greiða því laun á ferðatímanum. Þetta er auðvitað umframkostnaður sem fyrirtækin bera til að halda uppi starfseminni.

að fara að taka umræðu og ákvarðanir um framhaldið. Það eru ýmsar sviðsmyndir. Já, það getur byrjað að gjósa í dag, kannski kemur það í miðri kjördæmaviku, kannski eftir kjördæmaviku, hver veit.

Nú erum við að ganga þetta jákvæða skref sem er mikil samstaða um en hvaða skref telur hv. þingmaður að séu mikilvæg þegar kemur að stuðningi við fyrirtækin?

til þess að þegar ástandið breytist, þegar eitthvað gerist, við séum ekki alltaf langt á eftir hér í þinginu að koma með svör?

þess að bara umræðurnar taka sinn tíma og það er betra að vera búin að taka þær fyrr en seinna. Þannig að seinni spurningin mín er: Hvaða atriði verðum við að taka strax í umræðu um leið og við erum búin að samþykkja þetta?

um þessi málefni í nefndinni þá hefðum við náttúrlega þurft miklu lengri tíma. Við notuðum þann litla tíma sem við höfðum til að ræða þetta frumvarp, hafa það eins vel úr garði gert og mögulegt var, tókum tillit til athugasemda, fengum góðar athugasemdir og settum fram breytingartillögur sem ég held að séu allar til bóta. Það var reyndar unnið svo hratt að við gleymdum að athuga með tímasetninguna á arðgreiðslunum en það verður lagað á milli umræðna. Það er einmitt svona lagað sem getur gerst

að byrja þar og gera hinum síðan kleift að halda áfram, hvort sem það er í Grindavík eða á öðrum stað, og halda sambandinu á milli fyrirtækis og launþeganna halda öllum samskiptaleiðum eins opnum og mögulegt er þannig að þegar færi gefst þá verði hægt að byggja Grindavík, bæði fyrirtæki og heimili og samfélagið allt, upp hratt og vel.

ég algjörlega meðvitaður um að það sem við erum að gera hér getur ekki verið annað en tímabundið því að við erum ekki búin að ná utan um þennan atburð sem er í gangi í Grindavík. Við vitum heldur ekki hvaða fyrirtæki geta starfað þar áfram. Þetta er, eins og hér hefur verið sagt, væntanlega fyrsta skrefið í mörgum aðgerðum sem þurfa að koma til til stuðnings fyrirtækjum í Grindavík. Við erum að tala um atburð sem byrjaði fyrir rúmum fjórum mánuðum síðan og við erum núna fyrst að grípa til einhverra aðgerða til að standa með fyrirtækjunum þannig að þetta hefur tekið tíma.

stóru sjávarútvegsfyrirtækin, hafa mikinn mannafla í störfum hjá sér og það er ekki hægt að sjá endilega að þetta nái eitthvað til þeirra svo nokkru nemi. Við hljótum auðvitað að fagna því að staðan sé orðin núna þannig að þau fyrirtæki sem eru við höfnin séu eitt af öðru að hefja starfsemi á nýjan leik. Vonandi rætast þau áform sem hafa verið kynnt í fjölmiðlum, að kalt vatn fari að renna inn í þau fyrirtæki væntanlega í dag þannig að starfsemi geti þá

yfirgefið Grindavík og komið starfseminni í gang í öðrum sveitarfélögum. Við vitum svo sem ekki hvernig það mun fara í framhaldinu. Munu þessi fyrirtæki komi til baka

eða fyrirtæki sem eru í afleiddum störfum fyrir sjávarútveginn og nýsköpunarfyrirtæki einnig. Þessi fyrirtæki geta hreinlega ekki hafið starfsemi og við vitum ekki hvað bíður þeirra í framhaldinu. Þar eru fyrirtæki líka sem eru með starfsmenn umfram tíu og fá þá ekki að fullu bættan þann skaða sem þau verða fyrir þó að þetta hjálpi auðvitað til skipti máli. Ég vil bara lýsa yfir ánægju minni að fyrir nefndina hafi komið fulltrúar fyrirtækja sem hafa viðhaldið ráðningarsambandi

með hærri laun það sem upp á vantaði þrátt fyrir að fyrirtækin hafi ekki verið með starfsemi. Það sýnir viðleitni þessara fyrirtækja til að reyna að halda þessu gangandi og reyna að viðhalda því ráðningarsambandi sem er svo nauðsynlegt fyrir Grindavík í framhaldinu. Ef ráðningarsambandið rofnar — sem það er farið að gera núna, það er farið að kvarnast upp úr ráðningarsambandinu vegna þess að fyrirtækin hafa ekki bolmagn endalaust til að nýta eigið fé til að greiða laun fyrir störf sem ekki er unnin,

fari af stað með fullum krafti og okkur langar öll til að veita þá aðstoð sem þarf að veita. En við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu.

dundi á okkur í febrúar og eyðilagði heitavatnslögnina til Njarðvíkur þannig að við erum væntanlega að fara að sjá nýjan atburð innan tíðar. Hvað hann hefur í för með sér vitum við ekki.

við fyrirtækin upp í Grindavík um með hvaða hætti þau vilji sjá framhaldið því að þessi aðgerð ein og sér dugar hvergi til að standa með þeim fyrirtækjum í Grindavík sem þurfa svo sannarlega á hjálp að halda.

hún ekki vera alveg viss um að hún hefði talið upp öll þau úrræði sem nú þegar væri búið að fara í sem tengdust atvinnustarfseminni en ég held einmitt að hún hafi talið þau öll upp, þ.e. að það hafi verið þessi frestun á opinberum gjöldum,

að það séu einhver önnur úrræði sem snúa beint að atvinnulífinu í Grindavík sem við höfum verið að afgreiða hér undanfarið. Ég held ekki. Það er þess vegna sem við erum búin að vera að draga það svolítið inn í þessa umræðu að það þurfi að gera meira og gera betur. Mér finnst mjög mikilvægt að við fáum ráðherra þessa málaflokks strax á okkar fund að lokinni kjördæmaviku til að fara yfir hvað stendur til að gera vegna þess að mér hefur fundist það mjög óskýrt hvort það standi til að koma einhvern veginn til móts við fyrirtæki í Grindavík sem eru með atvinnuhúsnæði þar og þá kannski sérstaklega fjölskyldufyrirtækin sem eru kannski með allt sitt undir atvinnuhúsnæði þar.

þessi angi málsins hafi verið ræddur af einhverju viti þar vegna þess að mér finnst algjörlega óskýrt hvort það eigi að gera eitthvað í þessu yfir höfuð. Veit hv. þingmaður eitthvað meira um það heldur en sú sem hér stendur?

því úrræði sem verður rætt hér á eftir, um uppkaupin á húsnæði í Grindavík. Mestur tíminn fór í það. Ég styð það svo sannarlega að við fáum til fundar við nefndina

Þær eiga kannski húsnæði og við fengum til fundar við nefndina einstaklinga sem tilheyrðu fjölskyldu sem átti atvinnuhúsnæði fyrir þrjú fyrirtæki, þrjú atvinnuhúsnæði

Það dettur engum í hug þannig að viðkomandi einstaklingur er búinn að tapa ævistarfi sínu ef ekkert verður að gert og

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það er vissulega rétt að við þurfum kannski að taka einn bita í einu þegar við erum með fíl af þessari stærðargráðu.

velti fyrir mér hvers vegna það sé. Við vitum það líka að þetta eru fyrirtæki sem hafa leitt af sér gríðarlega mikinn arð fyrir samfélagið þannig að mér finnst okkar skylda að gefa einhver svör, þótt ég átti mig á því að það er ekkert rosalega langt síðan í nóvember. En það er samt ansi langur tími að vita ekki hvað verður um atvinnuhúsnæði í bænum eða hvort það fáist einhver stuðningur til að setja upp starfsstöð á nýjum stað eða hvernig sem það nú verður. Maður veit ekkert hvort það verður. Auðvitað er það meiri hlutinn og ríkisstjórnin og sér í lagi fjármálaráðherra sem ræður mestu um það,

en svo förum við bara inn í kjördæmaviku og vitum að það er ekkert að fara að gerast þá og væntanlega koma engin svör í vikunni eftir það heldur og svo líður tíminn.

af því að stóru fyrirtækin voru til, til þess að þjónusta þessi stóru fyrirtæki, hafa að stórum hluta haldið uppi góðu lífi í Grindavík og fjölbreyttu lífi. Líf í Grindavík

Mér finnst nú að meiri hluti nefndarinnar sé að lýsa hér í pontu vilja til þess að fara í slíkar aðgerðir, a.m.k. athugun á því hvort hægt sé að grípa til slíkra aðgerða. taka því boði með góðum hug og vonast til þess að þegar nefndin kemur saman á nýjan leik eftir kjördæmaviku þá förum við öll í það af fullum krafti að skoða annað það sem við erum ekki að ræða hér í

hrósa öllum þar og viðbragðsaðilum sérstaklega og það má alveg hrósa ríkisstjórninni fyrir viðbrögðin þar líka og þingheimi fyrir að bregðast vel við tillögum ríkisstjórnarinnar, sem er oft varhugavert og ekkert sjálfsagt af því að þegar við fáum þannig aðstæður að þingmál koma hratt inn og hratt í gegnum þingið, þá kostar það oft sitt, það eru gerð ákveðin mistök og það bara kostar.

svo. Eftir jarðhræringarnar í nóvember fékk ríkisstjórnin minnisblað um aðgerðir sem þyrfti að grípa til strax til þess að koma í veg fyrir tjón

Það hafa verið teknar góðar ákvarðanir, það hafa verið teknar slæmar ákvarðanir en það liggur ekki fyrir að stjórnvöld viti í rauninni hvað þau eru að gera nema að bregðast hratt við. Það er það eina jákvæða sem ég hef séð í stöðunni, það er brugðist hratt við þegar náttúruhamfarirnar verða. Það er ekkert annað í boði, að sjálfsögðu ekki. Ég held að allir hérna inni hefðu brugðist svipað við. Ég er að biðja um framtíðarsýnina, að spilin séu einfaldlega lögð á borðið. Miðað við núverandi aðstæður, hvað gerist þá? Hvað gerist næstu fimm eða tíu árin?

En við fáum þetta ekki. Og bara aftur eins og í Covid þá kalla ég eftir því að stjórnvöld gyrði sig í brók og skili fólki þessum greiningum, skili þinginu þessum greiningum,

Það er ekki boðlegt að við séum að vinna þetta svona. Ríkisstjórnin þarf að sýna betur á spilin og sýna hvað er í vinnslu, hverjar framtíðarhorfurnar eru miðað við mismunandi sviðsmyndir. Þannig að ég hvet ríkisstjórnina enn og aftur

Frú forseti. Ég mæli fyrir hönd meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík. Í frumvarpinu er lagt til að fjármála- og efnahagsráðherra verði skylt að stofna félag sem fái það hlutverk að ganga til samninga um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík í eigu einstaklinga sem falla undir gildissvið frumvarpsins og óska eftir því.

í átt að því að eyða óvissu Grindvíkinga og tryggja búsetuöryggi þeirra. Þetta er lykilatriði. Það ber að árétta, frú forseti, að frumvarpinu er ekki ætlað að bæta einstaklingum tjón af völdum hamfaranna sem hafa orðið í Grindavík Grindavík heldur gefa einstaklingum kost á að losna undan áhættu sem fylgir nú eignarhaldi íbúðarhúsnæðis í bænum og taka upp búsetu annars staðar, áhættu sem helgast af óvissu sem er um framvindu atburðanna. Markmiðið með úrræðinu er að losa einstaklingana undan þessari áhættu og færa áhættuna í félag í eigu ríkissjóðs. Þessu markmiði er ætlunin að ná með almennum viðmiðunum. Ég vil geta þess að vinna nefndarinnar gekk mjög vel og ég vil þakka öllum nefndarmönnum fyrir mjög gott samstarf sem og starfsmönnum þingsins og líka fjármálaráðuneytisins sem lögðu sig bókstaflega fram dag og nótt við vinnu sína, að svara spurningum og afla gagna fyrir nefndinni og bregðast við athugasemdum sem komu. Umfjöllunin um frumvarpið var sett í forgang í nefndinni en þess gætt líka að það yrði unnið eins vel og kostur var. Það var fundað með gestum og farið yfir þær umsagnir sem bárust og frá því er greint í nefndaráliti sem liggur frammi.

hefur það skýra markmið að ná til einstaklinga og fjölskyldna þeirra sem eiga íbúðir í Grindavík og hafa þar jafnframt lögheimili sitt. Þessu markmiði hefur almennt verið sýndur skilningur en þó hafa verið tjáð viðhorf um kaup á fasteignum í eigu lögaðila og á öðrum eignum í eigu einstaklinga. Þetta kom líka til umræðu í meðförum nefndarinnar á því frumvarpi sem var hér fyrr á dagskrá þingsins um tímabundinn rekstrarstuðning. Meiri hlutinn áréttar að tilgangur þessa máls er að tryggja búsetuöryggi fólks og eyða óvissu þeirra sem þurft hafa að yfirgefa heimili sín í Grindavíkurbæ vegna náttúruhamfara. Frumvarpið nær þar af leiðandi hvorki til fasteigna í eigu lögaðila né til annarra eigna í eigu einstaklinga. Þessu tvennu, fasteignum og heimilum fólks annars vegar og fasteignum lögaðila eða öðrum eignum einstaklinga, verður ekki jafnað saman þannig að í felist einhver mismunun heldur búa mjög svo sterk og rík málefnaleg rök að baki þessu. Frú forseti. Skv. 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins er heimilt að víkja frá skilyrði um lögheimili ef tímabundnar aðstæður skýra að viðkomandi hafi ekki verið með skráð lögheimili í íbúðarhúsnæði. Þetta er undanþága frá þeirri meginreglu sem ég kom inn á áðan. Fyrir nefndinni komu fram ábendingar um að umrædd heimild væri ekki nægilega skýr, þetta er vissulega matskennd regla, það kynni að vera óljóst í sumum tilvikum hvort einstaklingar uppfylltu skilyrði þessarar undanþágu. Meiri hlutinn vill taka fram og árétta mikilvægi þess að gætt verði að búsetuöryggi þeirra sem eiga íbúð í Grindavík og tilgangi frumvarpsins verði náð, náð, sem er að skapa forsendur fyrir öruggri framtíð fyrir Grindvíkinga og eyða þeirri óvissu sem náttúruhamfarirnar hafa haft í för með sér. Það er því nauðsynlegt

Meðan nefndin hafði þetta frumvarp til umfjöllunar upplýsti fjármálaráðuneytið að Seðlabanki Íslands hefði til skoðunar hvort umrædd heimild fyrir fyrstu kaupendur ætti jafnframt að ná til þeirra sem hafa selt íbúðarhúsnæði sitt á grundvelli þessa frumvarps og þeim lögum ef af verður.

sem áttu íbúðarhúsnæði í Grindavík 10. nóvember 2023. Hámark greiðslubyrði verði 40% af ráðstöfunartekjum og hámark veðsetningarhlutfalls verði 85% fyrir þessa einstaklinga við næstu kaup þeirra á íbúðarhúsnæði.

Meiri hlutinn telur heppilegast að það verði gert í góðri samvinnu við seljendur og að jafnframt verði tekið tillit til þeirra sjónarmiða. Ég vil þá koma inn á það sem snýr að aðkomu stjórnvalda, fjármögnun og uppsetningu þessa félags sem leiðir af 2. gr. frumvarpsins og varðar samkomulag um heildarlausn við eftirlitsskylda aðila á fjármálamarkaði. Með frumvarpinu er ráðherra heimilað að semja við lánveitendur fasteignalána í Grindavík um uppgjör á áhvílandi skuldum vegna kaupa á íbúðum. Fyrir liggja drög að samkomulagi um heildarlausn vegna fyrirkomulags kaupa og fjármögnunar íbúðarhúsnæðis í Grindavík. Með slíku samkomulagi er stuðlað að einfaldri lausn sem er bæði skiljanleg og sanngjörn og lágmarkar áhættu, lágmarkar heildarkostnað milli aðila eins og kostur er í réttu hlutfalli við undirliggjandi áhættu. Ákvæði frumvarpsins tóku mið af því að allir helstu lánveitendur íbúðarhúsnæðisins í Grindavíkurbæ yrðu aðilar að samkomulagi um þessa heildarlausn. Frú forseti. Í ljósi þess hversu óvenjulegt og mikilvægt þetta mál er og í ljósi þeirrar fordæmalausrar stöðu sem er uppi í Grindavík eru því bundnar miklar vonir við að allir hlutaðeigandi aðilar á fjármálamarkaði verði aðilar að þessu samkomulagi. Það er eins og áður segir, þetta er samkomulag um heildarlausn og hún er einföld og hún er sanngjörn; lágmarka kostnað í ljósi þeirrar áhættu og óvissu sem við búum nú við. Það leiðir þá af ákvæðum frumvarpsins,

Sú tilhögun, sem getið er í frumvarpinu, að ráðherra geti ákveðið að ráðstafa fjármunum úr Náttúruhamfaratryggingu Íslands til verkefnisins leiðir af þeirri miklu óvissu sem ríkir um endanlegt tjón vegna atburðanna í Grindavík og um þann kostnað sem ríkissjóður mun bera af völdum þeirra.

náttúruhamfaratryggingar til slíkra verkefna eða fjárfestinga, heldur er þeim fyrst og fremst ætlað að standa undir bótagreiðslum vegna vátryggðra eigna sem verða fyrir tjóni af völdum náttúruhamfara. Að sama skapi mun heildarkostnaður Náttúruhamfaratryggingar Íslands vegna atburðanna ekki liggja fyrir fyrr en þeim er lokið og tekist hefur að kanna ástandið í bænum til hlítar. Sambærileg óvissa hefur ekki ríkt við tjónaatburði til þessa. Því telur nefndin að um afar óvenjulega undantekningu og fordæmalausa aðgerð sé að ræða.

Þá telur meiri hlutinn brýnt að Alþingi hugi strax að framtíðarfjármögnun Náttúruhamfaratryggingar Íslands svo að stofnunin verði betur í stakk búin til að standa undir þeim lögbundnu skuldbindingum sínum að takast á við afleiðingar þeirra náttúruhamfara sem stofnunin vátryggir gegn Meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar leggur til breytingar á frumvarpinu. Í fyrsta lagi er lögð til breyting er varðar framlengingar á frestum,

Að þessu virtu og öðrum sjónarmiðum sem fram komu fellst meiri hlutinn á framangreind sjónarmið og leggur til að fresturinn verði framlengdur til ársloka 2024. Svo er önnur breyting sem kveður á um framlengingu á forgangsrétti þessu samfara. Í umsögnum sem nefndinni bárust var því hreyft og því velt upp hvort tveggja ára forgangsréttur skv. 4. gr. væri of skammur þar sem óvissa vegna náttúruhamfaranna kynni að vara lengur.

að forgangsréttur falli niður þremur árum eftir gildistöku laganna. Í öðru lagi er lögð til breyting er varðar takmörkun á ráðstöfun eigna sem háðar eru forgangsrétti. Fyrir nefndinni kom fram það sjónarmið að það kynni að ganga gegn markmiðum frumvarpsins ef eignaumsýslufélagið hugaði að ráðstöfun eigna sem háðar eru forgangsrétti á meðan óvissa varir um framvindu jarðhræringa í Grindavíkurbæ. Í því sambandi bendir meiri hlutinn á að samkvæmt ákvæði til bráðabirgða II skal leggja mat á hvort skilyrði séu til að lengja frest til forgangsréttar. Komi til sölu eigna af hálfu félagsins áður en slíkt mat hefur farið fram kann forgangsréttarhafi að þurfa að taka afstöðu til þess hvort hann neyti réttar síns áður en slíkt mat hefur farið fram. Meiri hlutinn telur að slík staða, sama hversu líkleg eða ólíkleg hún kunni að vera, brjóti gegn markmiðum laganna

gildi eingöngu um ákvarðanir félagsins sem varða kaup á íbúðarhúsnæði og um veitingu forgangsréttar. Þegar hins vegar kemur að ákvörðunum félagsins sem ekki koma fram í ákvæðum frumvarpsins eiga samþykktir þess og almennar reglur við. Meiri hlutinn telur því rétt að skerpa á skyldum félagsins og leggur til breytingu þess efnis að við einkaréttarlegar ákvarðanir skuli félagið hafa til grundvallar gagnsæi, hlutlægni, jafnræði og hagkvæmni. Auk þess telur meiri hlutinn að taka beri skýrlega fram að Ríkisendurskoðun hafi eftirlit með starfsemi félagsins, en ákvæði 4. gr. laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga munu samt sem áður gilda um endurskoðun á reikningum félagsins. Þá er í fjórða lagi lögð til breyting er varðar búseturéttarhafa. Frumvarpið eins og það stendur tekur ekki til þeirra einstaklinga sem eiga búseturétt hjá leigufélögum. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að staða búseturéttarhafa sé þó að mörgu leyti áþekk stöðu þeirra einstaklinga sem eiga íbúðarhúsnæði í Grindavík. Meiri hlutinn telur því að umræddir einstaklingar eigi að falla undir gildissvið frumvarpsins og leggur því til breytingu þess efnis. Lagt er upp með að staða búseturéttarhafa verði samsvarandi stöðu einstaklinga á grundvelli frumvarpsins sem óska eftir því að eign sín verði keypt. Endurgjald fyrir búseturéttinn verði því 95% af framreiknuðu búseturéttargjaldi búseturéttargjaldi búseturéttarhafa. Að lokum, herra forseti, er í fimmta lagi lögð til breyting er varðar undanþágu frá lögum um ríkisábyrgð. Eitt af markmiðum laga um ríkisábyrgðir er að ríkissjóður fái endurgjald fyrir veitta ábyrgð sem endurspegli þann ávinning sem ábyrgðin veitir tilteknu félagi. Lög um ríkisábyrgðir taka einnig fyrst og fremst til ákveðinna verkefna eða nýframkvæmda sem ríkissjóður tekur þátt í að fjármagna. Sú málsmeðferð og þau skilyrði sem kveðið er á um í lögunum eiga ekki vel við þegar kemur að því að veita einstaklingum aðstoð eins og kveðið er á um í þessu frumvarpi. Af þessum sökum er lagt til, svo það sé tekið skýrt fram, að lögin gildi ekki um þessa lánveitingu ríkisins til félagsins. Þá eru einnig lagðar til í nefndaráliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar minniháttar eða lagatæknilegar breytingar sem þarfnast ekki sérstakrar umfjöllunar. Herra forseti. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef hér gert grein fyrir og eru lagðar fram í sérstöku þingskjali.

til að bregðast við því hörmungarástandi sem hefur skapast í Grindavík vegna jarðhræringanna á Reykjanesi undanfarna mánuði. Það tekur til búsetuöryggi fólks. Fólki er veitt skjól frá þeirri miklu óvissu sem er uppi um framhald þessara atburða og jarðhræringa. En það er alveg ljóst að það eru mörg önnur úrlausnarefni sem bíða eins og hefur komið fram í umræðum í þinginu. Þau snúa að framtíð bæjarins, snúa að atvinnulífi, fasteignum lögaðila, öðrum eignum einstaklinga, getu fyrirtækja og forsvarsmanna þeirra í bænum til að taka ákvarðanir um framtíð sína og síns rekstrar stór og veigamikil atriði séu nefnd. Tímann næstu daga, vikur, jafnvel mánuði verður þá að nýta til að takast á við þessi atriði. Ég er þess fullviss að það verði gert og að okkur takist að ráða fram úr þessu mikla og sögulega verkefni. Ástæðan fyrir því að ég tel að svo sé er sá baráttuhugur sem einkennir Grindvíkinga

Ég vil lýsa yfir ánægju minni með þær breytingar sem hafa verið gerðar á frumvarpinu sem eru góðar og ég vil þakka hv. framsögumanni fyrir skýra framsögu í málinu. Stóra málið í þessu er hins vegar fyrirkomulag uppgreiðslu.

Ég hef allan tímann eftir að nefndin fékk þetta mál til sín og eftir að við fórum að taka á móti gestum og fá umsagnir gert mér grein fyrir því

Þá veltir maður fyrir sér hvort 95% reglan nái utan um þann hóp. Við höfum fengið fregnir af ungu fólki sem fer hreinlega út úr þessu eignalaust.

þetta atriði, hlutfallið og það verð sem einstaklingum býðst að selja eign sína á til félagsins. Það komu fram allmörg sjónarmið. Þá ber að taka það fram sem ég gat um í minni framsöguræðu og er í uppleggið í þessu frumvarpi að frumvarpinu er ekki ætlað að bæta tjón einstaklinga vegna þeirra atburða sem hafa orðið eða kunna að eiga sér stað í náinni framtíð í Grindavík. Það er ekki markmið þessa frumvarps. Markmiðið er að veita íbúum Grindavíkur skjól frá þeirri óvissu sem nú blasir við, þeirri óvissu sem helgast af því að

Náttúruhamfaratrygging Íslands hefur ekki metið allar eignir. Umfang tjónsins liggur ekki fyrir og hvort það lendi á náttúruhamfaratryggingum. Þess vegna kemur þetta til til að gæta að jafnræði, já, vissulega gagnvart því fyrirkomulagi sem gildir um altjón í náttúruhamfaratryggingum.

en ég skil það þegar staðan hjá fólki er þannig að við einhverjar aðgerðir stjórnvalda þá blasir bara gjaldþrot við. Ég get ekki undir neinum kringumstæðum sem þingmaður tekið þátt í slíkri lagagerð vegna þess að við erum hér til að standa með því fólki sem er að verða fyrir einhverjum stærsta viðburði sem Íslendingar hafa upplifað markmiðið með þessu upphaflega var að koma fólki í skjól utan Grindavíkur. En þegar við erum að tala um eitthvað sem heitir almenn viðmið

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir síðara svar. Aftur komum við að þessu sem er lykilatriði í þessu máli, sem er grundvallaratriði, afmörkun á efni þessa frumvarps. Hver er tilgangur þess og markmið? Ef tilgangur og markmið frumvarpsins væri að bæta allt það tjón sem hefði átt sér stað í bænum þá er alls ekkert útilokað að nálgunin hefði verið önnur en hér er fram sett. Við vitum það að í náttúruhamfaratryggingum er brunabótamat lagt til grundvallar með eigin áhættu og svo koma önnur atriði sem verður að hafa til hliðsjónar. Í ofanflóðasjóði er ekki lagt upp með brunabótamat heldur markaðsvirði. Í sögunni hefur þetta nefnilega, í þeim hörmungum sem áður hafa dunið yfir annars staðar á landinu, ekki alltaf farið saman. En þetta er uppleggið í þessu frumvarpi með þessum hætti og ég tel að það sé skiljanlega vel sett fram

Herra forseti. Ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni fyrir yfirferðina og jafnframt fyrir samstarfið í nefndinni. Við í Samfylkingunni gengum inn í samstarf um þetta frumvarp frumvarp opin og full samstarfsvilja vegna þess að þegar við stöndum frammi fyrir svona stóru samfélagslegu verkefni er það okkar sannfæring að það leysist best þegar við leggjum öll saman. En, það þýðir um leið að hver og einn fær ekki allt sem hann vill og þess vegna er ég með fyrirvara á þessu nefndaráliti,

95% hlutfallið af brunabótamati. Ég er sammála því að það er eðlilegt að miða við brunabótamat þegar við erum á hamfarasvæði þar sem náttúruhamfaratrygging miðar við brunabótamat í sínum sínum viðmiðum nema bara við ætluðum að aftengja hamfaratryggingar og taka þær bara út úr þeim hamförum sem ganga yfir Grindavík. Mér finnst eðlilegt að miða við brunabótamatið en ég hefði gjarnan viljað hafa það 98%

Það er þó lögð til sú breyting í frumvarpinu, ég kom inn á það, að jafna stöðu þeirra sem hafa þegar orðið fyrir altjóni og geta þá áfram framselt fasteignina til félagsins

þetta, allt óljóst með það hvort fasteignir verði fyrir frekara tjóni og hvort það komi til þess að það þurfi að farga fasteignum

95% er betra heldur en þeir fá sem eru í samskiptum við náttúruhamfaratryggingar og verða ekki fyrir altjóni. En það er verra fyrir þá sem verða fyrir altjóni. altjóni. Þessi mínúta líður ákaflega hratt en ég ætlaði að spyrja hv. þingmann út í fjármögnun félagsins, hvort hann telji ekki

Þetta kemur til vegna þess samspils sem er núna vegna þessarar aðgerðar og þeirrar óvissu sem er uppi um hvert verði heildartjón Náttúruhamfaratryggingar Íslands í Grindavíkurbæ. Sá atburður er ekki liðinn og það er óvissa sem ríkir um þetta.

um hvert verði endanlegt tjón ríkisins sem það er tilbúið að taka á sig, svo sem með þessum aðgerðum eða fleirum, eða þá náttúruhamfaratrygginga, þá tel ég þetta ekki

Ég vil róa á sömu miðum og hv. þm. Oddný Harðardóttir hér á undan mér varðandi fjármögnun á þessu úrræði og byrja á því að ræða um það að nota fjármuni náttúruhamfaratryggingarsjóðs í þetta. Við ræddum þetta töluvert innan nefndarinnar og töluðum um mikilvægi þess að tryggja það að að burðarþol sjóðsins væri eftir sem áður sterkt til að takast á við framtíðaráföll, kunni þau að verða. Mér fannst aðeins einn af þeim valkostum sem Náttúruhamfaratrygging Íslands tekur til sem leið til að styrkja framtíðarburðarþol

því að þurfa að greiða fjármagnstekjuskatt eins og aðrar sambærilegar stofnanir en þar er ekki minnst á hækkun iðgjaldsins. Ég velti bara fyrir mér hvort formaður sé þar með í raun að vísa ábyrgð á því að taka það til skoðunar yfir á ráðherra eða hvernig það er og hvort honum finnist ekki tilefni til þess að nefndin hafi frumkvæði að því að skoða hækkun iðgjaldsins heilt yfir. Ég veit ekki hvað ég kemst langt með hinn þáttinn sem snýr að

að það verði slíkt tjón að allar eignir hans hrökkvi ekki til. Þá er sú leið fær fyrir sjóðinn að taka lán með ríkisábyrgð. En við erum líka að horfa lengra inn í framtíðina,

sé mjög brýnt fyrir íslenska þjóð að við séum að safna í svona náttúruhamfaratryggingarsjóð. Þess vegna tel ég að

Og nú kemur setningin sem ég hnýt um: „Að svo miklu leyti sem skynsamlegt er talið að byggja sjóðinn upp að nýju, komi til fjárframlags frá honum,

Hinn 10. nóvember 2023 var neyðarstigi lýst yfir í Grindavík og bærinn var rýmdur. Íbúar bæjarins hafa síðan þurft að lifa í mikilli óvissu um framtíð sína og enn sér ekki fyrir endann á raunum þeirra. Frumvarp þetta er lagt fram í þeirri umleitan ríkisstjórnarinnar að „verja fjárhag og velferð íbúa“ bæjarins, svo vísað sé til markmiðsákvæðis laganna. 1. minni hluti tekur undir þetta markmið. Það er mikilvægt að verja fjárhag og velferð íbúanna. Frumvarpið er þó því marki brennt að það hjálpar einungis hluta íbúanna og í raun bendir allt til þess að það bæti ekki stöðu þeirra bæjarbúa sem mest þurfa á stuðningi að halda. Einungis tveimur vikum eftir að eldgos hófst í Heimaey, 23. janúar 1973, lagði forseti sameinaðs þings fram frumvarp sem fól meðal annars í sér stofnun Viðlagasjóðs. Hlutverk sjóðsins var að bæta fólki tekjumissi og eignatjón af völdum náttúruhamfaranna. Tveimur mánuðum eftir upphaf gossins í Heimaey var hafin uppbygging á viðlagasjóðshúsum. Til samanburðar eru nú meira en þrír mánuðir liðnir frá rýmingu Grindavíkurbæjar og viðbrögð ríkisstjórnarinnar hafa því miður verið bæði fálmkennd og ómarkviss. Viðreisn leggur áherslu á að frumvarp þetta verði nýtt til að rétta hlut Grindvíkinga og gera þá tjónlausa vegna þeirra jarðhræringa og eldsumbrota sem dunið hafa yfir. Í frumvarpinu kemur fram að greiðsla fyrir íbúðarhúsnæði skuli nema 95% af brunabótamati á kaupdegi að frádregnum áhvílandi veðskuldum og greiddum vátryggingarbótum frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Líkt og gildir um mörg sveitarfélög á landsbyggðinni er ekki í öllum tilvikum samræmi milli brunabótamats og markaðsvirðis húsnæðis í Grindavík. Í bænum er nokkur fjöldi stórra eldri húsa þar sem brunabótamat er mun hærra en fasteignamat og jafnvel enn hærra en söluverð sömu eða sambærilegra húsa síðustu mánuðina fyrir rýmingu bæjarins. Eitt slíkt hús var til dæmis selt á um 90 milljónir króna árið 2023 á sama tíma og brunabótamat þess er um 150 milljónir

Á sama tíma hefur verið hröð uppbygging smærri íbúða í bænum þar sem brunabótamat er lægra en fasteignamatið. Ung fjölskylda sem keypti sér sína fyrstu íbúð

hefur með þessari ráðstöfun ríkisstjórnarinnar tapað allri útborgun sinni í fasteigninni og milljón krónum til viðbótar. Tjón margra annarra fyrstu kaupenda er að sögn svipað og jafnvel meira. Hér er mismunurinn augljós og þessi mismunur hefur verið gagnrýndur af fjölda Grindvíkinga. Fyrirséð er að einhverjir bæjarbúar muni fá tjón sitt bætt að fullu, og rúmlega það, á meðan aðrir munu fara út af fasteignamarkaði með neikvætt eigið fé. Þar hallar sérstaklega á kaupendur smærri og ódýrari íbúða, sem í flestum tilvikum eru ungt fólk, tekjulágir einstaklingar og eldri borgarar sem hafa minnkað við sig. 1. minni hluti telur mikilvægt að orðalagi frumvarpsins verði breytt þannig að komið verði til móts við ólíka stöðu bæjarbúa þeir íbúar Grindavíkur sem búa í fasteignum þar sem brunabótamat er undir markaðsverði verði ekki skildir eftir. Fyrsti minni hluti leggur því til breytingu á frumvarpinu þess efnis að í stað þess að greiðsla fyrir íbúðarhúsnæði nemi 95% af brunabótamati muni hún nema áætluðu markaðsverði á kaupdegi sem reiknað skuli líkt og jarðfræðilegir atburðir svæðisins, þ.e. jarðhræringar

Til þess að áætla markaðsverð líkt og jarðfræðilegir atburðir svæðisins hafi ekki átt sér stað er hægt að taka mið af verðþróun í nágrannasveitarfélögum Grindavíkurbæjar á Suðurnesjum og Suðurlandi síðastliðna þrjá mánuði. Í frumvarpinu kemur fram að fasteignir sem keyptar verða skuli hafa verið í þinglýstri eigu einstaklings 10. nóvember 2023 sem jafnframt var með skráð lögheimili í húsnæðinu. Undanþága frá þessu er veitt ef „tímabundnar aðstæður skýra að viðkomandi hafi ekki verið með skráð lögheimili í íbúðarhúsnæðinu“. Að mati 1. minni hluta er hér um afar íþyngjandi kröfu að ræða. Skilyrðið um tímabundnar aðstæður gerir það til dæmis að verkum að eldra fólk í dvalarrýmum sem ekki hefur selt íbúðarhúsnæði sitt mun ekki fá það bætt, enda er það ekki tímabundin ráðstöfun að flytja á dvalar- eða hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Skilyrðið um lögheimili gerir það síðan að verkum að fólk sem hefur keypt aðra íbúð en það býr í fær hana ekki bætta. Þar geta margvíslegar aðstæður búið að baki. Til dæmis getur fólk hafa lagt sparnað sinn til efri áranna í fasteignakaup, það getur verið að byggja sér húsnæði og það getur hafa keypt íbúð með eða fyrir börnin sín. Í öllum tilvikum getur fólk hafa stækkað fasteignalánin sín eða tekið ný lán með veði í húsnæði sínu til að fjármagna slík kaup. 1. minni hluti hefur heyrt frá Grindvíkingum sem hafa með slíkum kaupum rýrt eignarhlut húsnæðis síns í þá muni greiðslan ekki duga fyrir útborgun við kaup íbúðar utan Grindavíkur. Þeir einstaklingar og fjölskyldur munu því, þrátt fyrir fögur markmið ríkisstjórnarinnar, hrekjast út af fasteignamarkaði og enda á leigumarkaði.

Í nefndaráliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar kemur fram að fjármálaráðuneyti hafi upplýst nefndina um að Seðlabanki Íslands hafi til skoðunar hvort fyrstu kaupendum sem selja húsnæði sitt á grundvelli frumvarps þessa verði veitt við kaup á öðru húsnæði undanþága frá greiðslubyrðarhlutfalli líkt og þeir væru enn að kaupa sína fyrstu eign. 1. minni hluta er ekki fullnægjandi að þetta verði einungis skoðað heldur verður að tryggja það að ungt fólk sem nýlega hefur keypt sína fyrstu eign beri ekki skarðan hlut frá borði í kjölfar náttúruhamfaranna. Það gerist síðan eftir að nefndarálitið var sent frá mér að Seðlabankinn bregst við í morgun en þá var of seint fyrir mig að breyta þessu ákvæði í lögunum. Ég fagna því að sjálfsögðu að Seðlabankinn hafi brugðist við.

og veitti heimild til að gera þetta með þessum hætti. Í frumvarpinu kemur einnig fram að aðeins einstaklingum sé veitt heimild til að óska þess að íbúðarhúsnæði þeirra verði keypt.

Þetta undanskilur líka félög sem hafa staðið í uppbyggingu í bænum sem ekki eru öll umsvifamikil í byggingargeiranum. 1. minni hluti veit til þess að einyrkjar standi að uppbyggingu í Grindavík í gegnum félag og að þeir hafi lagt bæði fjármuni, tíma og vinnu í verkið en muni nú standa eftir með tvær hendur tómar, verði verði frumvarpið óbreytt að lögum. Því leggur 1. minni hluti til að frumvarpið nái til jafns til íbúðarhúsnæðis sem sé í eigu einstaklinga og lögaðila. Með þeirri breytingu verður jafnframt óþarft að veita sérstaka undanþágu fyrir dánarbú, enda eru dánarbú lögaðilar í skilningi laganna. Í breytingartillögum meiri hluta nefndarinnar er lagt til að frestur íbúa til að óska eftir sölu verði framlengdur til 31. desember 2024 og að forgangsréttur þeirra verði þrjú ár en ekki tvö. Þá leggur meiri hlutinn til að búseturétthafar njóti sama réttar og eigendur íbúðarhúsnæðis. Undir þessar breytingar tekur 1. minni hluti.

Virðulegur forseti. Eins og ég hef rakið í nefndaráliti þá tel ég ekki ásættanlegt að miðað sé við brunabótamat. Það nær engan veginn utan um alla þá sem þurfa að losa um eign sína í Grindavík til að fjárfesta annars staðar. Margir hafa nefnt að miða ætti við brunabótamat eða fasteignamat eftir því hvort er hærra. Það hef ég einnig gert en eftir að hafa ígrundað hlutina betur tel ég eðlilegast og réttast að miðað sé við markaðsvirði eigna eins og það var áður en þessir atburðir áttu sér stað. Það væri a.m.k. raunhæfari mælikvarði en eingöngu brunabótamatið sem hyglir mörgum en skilur aðra eftir í sárum. Það má spyrja um möguleika þeirra sem skildir verða eftir í framhaldinu. Margar af þeim minni eignum sem voru til sölu í Grindavík voru seldar á verði langt umfram brunabótamat sem í flestum tilfellum var talsvert lægra en fasteignamatið. Mig langar, virðulegur forseti, að lýsa slíku dæmi.

Þessi unga fjölskylda hefur því tapað allri sinni útborgun og skuldar tæplega milljón til viðbótar þar sem uppkaupin duga ekki einu sinni til að greiða upp áhvílandi lán. Hvernig getur fjölskylda farið inn á annan og dýrari íbúðamarkað annars staðar þegar ekkert eigið fé er til staðar? Það var skilið eftir í Grindavík í íbúð sem ríkið mun eiga. Eini möguleikinn er því að fara inn á bilaðan leigumarkað þar sem frumskógarlögmálið eitt gildir nema viðkomandi sé svo heppinn að komast inn í leiguíbúð hjá Bríeti. Þetta er ekki versta dæmið sem ég hef heyrt, virðulegi forseti. Því miður eru mörg svona dæmi. Besti kosturinn gæti kannski verið að bara selja ekki og láta bankann hirða eignina, þ.e. ef viðkomandi er ekki í persónulegum ábyrgðum. Fyrir aðila í þessari stöðu eru allir möguleikarnir vondir og þýða í raun ekkert annað en eignaupptöku. Þá eru margir eldri borgarar í vondri stöðu eftir að hafa selt stærri eign og keypt tvær minni. Þeir eiga ekki samkvæmt þessu frumvarpi að fá bætur fyrir báðar sínar eignir.

að bjarga heimilum fólks en dánarbú eru ekki heimili. Það býr enginn í dánarbúi þó svo að einhver geti búið í eign sem dánarbú á. Slíkt gildir einnig um aðra lögaðila og þess vegna ætti þetta frumvarp einnig að ná til annarra lögaðila. Þegar skoðaðar eru íbúðir í eigu lögaðila kemur í ljós að u.þ.b. 40% þeirra er í félagslegri eigu,

og Brynja, félag sem byggir fyrir fatlað fólk, á þrjár íbúðir. Sú breyting hefur orðið á frumvarpinu að greiða á út kaupréttinn til þeirra sem eiga hann — mínus 5% að sjálfsögðu.

upplýstu forsvarsmenn Búmanna um þau áform sín að byggja í nágrannasveitarfélögum ef þeir fengju hlut sinn útgreiddan og þá myndu þeir sem átt hafa kauprétt í Grindavík að sjálfsögðu njóta forgangs. Nú er hætt við að lítið verði um þau áform og útlit fyrir að núverandi kaupréttarhafar í Grindavík endi eins og svo margir aðrir á leigumarkaði í framhaldinu. Allir þessir aðilar sem áður voru nefndir verða því skildir eftir og í mínum huga ætti það ekki að eiga sér stað. Það eitt er í sjálfu sér næg ástæða að undanskilja ekki lögaðila í þessum uppkaupum. Virðulegi forseti. Þetta snýst ekki um yfirboð af minni hálfu heldur um réttlæti, að allir sitji við sama borð. Í byrjun hélt ég að brunabótamat myndi ná að fanga alla þá sem eiga húsnæði í Grindavík en eftir því sem ég hef fengið betri og meiri upplýsingar frá heimamönnum er það bara alls ekki þannig. Þegar yfirlýstur tilgangur þessa frumvarps er að búa til tækifæri fyrir Grindvíkinga til að búa sér heimili verður það að ná til allra en ekki bara sumra. Virðulegi forseti. Við getum gert betur og eigum að gera betur.

Þar eru bara margir góðir punktar sem ég get tekið heils hugar undir. Ég hef mikið verið að velta fyrir mér öðrum húseignum í Grindavík, þ.e. húseignum í eigu einstaklinga sem þeir hafa kannski verið að leigja út eða hafa ekki átt lögheimili í og sem falla ekki undir þetta frumvarp.

Í ljósi þess hvað mér hefur fundist fátt um svör þegar ég er að reyna að fá fram hvað standi til næst varðandi alla hina sem eru skildir eftir í

Mér finnst einmitt mjög mikilvæg þessi réttlætistaug sem gengur í gegnum þetta nefndarálit hjá hv. þingmanni þegar kemur að yngri kaupendum og því hvernig þau eru verst sett með brunabótamatinu. Ég vildi bara þakka hv. þingmanni fyrir að vekja athygli á því vegna þess að ég held að þetta sé mikið réttlætismál á milli kynslóða.

Það er slæmt að skilja unga fólkið okkur eftir sem er að hefja sinn búskap, er kannski búið að stofna fjölskyldu, búið að koma sér fyrir uppi í Grindavík og á góða möguleika

fjárhagsáhyggna, óvissu um framtíðina, búið að missa vinnuna; hvar á ég að koma barninu mínu í skóla, ég get ekki keypt mér hús fyrir þann pening sem ég fæ út úr þessu. Við hljótum að þurfa að spyrja okkur þessara spurningar af því að við erum ekki bara að horfa á einhverjar tölur á blaði. Við erum að tala um þúsundir einstaklinga sem eiga þarna í hlut. Mér finnst það vera mergur málsins: Hvernig ætlum við að ná utan um hópinn sem á um sárt að binda eftir þessar miklu hamfarir sem dunið hafa yfir í Grindavík? Það hlýtur að vera meginmarkmið okkar hér á þingi og vera okkar ábyrgð.

og þá fjármögnunarleið sem er valin á því. Það er eitthvað sem hefur vafist fyrir mér. Aðalástæðan, ein af þeim, fyrir því að ég er ekki með á nefndaráliti meiri hlutans er að

Ég velti fyrir mér hvort hv. þingmaður deili þeim áhyggjum, þótt við séum kannski ekki sammála um hvaðan peningarnir ættu annars að koma, að það að taka lán fyrir þessari aðgerð akkúrat á þessum tímapunkti sé ekkert sérlega skynsamlegt með tilliti til

ásamt því svo að ætla að fara að veikja burðarþol Náttúruhamfaratryggingar Íslands, algerlega burt séð frá því að ég styð auðvitað heils hugar að þessum peningum sé eytt. Það er bara spurning um hvaðan þeir koma, úr hvaða vasa.

En mér finnst skrýtið að við séum að nota náttúruhamfaratryggingarsjóð með þessum hætti af því að við vitum ekki heldur hver endirinn verður á þessum hamförum og við vitum heldur ekki hvort það verða aðrar hamfarir sem fara í gang á sama tíma. Það

Herra forseti. Þetta frumvarp sem við ræðum hér er fyrst og fremst komið fram vegna ákalls Grindvíkinga sjálfra. Það ákall kom skýrt fram á fjölmennum íbúafundi í janúar sem haldinn var í Laugardalshöllinni. Ég tel að sá fundur hafi opnað augu allra þeirra sem með honum fylgdust við hvað Grindvíkingar eru að glíma og hvernig óróinn innra með þeim hefur byggst upp alveg frá því að jarðhræringar hófust árið 2020 með jarðskjálftahrinu og þar til hamfarirnar dundu yfir 10. nóvember og svo aftur 14. janúar. enn er beðið eftir gosi. Það mun gjósa fyrr en seinna. Það sýna allar mælingar okkar færustu sérfræðinga en hvar kvikan ryður sér braut hins vegar er ekki vitað eða hvenær. Grindvíkingar þurfa á stuðningi okkar að halda. 1% íbúa landsins sem Grindvíkingar eru þurfa stuðning hinna 99%. Þau frumvörp sem við ræðum og afgreiðum hér í dag verða ekki þau einu sem Alþingi mun afgreiða til að koma til móts við Grindvíkinga. Ég hlustaði á hv. þm. Vilhjálm Árnason í viðtali við Rauða borðið á Samstöðinni í vikunni. Þar gaf hann okkur innsýn í þau mismunandi áreiti sem dynja á Grindvíkingum þessa dagana og hafa dunið á þeim frá því í nóvember þegar íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín. Grindvíkingar þurfa að finna svör við alls konar spurningum, svo sem: Er vatn á húsinu mínu? Hvenær kemur kalt vatn í bæinn? Hafa frostskemmdir orðið á húsinu mínu? Hvenær fæ ég að fara til að ná í dótið mitt? Fæ ég sendiferðabíl? Hver skutlar börnunum í skólann og í frístund á meðan? Hvenær eru æfingar krakkana og hvar? Er ég að fara að gera leigusamning eða ætla ég að kaupa íbúð?

Maður áttar sig svo vel á, eftir að hafa hlustað á hann, hvað það er sem dynur á Grindvíkingum. Það eru svo margar stórar ákvarðanir sem þau þurfa að taka, þreytt, uppgefin og undir miklu álagi. Herra forseti. Það er von mín að með aðgerðum stjórnvalda verði áhyggjum létt af Grindvíkingum eins og hægt er með þessu frumvarpi og þeim sem munu koma síðar ef að líkum lætur. Frumvarpið um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík er um að losa íbúa Grindavíkur undan yfirvofandi áhættu og fjármagnsþrengingum af því að eiga húsnæði í bænum líkt og farið er yfir í greinargerð með frumvarpinu. Þar með verður þeim jafnframt gert kleift eins fljótt og kostur er að finna sér aðra búsetu sem kann að þurfa að vera til næstu ára eða jafnvel frambúðar. Framsögumaður málsins hefur farið vel yfir helstu atriði nefndarálitsins og þær breytingartillögur sem við í Þær eru allar til bóta, ekki síst sú breyting að Grindvíkingar hafi tíma til áramóta til að ákveða hvort þeir vilji selja húsið sitt til eignarhaldsfélagsins á þeim kjörum sem þar bjóðast. Einnig að forkaupsrétturinn verði í þrjú ár en ekki tvö. Það að Grindvíkingar allir verði meðhöndlaðir sem fyrstu kaupendur þegar greiðslubyrðarhlutfall er metið og hámark veðsetningarhlutfalls skiptir líka máli fólk sem á búseturétt fái sambærileg kjör og íbúðareigendur. Skýrleiki varðandi rekstur eignaumsýslufélagsins er einnig nauðsynlegur. Á þessu er öllu tekið í nefndarálitinu og í breytingartillögunum. Það voru margar umsagnir sem bárust bæði í samráðsgátt stjórnvalda og til efnahags- og viðskiptanefndar og persónulega bárust mér líka margar ábendingar. Við sumum þeirra er brugðist með þessu frumvarpi en sannarlega ekki öllum. Þetta frumvarp lýtur að heimili fólks þótt lögheimilisskilyrðin verði túlkuð rúmt vegna mismunandi tímabundinna aðstæðna fólks. Frumvarpið á ekki við um aðrar eignir einstaklinga eða lögaðila. Á þeirra málum verður tekið seinna. En það liggur á þessu frumvarpi til þess að uppfylla það markmið sem þar er sett fram. Markmiðið er afmarkað og á við heimili fólks. Þegar þjóð stendur frammi fyrir samfélagsverkefni af þeirri stærðargráðu sem við Íslendingar gerum nú er farsælast að gera það í þverpólitísku samstarfi. Ég tók þátt í þverpólitísku samstarfi um þetta frumvarp fyrir hönd Samfylkingarinnar og ég er þess fullviss að frumvarpið batnaði til muna við það samstarf og einnig í þverpólitísku samstarfi innan efnahags- og viðskiptanefndar. Ég viðurkenni þó að ekki var komið til móts við allar mínar óskir um breytingar en glettilega margar þó. Tvennt vil ég nefna sem ástæðu þess að ég skrifa undir nefndarálitið með fyrirvara. Í fyrsta lagi hefði mér fundist réttlátara að miða við 98% af brunabótamati í stað 95%. Náttúruhamfaratrygging gerir ráð fyrir 2% eigin áhættu ef t.d. hús fer undir hraun. Þá væri 98% útgreiðsla í tilviki uppkaupa húsnæðis í Grindavík réttlátari en 95% þó að ég skilji vel sanngirnina í því að hafa sem að hafa sem sambærilegust viðmið og eru í náttúruhamfaratryggingum, en þar er einnig gert ráð fyrir að eigandi húsnæðis beri kostnað af förgun húsa sem ekki fara undir hraun eða brenna til grunna. Við í Samfylkingunni munum þó ekki greiða atkvæði gegn 95% hlutfallinu þótt við gerum athugasemdir við það hlutfall og bendum á að túlka ætti í þeim efnum Grindvíkingum í hag, enda munu þeir, þrátt fyrir þetta frumvarp, flestir tapa miklum fjármunum vegna hamfaranna. En ég er sátt við þann útgangspunkt frumvarpsins að miða við brunabótamat líkt og hamfaratryggingar miða við.

þá erum við búin að segja að við þurfum ekki hamfaratryggingar. Þá tekur ríkið þetta bara yfir og við aftengjum hamfaratryggingar og lögin um þær. Það held ég að sé ekki skynsamlegt að gera. Frekar eigi að fara þá leið að bjóða Grindvíkingum sem búa við mikla óvissu að fá svipuð kjör fyrir sínar eignir og þau hefðu fengið ef þau hefðu þurft að skipta við hamfaratryggingar nema bara það að samkvæmt því sem okkur er sagt á þetta ganga fyrr fyrir sig þegar búið er að stofna félagið og koma umsýslunni í gang. Hinn fyrirvarinn er um fjármögnun eignarhaldsfélagsins og einkum vegna óvissu um áhrif hennar á stöðu Náttúruhamfaratryggingar Íslands. Það verkefni bíður svo þingheims að glíma við efnahagslegar afleiðingar sem af frumvarpinu verða. munum við sennilega vilja fara ólíkar leiðir eftir pólitískum áherslum. Herra forseti. Við þurfum og eigum að vinna saman að lausnum fyrir fólkið í Grindavík og síðan fyrir fyrirtækin og rekstur bæjarins. Það er samdóma álit okkar færasta fólks að það muni enginn búa í Grindavík næstu misserin óhultur. Jafnvel þó að nú megi vinna í Grindavík og fólk geti búið í húsunum sínum, allt á eigin ábyrgð, er Grindavík ekki öruggur líkt og almannavarnir og fleiri hafa bent á eiga hvorki börn né gæludýr að dvelja í bænum. Ég hef áður vitnað í viðtal á Sprengisandi á Bylgjunni þar sem Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri útgerðarfélagsins Vísis í Grindavík, talaði fyrir því að sveitarfélögin á Suðurnesjum sameinuðust í eitt. Hann lagði til að við Suðurnesjamenn stækkuðum heimavöllinn. Þá þyrftu Grindvíkingar ekki að flytja í annan bæ heldur bara á milli hverfa í sveitarfélaginu Suðurnes. Einhvern veginn virðist þessi lausn blasa við í erfiðri stöðu. En jafnvel þó að ekki verði af formlegri sameiningu er skynsamlegt að sveitarfélögin á Suðurnesjum vinni þétt saman að því að halda utan um grindvískt samfélag. Sveitarstjórnir hinna bæjanna á Suðurnesjum hafa bent á að nægar lóðir séu til staðar fyrir íbúðir. Uppbygging einingahúsa að fyrirmynd Eyjabyggða væri upplögð.

Flestir Grindvíkinga munu ekki flytja heim í bráð. Þau þurfa að koma sér fyrir annars staðar og skapa eins góðan stöðugleika og mögulegt er fyrir líf sitt. Ef stefnan yrði tekin á sameiningu sveitarfélaganna fjögurra á Suðurnesjum væri hægt að blása Grindvíkingum von í brjóst og trú á framtíðina. Rekstur Grindavíkurbæjar er augljóslega í uppnámi og ýmis praktísk mál mætti leysa með sameiningu sveitarfélaganna. Ég er þeirrar skoðunar, forseti, að það sé bæði skynsamlegt og hagkvæmt að byggja upp hverfi í hinum bæjunum á Suðurnesjum þar sem Grindvíkingar hafa forgang. Efnahagslega er það skynsamlegt en einnig svo að samfélagið í Grindavík geti haldið saman og möguleikarnir á að halda utan um þau öll aukast. Sumir þeirra vilja og geta kannski flutt heim til Grindavíkur eftir einhvern tíma og þá eiga þau að hafa það val. Með frumvarpinu sem væntanlega verður að lögum í dag er hugmyndin að gera Grindvíkingum kleift að búa í haginn fyrir framtíðina. Það þarf að finna nothæfa lausn fyrir fyrirtækin og þá einstaklinga sem ekki falla undir lausnir þessa frumvarps en það gerum við á næstu dögum og vikum. Hamfarirnar í Grindavík kalla á að Suðurnesjamenn allir taki höndum saman. Ráðherrar og þingmenn þvert á flokka eiga einnig að taka höndum saman og leggja fram lausnir sem duga fyrir fólkið, fyrirtækin og samfélagið í Grindavík.

jafnvel þó að einn fulltrúi nefndarinnar hafi síðan ákveðið að vera ekki með og leggja fram breytingartillögur og sérstakt nefndarálit þá leyfi ég mér að segja að umræðan var góð og lausnamiðuð um markmið frumvarpsins og gaumgæfilega farið yfir stöðu þeirra sem gætu nýtt sér þá leið sem frumvarpið boðar. Við vitum að það eru sumir sem fara betur út úr því heldur en aðrir en það er bara ekki hægt að slá einni reglustiku yfir svo fjölbreyttan hóp þó að við höfum gert okkar besta til að mæta þörfum flestra. En þegar þetta frumvarp hefur orðið að lögum og eignaumsýslufélagið fer að vinna sína vinnu í samskiptum við fólkið í Grindavík þá eru það auðvitað Grindvíkingar sem meta það svo að það sé betra í stöðu þeirra að taka tilboði félagsins eða ríkisins í gegnum félagið. Ef þeir meta það þannig að það sé betri staða en að bíða og sjá þá munu þeir nýta sér þetta tilboð en annars ekki. Ég á von á því að það komi upp í framkvæmdinni

En Samfylkingin mun styðja þetta frumvarp. Ég hef farið yfir fyrirvarann sem ég gerði og þakka aftur fyrir gott samstarf í nefndinni.

Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Mig langaði að byrja á því einmitt að árétta það, sem kom fram svo sem líka í máli hv. þingmanns, að þrátt fyrir að það sé greint á um tiltekin útfærsluatriði

út frá því sem hún hefur nefnt hér í dag, en nú er samkvæmt þeim viðmiðum sem búið er að komast að niðurstöðu um miðað við 95% af brunabótamati. Hv. þingmaður nefndi að hún hefði frekar viljað sjá 98%

En spurningin er samt sem áður einföld: Hvers vegna ekki 100%? Nú hef ég skilið svokallaða sjálfsáhættu eða sjálfsábyrgð þegar kemur að tryggingum með þeim hætti að

að með athöfnum okkar og öðru getum við kannski dregið úr og aukið líkurnar á því að hlutirnir verði fyrir tjóni. En þarna erum við með eitthvað sem er algerlega úr höndum fólks. Þannig að ég velti svolítið fyrir mér

Herra forseti. Ástæðan fyrir því að ég vildi miða við 98%, og við í Samfylkingunni, er að það er viðmið sem notað er í lögum um náttúruhamfaratryggingar og útgangspunkturinn, bæði það að nota brunabótamatið og svo ákveðna prósentu af því, er viðmið í lögum um náttúruhamfaratryggingar. Hugmyndin er að það sé ekki mikill munur á því hvort þú ferð þessa leið, að þú ákveðir að selja húsið þitt eða íbúðina inn í þetta eignarhaldsfélag,

Það eru rökin fyrir 95% en 95% eru samt aðeins betri, þau eru hagstæðari fyrir fólk sem verður ekki fyrir altjóni

við hefðum átt að segja: Við skulum miða við það að öll húsin í Grindavík fari undir hraun, miðum bara við þá tölu. Mér hefði fundist það réttlátara. En ég ætla ekki að leggjast gegn frumvarpinu fyrir vikið.

fyrir svarið, þetta er sannarlega fróðlegt. Það sem er svo sérstakt við þessar aðstæður sem við erum í núna, eins og hefur verið bent á, er að þetta er t.d. ólíkt þeim aðstæðum sem við lentum í í Covid.

Ef ég skil það rétt voru rökin fyrir því að setja það skilyrði fyrst og fremst þau að ætlunin sé að byrja á því að bjarga heimilum fólks þar sem það býr.

Hefur hv. þingmaður trú á því að það verði gengið lengra samt sem áður? Þarna er náttúrlega verið að taka fyrsta skrefið. Hver heldur hv. þingmaður þá að næstu skref verði og hefur hún raunverulega trú á því að þau komi fljótlega?

heldur væru að bretta upp ermar, teikna upp sviðsmyndir og ákveða hvað ætti að gera; hvað er það sem við getum gert núna strax og hvað er það sem við vitum ekki? Óvissan er mikil en við getum teiknað upp sviðsmyndir og gengið síðan öruggt og fumlaust til verka

áætlanir til að bregðast við óvæntum atburðum sem við getum verið viss um að við lendum í í þessu landi og ekki bara í Grindavík. Grindavík. Það sem við eigum að gera er að læra af því sem við höfum gert í fortíðinni. Við eigum að skoða hvað það er sem við höfum gert rétt og vel og halda því áfram en við eigum líka að viðurkenna að við höfum gert mistök. Það hafa t.d. ekki allir farið eftir byggingarreglugerðum um að það megi ekki byggja yfir sprungur. Þar stendur að það megi ekki gera en það er samt gert og það var gert í Grindavík og það hefur verið gert víðar. Við þurfum að læra af því. Síðan þurfum við að skoða hvað við getum gert núna á milli gosa og það er það sem við erum að gera nú með því að afgreiða þessi frumvörp sem eru hér í dag. Svo þurfum við að halda áfram því starfi og að lokum þurfum við að horfa til framtíðar. Sagan segir okkur að að gosstöðvarnar muni færast til austurs og við þurfum að vera tilbúin undir það ef það gerist. Virðulegi forseti. Það er ekki oft sem ég er með á nefndaráliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar en ég er á áliti meiri hluta nefndarinnar í þessu máli. fyrst og fremst vegna þess að loksins er hægt að ganga frá þeim uppkaupum sem svo margir Grindvíkingar hafa kallað eftir þannig að þeir ráði yfir fjármagni til að geta tekið sjálfstæða ákvörðun um framtíð sína og búsetu en einnig vegna þess að jafnvel þó að verkefnið sem við stóðum frammi fyrir hafi verið risavaxið var augljóst að allir sem að því komu lögðu sig fram um að finna þá bestu og sanngjörnustu niðurstöðu sem unnt var. Að þessu sögðu er samt ljóst að ekki verða allir á eitt sáttir því ekki var hægt að taka á öllu sem óskað var eftir og bent á enda þarfirnar gríðarlega margar og misjafnar. Ég ásamt Oddnýju G. Harðardóttur skrifa undir nefndarálitið með fyrirvara sem lýtur að hlutfalli útgreiðslu af brunabótamati til íbúðareigenda og vegna fjármögnunar eignaumsýslufélagsins. Ég kem nánar að þessum atriðum síðar í þessari ræðu. Leiðarljósið í þessu frumvarpi er orðað svo í nefndarálitinu, með leyfi forseta: „Árétta ber að frumvarpinu er ekki ætlað að bæta einstaklingum tjón af völdum hamfaranna sem orðið hafa í Grindavík heldur að gefa einstaklingum kost á að losna undan áhættu sem fylgir eignarhaldi íbúðarhúsnæðis í bænum og taka upp búsetu annars staðar.“ Frá Frá upphafi snerist frumvarpið sem sagt um að hjálpa Grindvíkingum að koma sér upp nýju heimili í stað þess sem glataðist. Nú má að sjálfsögðu deila um þetta markmið og hvort markmiðið hefði átt að vera víðtækara. Persónulega myndi ég vilja bæta Grindvíkingum allt þeirra tjón án nokkurra fyrirvara, en ég tel að það hefði verið verulega erfitt að mæta öllum þörfum með þessu frumvarpi og hefði bara hugsanlega getað skapað ný vandamál. Þá verður að hafa hugfast að þó að þessi stuðningsaðgerð verði samþykkt þá er ekki þar með sagt að það komi ekki fleiri úrræði til handa Grindvíkingum í framtíðinni ef þörf krefur. Miðað við áðurnefnda afmörkun viðfangsefnisins tel ég að vel hafi tekist til. Komið var til móts við flestar athugasemdir og ábendingar Grindvíkinga en ekki náðist samstaða um að miðað yrði við 98% brunabótamat. Helstu rökin fyrir því viðmiði voru að mínu mati þau að það er hlutfallið sem náttúruhamfaratryggingarsjóður greiðir út við altjón ef t.d. hús fer undir hraun. Vegna þessa gerði ég fyrirvara við að miðað væri við 95% af brunabótamati. Að því sögðu er vert að hafa í huga að í upphafi stóð til að miða við 90% af brunabótamati þannig að hækkun upp í 95% er bót til hins betra. Það er ástæða til að fagna því sérstaklega að við fasteignakaup njóti allir Grindvíkinga sömu réttinda og fyrstu kaupendur þannig að veðsetningarhlutfall þeirra geti verið 85% í stað 80% og afborgun lána megi miðast við 40% af ráðstöfunartekjum í stað 35%. Einnig er ánægjulegt að tímafrestir í frumvarpinu hafi verið lengdir en margir umsagnaraðilar bentu á hvað það væri Grindvíkingum mikilvægt. Ég hef, eins og sennilega margir aðrir þingmenn, ekki síst úr þessu kjördæmi, fengið fjölda skilaboða og símtala vegna íbúða einstaklinga sem eiga ekki lögheimili í þeim. Það er t.d. vel þekkt að fyrsta eign ungs fólks sé á nafni foreldra þeirra og svo búi unga fólkið jafnvel heima hjá foreldrum og leigi út íbúðina til að auðvelda kaupin. Svo gerast alls konar hlutir í lífinu eins og þegar fólk sem á sitthvora íbúðina verður ástfangið og flytur saman í aðra íbúðina en leigir út hina sem sá eigandi á þá ekki lögheimili í lengur, að einstaklingur leigir öðrum fjölskyldumeðlim íbúð ódýru verði en á ekki lögheimili þar sjálfur eða að námsmenn erlendis leigja íbúðina sína meðan á námi stendur. Hvað verður um þetta fólk? Það er ekki lögaðilar. Er það þar með búið að tapa eignum sínum? Allir sem að vinnu við frumvarpið komu höfðu mikinn skilning á stöðu þessa fólks en þó var ljóst að einhver mörk yrðu að vera og að ekki væri hægt að skrifa allar undantekningar inn í frumvarpið.

þar sem stendur, með leyfi forseta: „Heimilt er að víkja frá skilyrði um lögheimili ef tímabundnar aðstæður skýra að viðkomandi hafi ekki verið með skráð lögheimili í íbúðarhúsnæðinu.“ Gengið er Gengið er út frá því að öll vafaatriði skuli túlka einstaklingi í vil svo hann njóti alltaf vafans. Persónulega hafði ég þrennt að leiðarljósi í þessari vinnu: Í fyrsta lagi að Grindvíkingar fengju eins mikið fyrir heimili sín og mögulegt væri. Í öðru lagi að aðgerðin hefði ekki neikvæð áhrif á verðbólgu og vexti og svo í þriðja lagi að vinna við frumvarpið tæki stuttan tíma. Alveg sama hve vel er unnið og hve mikið við leggjum okkur fram þá er alltaf ljóst í svona málum að þegar línurnar eru dregnar verða ekki allir sáttir. En einhvers staðar þarf að draga línurnar og niðurstaða þessarar vinnu er frumvarpið sem lagt var fyrir þingið í dag. Vinnan við þetta frumvarp hefur í raun tekið ótrúlega stuttan tíma því að mörgu var að hyggja og sé litið til þess að markmið frumvarpsins var að gefa einstaklingum í Grindavík kost á að losna undan áhættu sem fylgir eignarhaldi íbúðarhúsnæðis í bænum og koma sér upp búsetu annars staðar, tel ég að það hafi tekist. Hvort ganga hefði átt lengra er svo önnur og flóknari umræða. Ég gerði fyrirvara við fjármögnun frumvarpsins. Ég er algerlega andvíg fjáraukalagafrumvarpi fjármálaráðherra fjármálaráðherra um 30 milljarða lántöku í erlendri mynt. Ég geri mér að sjálfsögðu grein fyrir að uppkaup á heilu bæjarfélagi kosta sitt og að sjálfsögðu þarf að fjármagna þau með einhverjum hætti en það er bara ekki sama hvernig það er gert. Ég tel enga þörf á lántökum vegna þeirra. Það er allt flæðandi í peningum í þessu landi. Þeir eru bara ekki aðgengilegir fyrir almenning eða þegar kemur að hagsmunum þeirra. En núna þurfum við að sækja þann aðgang. Forðast þarf með öllum ráðum að nauðsynleg fjármögnun þessa mikilvæga verkefnis auki byrðar heimilanna í landinu í gegnum aukna verðbólgu og aukna vaxtabyrði sem alltaf virðist fylgja í kjölfarið sem eina úrræðið í baráttunni gegn henni. Nú er það svo að heimilin sem mest skulda og minnst eiga hafa borið allar byrðarnar af baráttunni gegn verðbólgunni á meðan aðrir hafa hagnast stórlega á henni. Auknar lántökur ríkissjóðs munu hafa bein áhrif á verðbólguna sem mun án tafar gefa Seðlabankanum fleiri ástæður til frekari vaxtahækkana. Í frumvarpi fjármálaráðherra er því ekki slegið föstu hve mikið þurfi að draga á þessa lánalínu en reynslan kennir manni að það sé líklegra en ella að gengið verði á hana að fullu. Það er hægt að vinna þetta með öðrum hætti, t.d. með því að skattleggja þann gríðarlega hagnað sem stórfyrirtæki hafa sýnt á undanförnum árum með einhverjum hætti. Það er hreinlega óeðlilegt að skattleggja ekki þann gríðarlega hagnað sem bankarnir hafa fengið á undanförnum árum beint frá heimilum landsins.

Ég nefndi þar m.a. hvalrekaskatta eins og t.d. bankaskatt og auðlindaskatt sem valkosti. Í þeirri ræðu fjallaði ég ítarlega um þessa valkosti og mun ekki endurtaka það allt hér en sé ríkisstjórninni einhver alvara með því að hennar forgangsmál sé að sigrast á verðbólgunni og slá á þenslu hlýtur hún að skoða aðrar leiðir en lántökur og þær eru vissulega margar til eins og ég hef þegar bent á. Það eru gríðarlega miklir fjármunir til í þessu þjóðfélagi og mikið af því fé er í höndum aðila sem hafa hagnast gríðarlega á verðbólgunni og fengið fjármuni heimilanna til sín í bílförmum. heimila á Íslandi eru aftur á móti komin fram á ystu nöf. Það að tafir verði á lækkun vaxta getur nægt til að ýta þeim fram af brúninni því þau hafa einfaldlega ekki úthald í meira. Þannig að verði ekki bara um tafir á lækkun vaxta að ræða heldur enn meiri hækkanir þarf ekki að spyrja að leikslokum. Ég trúi því ekki fyrr en það verður að staðfestum veruleika og samþykkt hér á hinu háa Alþingi að það sé ekki hægt að gera betur en að fara bara beint í lántökur með tilheyrandi afleiðingum fyrir þjóðina alla en þó sérstaklega þau sem verst standa. Eins mikill og stuðningur minn er við Grindvíkinga mun ég því segja nei við lántökuheimild í fjáraukalögunum af fyrrgreindum ástæðum. Að þessu sögðu fagna ég því að frumvarpið um uppkaup á húsnæði Grindvíkingar sé komið fram og vona að það gefi sem flestum möguleika á að koma sér upp nýju heimili og von um bjarta framtíð eftir erfiða tíma sem ekki sér enn fyrir endann á.

áhrifum á húsnæðiskerfið og verðbólgu og annað í sambandi við þetta. Nú vitum við að við þurfum að fara í þessar aðgerðir og við erum held ég öll sammála um að það verði að fara í þessar aðgerðir. En við erum kannski ekki öll sammála um hvaða leiðir eigi að fara í að fjármagna þessar aðgerðir. Það er ansi erfitt að ákveða það þegar um jafn háar upphæðir er að ræða og þessar. Það er búið að nefna ýmsar leiðir. Það er búið að nefna erlendar lántökur, það er búið að nefna innlendar lántökur, það er búið að nefna það að hækka hækka einhver gjöld, iðgjöld og annað, sem ég myndi bara kalla skattahækkun í dulbúningi, nú eða hækka skatta. Mig langaði að spyrja, af því að ég veit að hv. þingmaður hefur verið mikil baráttukona fyrir fyrir heimilin í landinu og sérstaklega tekið hart á því núna undanfarin tvö ár þegar hafa verið háir vextir og há verðbólga:

á sama tíma og við tryggjum að við stöndum við bakið á Grindvíkingum, sem ég veit að hv. þingmaður er algerlega sammála

Eins og ég sagði í ræðu minni hérna áðan er allt flæðandi í peningum á Íslandi. Það er fullt af peningum og fjármagni til á Íslandi en það er einhvern veginn búið að setja það í einhver uppistöðulón sem bara fáeinir útvaldir hafa aðgang að. Og ef einhvers staðar er talað um að það eigi að skattleggja þetta eða ná í eitthvað af þessu fé til góðs fyrir almenning í landinu er eins og það sé verið að tala um einhvern fjarstæðan veruleika sem geti ekki átt sér stað. Það er náttúrlega bara ekkert þannig. Þetta er bara pólitísk ákvörðun.

Inga Sæland mælti fyrir því um daginn að hann yrði hreinlega settur upp í 0,838% sem er undir 1%. Bara sú hækkun á bankaskatti myndi gefa okkur 30 milljarða, sem er nákvæmlega upphæðin sem við erum að fara í sem við erum að fara í lántökur núna með, nákvæmlega upphæðin. Þetta eru aðilar sem hafa fengið til sín — þeir eru ekkert svona klárir, hagnaður þeirra er ekki út af því að þeir séu svona klárir bisnessmenn heldur af því að það er búið að færa þeim fjármuni heimilanna í gegnum vaxtahækkanir

Sjálfstæðisflokksins að hækka ekki skatta en á sama tíma hækka þau hin og þessi gjöld. Kannski er spurning hvort við þurfum ekki bara að hætta að tala um bankaskatt og tala um bankagjöld.

sem er hvort við séum að halda nógu vel utan um fyrstu kaupendur eða þau sem hafa nýlega keypt sér. Ég vil ekki endilega tala um fyrstu kaupendur heldur vil ég tala um fólk sem hreinlega, eins og allir fyrstu kaupendur, þurfti að spenna bogann ansi hátt til þess að geta komið undir sig húsnæði og gat gert það í Grindavík á lægra verði en annars staðar, fólk sem, eins og hefur verið bent á, gæti átt erfitt uppdráttar í þessari lausn vegna þess að það tapar sínu litla eigin fé sem það hefur lagt þarna inn. langaði að heyra aðeins í hv. þingmanni hvað hún teldi að væri hægt að gera sérstaklega fyrir þennan hóp. Ég veit að í samráðsnefndinni, sem við sátum bæði saman í og sitjum enn, ræddum við fyrstu kaupendur

eða vaxtagreiðslur, þeir eru hvort sem er farnir úr vasa heimilanna. Þess vegna hef ég aldrei skilið að það sé með nokkru móti hægt að réttlæta 200.000–300.000 kr. aukningu á greiðslubyrði í hverjum einasta mánuði

heimilanna hvort eð er en ég ætla svo sem ekki að fara nánar út í það. Hvað varðar fyrstu kaupendur, nei, það náðist ekki í gegn að gera eitthvað sérstakt fyrir þá. Það virðist bara almennt vera litið þannig á að ef þú lendir í einhverjum hamförum þá berirðu alltaf einhvern skaða og það var gripinn þarna stærsti hluti fólksins. Við gátum sem betur fer komið til móts við búseturéttinn og ég er mjög ánægð með það.

væntanlega mest í að borga upp skuldirnar. Þannig að já, það þyrfti að bæta þeim þetta upp með einhverjum hætti en við náum því miður ekki utan um það í þessu frumvarpi.

Þó að ég hafi á endanum komist að þeirri niðurstöðu að ég myndi ekki vilja vera á nefndaráliti meiri hluta nefndarinnar þá tel ég samt að vinnan innan nefndarinnar hafi verið til mikillar fyrirmyndar í mikilli tímaþröng. Mér fannst vel tekið við öllum beiðnum um gesti og annað slíkt og ég væri til í að sjá þessi vinnubrögð ástunduð í fleiri málum, svo ég geti sagt það líka. Þegar líka. Þegar kemur að frumvarpinu sjálfu þá er hér um ótrúlega mikilvægt réttlætis- og hagsmunamál að ræða fyrir Grindvíkinga og ég styð það heils hugar að ríkið fari í það að kaupa upp eignir af þeim sem það vilja, kaupa upp íbúðarhúsnæði af þeim íbúum Grindavíkur sem það vilja og að þar með sé tekin yfir þessi áhætta og ákveðinni óvissu eytt. eftir stendur að það eru nokkur atriði sem mér finnst ekki svarað eða ekki brugðist rétt við. Ég áttaði mig á að það myndi ekki nást ekki nást samstaða um þær athugasemdir mínar innan nefndarinnar og mér fannst ekki fullnægjandi að vera með fyrirvara varðandi þessi atriði heldur ákvað ég frekar að vera ekki með á nefndarálitinu, þó að ég geri ekki ráð fyrir öðru en að ég styðji meginatriði þessa frumvarps. Í fyrsta lagi finnst mér mikilvægt að koma inn á það afmarkaða gildissvið sem gildir um þetta frumvarp, að þetta taki bara á mjög afmörkuðum hluta af þeim fasteignum sem eru í Grindavík og skýringar sem gefnar hafa verið á því hvers vegna það er og skýringarnar sem gefnar hafa verið á því hvers sé að vænta varðandi allar hinar eignirnar. Þá ber að segja að þetta frumvarp nær einungis utan um heimili fólks með örfáum undantekningum,

allar þær afleiðingar sem þessar jarðhræringar í kringum Grindavík og í Grindavík hafa haft í för með sér. En mér finnst miðað við það ekki vera nógu skýrt að það standi til að gera eitthvað með hinar eignirnar. Mér finnst ekki hafa komið skýr svör um að það sé í burðarliðnum, að það sé verið að vinna það. Mér finnst hafa komið svona: Já, kannski, mögulega ef við erum í aðstöðu til þess. Ég á svolítið erfitt með með að fólk sé skilið eftir algerlega í óvissu um hvort það verði eitthvað meira gert en þetta þegar kemur að öllum hinum fasteignunum. Ég ætti auðveldara með að vera með á þessu nefndaráliti ef það lægi t.d. ljóst fyrir að það væri vinna í gangi til að ná utan um allt hitt sem á eftir að afgreiða, en það bara liggur ekki ljóst fyrir og mér hafa ekki fundist koma skýr svör í þeim efnum Þannig að þetta er eitt atriði, vegna þess að ég tel ótrúlega mikilvægt að ná utan um atvinnuhúsnæði í bænum, að ná utan um fasteignir sem eru kannski fasteign tvö hjá einstaklingum

Eins og við vitum og þekkjum er fasteignamarkaðurinn hér ansi grimmur og þess eðlis að það er mjög erfitt fyrir sérstaklega ungt fólk að komast inn á fasteignamarkaðinn ef það á ekki fjölskyldu, foreldra sem geta stutt það við að koma sér inn á fasteignamarkaðinn. Þetta er auðvitað óbærileg staða, virðulegi forseti, vegna þess að þetta gefur til kynna að það sé komin upp sú staða í okkar samfélagi að það sé töluverð stéttaskipting þegar kemur að lífsgæðum,

Ég tel að við séum nú flest í þessum sal sammála um að við viljum ekki að samfélagið okkar sé þannig að tækifæri þín í lífinu og geta þín til þess að koma þér upp framtíðarheimili eigi allt sitt undir því að þú eigi foreldra sem geta hjálpað þér með það. Það er ekki sanngjarnt samfélag. samfélag. Þetta atriði situr svolítið í mér og líka varðandi atvinnuhúsnæði. Þá er ég sér í lagi að hugsa um fjölskyldufyrirtæki og smærri fyrirtæki sem eru kannski með svo gott sem allt sitt undir í þessu atvinnuhúsnæði og eru enn þá í fullkominni óvissu um hvað verður um það og hafa ekki fengið, að mér vitandi, nein svör um hvort yfir höfuð stendur til að bæta þeim það tjón. Ég átta mig á því að það er enn þá óvissa um hvort það sé hægt að nýta þetta húsnæði eða ekki en það á alls ekki við í öllum tilfellum, eins og hefur verið komið inn á í þessari umræðu.

og við vitum svo ekkert hvernig við höldum áfram með þetta. Ég átta mig á því að hér eru margir stjórnarliðar jafnt sem stjórnarandstöðuþingmenn búnir að koma upp og segja að við ætlum að vera á vaktinni og fylgjast áfram með og

Ég set kannski punktinn við þessar hugleiðingar mínar hér vegna þess að ég þarf líka að einbeita mér að öðrum efnisatriðum þessa frumvarps og þetta var um eitthvað sem er ekki í þessu frumvarpi en mér finnst að ætti að vera þar. En allt í lagi. Annað sem ég geri athugasemdir við varðandi þetta frumvarp er fjármögnunin á því.

að mér finnst flókið, og ég er ekki alls kostar sátt með þá leið sem ríkisstjórnin velur til að fjármagna þessar aðgerðir. Það sem ég vil taka fram alveg í upphafi er að ég er fullkomlega sammála því að það eigi að fjármagna þessar aðgerðir og mér finnst algjörlega sjálfsagt að ríkissjóður fjármagni þessar aðgerðir,

eitthvað sem ég veit að sjóðurinn er heldur ekki alls kostar sáttur með. Það sást skýrt á umsögn sjóðsins sem ég er nú ekki með hérna fyrir framan mig þannig að ég get ekki vitnað beint í hana, en svo maður endursegi þá kom þar fram að með þessari ráðstöfun væri í raun verið að breyta grundvallarfyrirkomulagi þessa sjóðs sem á að bæta beint tjón af völdum ákveðinna náttúruhamfara, eins og eldgoss, snjóflóða og annarra hluta. hluta. Með því að taka peninga út úr sjóðnum væri því eðli málsins samkvæmt verið að veikja getu sjóðsins eða burðarþol hans til að takast á við framtíðaráföll.

það yrði dýrara fyrir sjóðinn að semja við alþjóðlega endurseljendur eða sem sagt alþjóðlega tryggingarsjóði sem náttúruhamfaratryggingarsjóður semur við til að baktryggja sig og gerir það á hverju ári. Ég er ekki viss um að neinum sé greiði gerður með því að hækka kostnaðinn sem náttúruhamfaratryggingarsjóður verður fyrir af því að reka starfsemi sína með því að hækka iðgjöldin sem náttúruhamfaratryggingarsjóður þarf að borga til annarra tryggingafélaga, sem eru alþjóðleg tryggingafyrirtæki, og með því að veikja eigið fé sjóðsins. Það kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að eigið fé sjóðsins sé 60 milljarðar og nú þegar er sjóðurinn búinn að reikna sér til að það séu a.m.k. 10 milljarðar og mögulega og líklega fleiri milljarðar sem eigi eftir að bæta í kjölfar atburðanna sem heyra beint undir það lögbundna hlutverk sjóðsins að

annað óvænt áfall, og kannski ekki einu sinni svo óvænt miðað við aðstæður, þá gæti það veikt enn frekar stöðu sjóðsins. Það eina sem við höfum í hendi með að það verði eitthvað gert

gefin skilaboð frá nefndinni um að fara í að vinna að framtíðarfjármögnun sjóðsins, sömuleiðis að nefndin ætli sér að taka fyrir, bara eins fljótt og verða má, hugsanlegar lagabreytingar sem styrkja fjármögnunargetu sjóðsins og

og sömuleiðis varðandi bæturnar, að náttúruhamfaratryggingarsjóður þurfi ekki að leggja út fyrir bótum þegar það er búið að taka pening á móti úr sjóðnum sjálfum án þess að það sé gert upp,

hætta þessari tölu minni án þess að taka líka jákvæðar hliðar á frumvarpinu fyrir og jákvæðar breytingar sem hafa orðið á því. Mér finnst mjög mikilvægt að við erum að lengja frestinn sem fólk hefur til að ákveða hvort það vilji selja fasteignina sína

Líka bara að gefa fólki ráðrúm og tíma til að jafna sig eftir öll þessi áföll sem hafa dunið yfir. Sömuleiðis held ég að það sé mjög mikilvægt að það hafi náðst samstaða um það innan nefndarinnar að framlengja

úr tveimur árum í þrjú. Mér finnst það mjög mikilvægt og að við höfum að sama skapi ákveðið að halda endurskoðunarákvæðinu í tveimur árum þannig að það sé einhver fyrirvari á því hvort þetta framlengist eða hvernig það verður. Mér finnst það mjög góð breyting. Það að búseturétthafar hafi verið teknir inn í þetta frumvarp er líka alveg frábært vegna þess að ríkisstjórnin skildi það einhvern veginn eftir

búseturétthafakerfið, og þarna er fólk kannski búið að bíða lengi eftir að komast inn í þetta kerfi og búið að leggja mikið á sig til að ávinna sér einhverja stöðu í því. Núna erum við að bjóðast til að kaupa fólk út, sem er vel, en þar með erum við líka eiginlega að henda því út úr þessu búseturétthafakerfi.

sem eru þarna með nokkra tugi eigna, og hjálpa þeim að viðhalda sambandinu við fólkið sem bjó í þessum eignum. Ég

Það getur líka verið vegna þess að viðkomandi hefur ekki efni á því að leggja út fyrir útborgun eða vill bara af hugmyndafræðilegum ástæðum vera í þessu kerfi frekar en að eiga fasteign. Það geta verið margar mismunandi ástæður fyrir því og þarna erum við í raun að segja: Þú færð hérna þessa peninga en svo er ekkert vitað hvort þú komist aftur inn í Búseta.

Það er svolítið flókið að afgreiða þetta svona og ég held að það hefði verið hægt að gera það í betra samræmi við að fólk geti haldið sig áfram inni í þessari hugmyndafræði. Ég hefði viljað

En að öllu þessu sögðu þá lýsi ég því enn og aftur yfir að ég styð þetta frumvarp þrátt fyrir að ég geri athugasemdir við hvernig það er fjármagnað. þakka bara fyrir að við höfum náð að gera þetta svona hratt og vel og þakka aftur fyrir gott samstarf í nefndinni sem var með miklum ágætum við mikinn hraða.

lög um uppkaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík. Eins og framsögumaður fór vandlega yfir í upphafi umræðunnar

Gríðarleg vinna hefur verið lögð í þetta frumvarp af hálfu stjórnvalda og Alþingis með aðkomu allra flokka á þingi. Ég efast ekkert um að sá mikli samhljómur sem við heyrum hér í umræðunni muni berast til Grindvíkinga. Ég hef heyrt í þeim hópi og það hefur verið fagnaðarefni hversu mikil samstaða hefur verið um málið. Á seinni stigum kemur í ljós að sú nálgun sem undirbúningsnefndin setti og hefur náð fram — ég tel það vera vel og þó að vissulega séu mér ákveðin vonbrigði að hér komi fram minnihlutaálit þá held ég að við getum klárað málið hratt og vel og ég held að það skipti mjög miklu máli fyrir Grindvíkinga að það sé gert. Meðal þeirra sjónarmiða og breytinga sem gerðar voru í samráðshópnum áður en málið fór til efnahags- og viðskiptanefndar, eins og hefur verið nefnt í umræðunni, var að hækka hlutfall brunabótamats úr 90% í 95%. Ákveðið var að kaupverð skyldi miða við brunabótamat út frá þeirri forsendu að brunabótamat væri að jafnaði hærra í Grindavík en fasteignamatið. Einnig liggur fyrir að íbúar eiga þess kost að fá brunabótamat sitt endurmetið og hafa fjölmargir ákveðið að fara þá leið.

Það skal tekið fram að frumvarp sem þetta á sér engin bein fordæmi í sögunni. Við vinnslu nefndarinnar voru lagðar til enn frekari breytingar í nefndaráliti sem framsögumaður hefur farið yfir.

sem gerir það að verkum að enn auðveldara verður fyrir fólk í Grindavík að komast inn á fasteignamarkað að nýju. Þetta var einn af þeim þáttum sem nefndin fjallaði um í nefndaráliti sínu.

Töluverðar athugasemdir bárust vegna umgengnisréttar við eignir í kjölfar þess að þær voru keyptar af eignaumsýslufélagi. Fjallar nefndin um vilja sinn í þeim efnum og telur mikilvægt að við setningu reglugerða verði tekið mið af þeim sjónarmiðum íbúa sem komu fram í samráðsgátt. Veigamesta breyting málsins í meðförum þingsins snýr þó að framlengingu á fresti til að óska eftir sölu eigna en hann hefur verið framlengdur út árið 2024. Það er mín skoðun að þessi breyting gefi íbúum frekara svigrúm til að taka ákvarðanir en þær eru vitaskuld bæði afdrifaríkar og verulega veigamiklar. Einnig leggur nefndin til að forgangsréttur verði framlengdur og falli ekki niður fyrr en eftir þrjú ár. Það er einnig alveg skýrt af hálfu nefndarinnar að umrætt

skyldur þessa félags séu eins skýrar og mögulegt er. Því var ákveðið að leggja til breytingar þess efnis að við einkaréttarlegar ákvarðanir skuli félagið hafa til grundvallar gegnsæi, hlutlægni, jafnræði og hagkvæmni. Einnig er áréttað að Ríkisendurskoðun hafi eftirlit með starfsemi félagsins. Virðulegi forseti. Grundvöllur og markmið frumvarpsins er að tryggja eftir fremsta megni búsetuöryggi fyrir þá sem búa í Grindavík. Því ákvað nefndin að fella búseturéttarhafa undir frumvarpið sem ég tel mikilvægt skref. skref. Frumvarpið tekur ekki til lögaðila, eins og ég nefndi hér áðan, en það er svo sannarlega von mín og vert að árétta það að ég vænti þess að í þessari vegferð okkar verði sérstaklega tekið tillit til fyrirtækja í Grindavík. Við lagasetningu sem þessa er alveg ljóst að ekki verður hægt að koma til móts við öll sjónarmið. Ég hef í starfi mínu lagt áherslu á það að við gerum þó okkar allra besta til að koma til móts við sem flesta. Staða Grindvíkinga er gríðarlega erfið og ekki á nokkurn hátt hægt að setja sig í þeirra spor. Við verðum að halda áfram þessari vinnu. Ég nefndi það, er við ræddum mál um stuðning við atvinnurekstur fyrr í dag, að vissulega sé verið að setja hér ákveðin fordæmi og ég held að mikilvægt sé að læra af þeirri vinnu sem hér hefur farið fram. Við þurfum líka að vera tilbúin til þess að endurskoða hlutina ef þörf er á. Við þurfum að byggja upp heildstætt kerfi til að taka á náttúruhamförum og hvernig við getum bætt þann skaða sem af þeim kann að hljótast. Óvissan sem blasir við á Reykjanesi er vissulega yfirþyrmandi. Það er ekki ólíklegt að eldgos endurtaki sig á næstu vikum og ófyrirséð hversu lengi við þurfum að glíma við náttúruvá.

Við aðstæður sem þessar, sem við glímum við, er mikilvægt að við höldum samheldni, samkennd og höfum kjark til að taka ákvarðanir. Ég er mjög ánægður með útkomu þessa frumvarps.

sem við höfðum tækifæri til þess að hitta við vinnslu málsins. Við stöndum með Grindvíkingum í þeirra erfiðleikum og höldum áfram þessari vegferð þeim til heilla.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir sína framsögu og fyrir samstarfið í nefndinni og tek undir þakkir hans til Grindvíkinga sem hafa komið með mikilvægar og góðar ábendingar til okkar og aðstoðað okkur við vinnslu málsins í nefndinni. Mig langar að spyrja hv. þingmann út í þessa undirliggjandi hugmyndafræði hjá samráðshópnum varðandi það að nota brunabótamat til viðmiðunar. Þó að brunabótamat sé að jafnaði hærra heldur en fasteignamat í Grindavík gefur það augaleið að það er ekki alltaf þannig. Við höfum svo sem mikið verið að ræða um það og það hefur heyrst líka frá mörgum Grindvíkingum að ein leið sé ekki endilega að fara að passa fyrir alla og mikilvægt að við höfum fjölbreytt úrræði og þar fram eftir götunum. Þess vegna velti ég fyrir mér hvers vegna

íbúar hafi óskað eftir því og þar af leiðandi endurspeglar það betur þann raunveruleika sem blasir við. Ég held að það hafi verið mjög mikilvægt að veita þetta svigrúm sem nú hefur raungerst varðandi fyrstu kaupendur

Það náttúrlega gefur augaleið að þetta er gríðarlega fjölbreyttur hópur. Ekki bara hef ég áhyggjur af þeim sem hafa nýlega keypt sér eign í Grindavík heldur einnig kannski þeim sem eru í þeirri stöðu að falla mögulega ekki beint undir þetta úrræði sem snýr að lögheimili.

framhaldinu. Hv. þingmaður talaði um að fylgjast með framvindu þessa máls en ég held að við þurfum líka að hafa augun opin fyrir stærra neti sem við getum kastað utan um fleiri þætti þegar kemur að Grindavík. Ég

og eru ansi fjölbreyttir. Veruleikinn er sá að sumir höfðu tækifæri til þess, voru bara einfaldlega með þannig rekstur að þeir gátu haldið áfram sínum rekstri utan Grindavíkur. Sveitarfélögin á Suðurnesjum hafa til að mynda verið ötul við að reyna að veita í þeim tilvikum sem hægt er húsnæði til fyrirtækja til að halda sínum rekstri áfram. Síðan erum við auðvitað með þá aðila sem sjá fram á altjón og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum þessari vegferð áfram og tek heils hugar undir með þingmanninum. Ég held að það sé til mikils að vinna. Ég sagði það í fyrri ræðu minni varðandi rekstrarstuðninginn, ég held að það sé miklu betra, fyrir ríkissjóð, fyrir Grindvíkinga og og samfélagið allt, að sem flestir sem hafa verið með rekstur í Grindavík geti að einhverju leyti haldið honum áfram eða þeim sé veitt svigrúm, eins og við erum til að mynda að reyna að búa til í þessu frumvarpi hér.

Þess vegna held ég að tíma þingsins, þingmanna, ráðherra og starfsmanna yfirvalda sé vel varið í að skoða það.

Já, við erum að ræða fordæmalaust frumvarp. Mig langar að byrja ræðu mína í þessu máli á því að þakka hið góða samstarf sem hefur verið um þetta mál alveg frá upphafi. Það var búin til sérstök þverpólitísk samráðsnefnd sem vann með ráðuneytinu að gerð þessa frumvarps

og ef þær áttu sér stoð voru þær teknar inn og frumvarpsdrögunum breytt.

Það var ánægjulegt að sjá að það var hægt að ná þverpólitískri samstöðu um við hvað ætti að

sjálfsögðu hefðum við öll viljað helst að hún væri 150% en því miður er það nú þannig að við þurfum að vera raunsæ og við þurfum að passa að jafnræðis sé gætt.

fá gögnin og fá skilninginn á því hversu langt væri hægt að ganga. Mig langar líka að þakka efnahags- og viðskiptanefnd fyrir að hafa tekið þetta mál hratt en samt vel í gegnum nefndina. Það er ekki auðvelt að taka slík mál með hraði í gegnum nefnd og passa á sama tíma að allt gangi upp. Við sáum það hér fyrr í dag þar sem ein dagsetning gleymdist í öðru frumvarpi. En sem betur fer stöndum við vel saman og ég veit að nefndin mun hittast í sirka tvær mínútur til að klára það mál. Við þurfum að passa okkur á að flýta okkur ekki of hratt. Það er samt þannig með þetta frumvarp að það nær ekki utan um alla, því miður. Helst hefðum við viljað getað tekið utan um alla Grindvíkinga

„Markmið laga þessara er að verja fjárhag og velferð íbúa í Grindavíkurbæ í ljósi óvissuástands vegna jarðhræringa með því að gefa einstaklingum í bæjarfélaginu kost á að losna undan þeirri áhættu sem fylgir eignarhaldi íbúðarhúsnæðis í bænum.“ Þetta eru góð og göfug og stór markmið en því miður náum við ekki að verja fjárhag allra og hjá einhverjum mun velferðin því því miður versna. Það er líka alveg ljóst að sumir munu standa áfram í óvissu. Það er mjög mikilvægt að við séum einungis hér að stíga fyrsta skrefið í þessu máli, við séum ekki að segja: Nú erum við búin að bjarga Grindvíkingum, takk fyrir og góða nótt. Nei, þetta er fyrsta skrefið. Ég treysti því að það góða samstarf sem verið hefur hingað til haldi áfram og við finnum líka lausnir fyrir þá sem falla á milli skips og bryggju í þessum málum.

og ég trúi því að aðrir sem voru með mér í samráðsnefndinni og eru þar enn haldi áfram að þrýsta á að það fólk komist út úr óvissunni líka. Það hefur verið talað um að lögaðilar séu ekki hér undir. Það er að sjálfsögðu eitthvað sem þarf að skoða og sérstaklega tel ég að það þurfi að skoða þá lögaðila

viltu þá selja íbúðarhúsnæðið ef þú veist ekki hvað verður um atvinnuhúsnæðið? Þetta þurfum við að tækla. Það er ánægjulegt að nefndin geri breytingartillögu sem gefur fólki tíma út þetta ár til að taka þá ákvörðun vegna þess að það gefur

og ef með þarf samstarfsnefndin um Grindavík haldi okkur við efnið strax núna og byrji þessa vinnu og setji hana áfram í algjöran forgang innan nefndarinnar.

að samþykkja lög þar sem það er ekki nógu skýrt hversu auðvelt eða hversu sveigjanlegt það er að víkja frá því skilyrði. Í frumvarpinu segir í 3. mgr. 1. gr., með leyfi forseta: „Heimilt er að víkja frá skilyrði um lögheimili ef tímabundnar aðstæður skýra að viðkomandi hafi ekki verið með skráð lögheimili í íbúðarhúsnæðinu.“ Hvað þýða tímabundnar aðstæður? Þetta finnst mér einum of loðið.

fer alveg eftir laganna bókstaf þá gæti þetta verið of takmarkandi. Ég ætla að vona það þegar kemur að því máli að nefndin kalli aðila sem fyrst á sinn fund, eftir að þetta er allt saman komið í gang, og fái hreinlega upplýsingar um það hversu margir séu að fá neitun vegna lögheimilisákvæðisins. Ég treysti því að það verði gert því að við viljum hafa þetta sveigjanlegt og við viljum tryggja velferð þessara íbúa. Það er líka annað í þessu frumvarpi sem hefur verið bent á og þarf að leysa sennilega í næstu atlögu okkar að því að bjarga þeim sem eiga þarna húsnæði. þeim sem eiga þarna húsnæði. Það geta verið dæmi um það að fólk eigi tvær eignir, til að mynda það byggt húsnæði sem það ætlar að flytja í, t.d. til að minnka við sig en sé ekki búið að flytja

eftir nokkur ár, með börnunum sínum að búa þar, byggðu þá íbúð skuldlaust en eru með veðið á gamla húsinu og tapa núna

hreinlega finna út úr því hvað þarf að gera til þess að sá hópur komi ekki illa Það var ánægjulegt að heyra hér á undan talað um hversu margir eru farnir í að fá endurmat á brunabótamati. Ég held að það geti hjálpað einhverjum þar sem fasteignamatið og kannski lánin voru hærri en brunabótamatið. Okkur var sagt að það væru um 27% þar sem það gilti og vonandi að það hækki að einhverju leyti hjá mörgum. Mig langar líka að taka undir það sem hefur verið nefnt hér um

í umsögn frá náttúruhamfaratryggingu að þetta gengi ansi hart að stofnuninni og gæti haft áhrif á

Það kom dálítið vel fram í umsögn náttúruhamfaratryggingar að það þarf að horfa á endurgjald,

Það er svo sannarlega þannig að ég held að engu okkar hafi dottið í hug að við þyrftum að fara að tala um frumvarp eins og þetta þegar við buðum okkur fram til Alþingis. En við þurfum líka að hafa í huga að allt sem við gerum núna, allt sem við erum að samþykkja núna, er fordæmisgefandi og mun þar af leiðandi gilda fyrir aðra sem lenda í náttúruhamförum hér í framtíðinni. Þannig að við skulum vinna vel en vinna hratt og standa saman eins og við höfum gert hingað til.

Við ræðum hér nefndarálit frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laga um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík og ég er ein þeirra sem standa að og skrifa undir þetta nefndarálit. Framsögumaður málsins hefur hér fyrr í dag farið í gegnum nefndarálitið svo og aðrir þingmenn og ég hef ekki hugsað mér að endurtaka það allt í þessari ræðu nú en það eru þó nokkur atriði sem ég vildi koma hér upp og ræða aðeins eða hnykkja á. Fyrst vil ég segja það almennt um þetta frumvarp og til upprifjunar að með því er lagt til að fjármála- og efnahagsráðherra verði skylt að stofna félag sem fái það hlutverk að ganga til samninga um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík í eigu einstaklinga sem falla undir gildissvið frumvarpsins og óska þess. Það er því hér um gríðarlega stórt, óvenjulegt og mikilvægt frumvarp að ræða og er í mínum huga mjög stórt púsluspil inn í þær aðgerðir og þann stuðning sem

Við höfum rætt það hér fyrr í dag að það eru ýmis önnur frumvörp sem taka til annarra atriða og alls ekki hægt að útiloka það og má jafnvel telja líklegt að fleiri frumvörp muni koma í kjölfarið á þessu, m.a. hvað varðar húsnæði lögaðila sem ekki er fjallað um í þessu frumvarpi hér. Við höldum auðvitað bara áfram að fylgjast með málum og vinna hratt og og örugglega að þeim og vonandi í jafn ríku samtali og þéttu og við höfum gert við þessi mál fram til þessa. Mig langar aðeins að koma inn á það vegna þess að það hefur svolítið í umræðunni hér, kannski eðlilega, verið rætt um það að miðað er við brunabótamat í þessu frumvarpi.

altjón verður á húsi vegna náttúruhamfara, til að mynda ef hús fer undir hraun eins og því miður hefur gerst, þá kemur náttúruhamfaratryggingarsjóður til og fær fólk þá 98% af brunabótamatinu til sín. Svo hefur talsvert verið rætt um það að í því frumvarpi sem við erum hér að ræða, og verður vonandi samþykkt á eftir, sé miðað við 95% af brunabótamati og hefðu sumir viljað hafa það hærra. Það er bara sjónarmið. En þá langar mig að árétta að hér er um að ræða hús sem standa enn

selt umsýslufélaginu eignina með forkaupsrétti í þrjú ár. Þetta skiptir máli, finnst mér, inn í þetta samhengi. Í breytingartillögum meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar er verið að leggja það til að tíminn sem einstaklingar hafa til að taka ákvörðun um hvort þau vilji fara þessa leið sé lengdur frá því sem lagt er til í frumvarpinu, sem er 1. júlí, og út þetta ár eða til 31. desember. Það skiptir máli í þessu. Þá er einnig lagt til í breytingartillögu meiri hluta að forkaupsréttur eigenda verði lengdur úr tveimur árum í þrjú ár. Að auki hefur hér verið bent á og ég ætla bara að nota tækifærið og fagna því að

hafi fjármálastöðugleikanefnd ákveðið að rýmka tímabundið langtímaskilyrði þeirra sem eiga og þeirra einstaklinga sem áttu íbúðarhúsnæði í Grindavík 10. nóvember 2023, og hægt er að kynna sér nánar á heimasíðu Seðlabankans. Til viðbótar þessu öllu langar mig einnig að benda á og grípa niður í nefndarálit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar þar sem fjallað er um umgengnisrétt en fyrir nefndinni komu fram ábendingar um umgengnisrétt seljanda um eignir. Í greinargerð með frumvarpinu segir að ákvörðun þar að lútandi verði verkefni félagsins.

Meiri hlutinn telur heppilegast að það verði gert í góðri samvinnu við seljendur og að tekið verði tillit til sjónarmiða þeirra. Þetta finnst mér allt mikilvægt að hafa í huga þegar við fjöllum um þetta frumvarp og það eru rök fyrir því af hverju sú leið er farin sem hér er lögð til. Mig langar að einnig að benda á tvær breytingartillögur sem eru í nefndaráliti meiri hlutans og vil taka það fram að ég er bara að taka dæmi um breytingartillögur en er ekki að fara yfir þær allar, þær eru á sérstöku þingskjali og er hægt að kynna sér og framsögumaður hefur rakið þær hér fyrr í dag í stórum dráttum en þetta er atriði sem snýr að ráðstöfun eigna sem háðar eru forgangsrétti. Fyrir nefndinni kom fram það sjónarmið að það kynni að ganga gegn markmiðum frumvarpsins að eignaumsýslufélagið hugaði að ráðstöfun eigna sem háðar eru forgangsrétti á meðan óvissa varir um framvindu jarðhræringa í Grindavík og að áður en til sölu eigna af hálfu félagsins komi þurfi að hafa farið fram mat á því hvort lengja beri forgangsréttinn. Meiri hlutinn telur einnig að til þess að standa vörð um markmiðið með frumvarpinu þá sé bætt við málslið sem kveður á um að félaginu sé óheimilt að ráðstafa íbúðarhúsnæði sem háð er forgangsrétti skv. 5. gr. til annarra en forgangsréttarhafa áður en slíkt mat hefur farið fram. Þetta tel ég vera til bóta og vil bara fagna því hvernig nefndin tók utan um þetta mál í sínum störfum. Að lokum er breytingartillaga sem ég tel algerlega sjálfsagða en líka bara gott að taka fram og hún lýtur að því að meiri hlutinn telur að það eigi að taka skýrlega fram að Ríkisendurskoðun hafi eftirlit með starfsemi félagsins sem hér er lagt til að stofna. Ég held að með þessu öllu þá séum við að ná býsna vel utan um þennan þátt Grindavíkurmála, þ.e. húsnæði í eigu einstaklinga sem með einhverjum undanteknum en almennt séð höfðu þar búsetu. Ég vona það að að lokinni þessari umræðu og bara núna fljótlega þá klárum við málið og gerum þetta mikilvæga mál að lögum.

Nefndin fjallaði um málið eftir að því var vísað til hennar 19. febrúar síðastliðinn og fulltrúar fjármála- og efnahagsráðuneytisins komu á fund nefndarinnar og svöruðu spurningum sem þar komu fram. Nefndin kallaði ekki eftir umsögnum um málið en efni þess snýr eingöngu að ráðstöfunum vegna náttúruhamfara við Grindavík. Eins og áður sagði er þetta annað frumvarp ársins til fjáraukalaga en hið fyrra einnig alfarið jarðhræringum við Grindavík og var samþykkt á Alþingi 8. febrúar síðastliðinn. Í frumvarpinu eru lagðar til tvær breytingar á fjárlögum; á 5. gr. til hækkunar á lánsfjárheimild og á 6. gr. að því er varðar heimildarákvæði. Breytingar á 5. gr. felast í því að lögð er til allt að 30 milljarða kr. lántaka ríkissjóðs til viðbótar við þá 200 milljarða kr. sem gert er ráð fyrir í fjárlögum. Enn liggur ekki fyrir hvort heimildin yrði nýtt að fullu. Einnig er gerð tillaga um heimild til að endurlána allt að 12,5 milljarða kr. til nýs eignaumsýslufélags sem fær það hlutverk að annast kaup, umsýslu og ráðstöfun íbúðarhúsnæðis í Grindavíkurbæ. Breyting á 6. gr. fjárlaga felst í því að gerð er tillaga um stofnun þessa umsýslufélags. Áætlaður heildarkostnaður við uppkaupin er um 61 milljarð kr. sem yrði fjármagnaður með eiginfjárframlagi og lánsheimildum. Eigið fé verður nær allt í eigu ríkissjóðs og miðað við að félagið verði einnig fjármagnað með sambankaláni ríkissjóðs og lánveitenda á svæðinu. Það felur í sér að allar tekjur félagsins, sem stafa af mögulegum vátryggingarbótum frá eignasölu, koma fyrst til niðurgreiðslu á sambankaláninu eftir greiðslu rekstrarkostnaðar, þar sem ríkissjóður er einnig með hlutdeild, sbr. lánsheimild í 5. gr. Tekjur félagsins fara því bæði til lánveitenda íbúðalána í Grindavíkurbæ og ríkissjóðs eftir hlutdeild aðila í sambankaláninu. Það sem eftir stendur þegar félagið verður gert upp fer til ríkissjóðs sem eiganda félagsins.

og var rætt hér áðan. Í því frumvarpi er lagt til að einstaklingar sem falla undir gildissvið þess geti selt íbúðarhúsnæði sitt til sérstaks eignaumsýslufélags. Þar er einnig mælt fyrir um ákveðið fyrirkomulag og skilyrði fyrir kaupum, um fjárhæðir greiðslna, um umsýslu ríkisins á eignum sem keyptar eru og um fjármögnun.

og til að leggja félaginu til eiginfjárframlag til að standa undir skuldbindingum félagsins. Nefndin óskaði eftir minnisblaði varðandi áform um lántöku ríkissjóðs á árinu. Í fjárlögum ársins 2024 er veitt almenn 200 milljarða kr. heimild til lántöku, ýmist innan lands eða í erlendri mynt. Viðbótin sem óskað er eftir, 30 milljarðar kr., er hugsuð í varúðarskyni. Samkvæmt þeim gögnum sem nefndin hefur aflað sér getur reynst þörf á að nýta hluta af þessum 30 milljörðum kr. sem óskað er eftir nú. Endanleg niðurstaða um heildarlánsfjárþörf ársins er þó háð ýmsum öðrum þáttum sem áhrif hafa á lántöku ríkisins, svo sem áformum um sjálfbæra eða græna lántöku og mati á því hvort styrkja þurfi gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands. Nauðsynlegt er að tryggja að viðbótarfjárveitingin verði eingöngu nýtt til að mæta mögulegri fjárþörf vegna ráðstafana sem tengjast frumvarpi þessu. Einnig var beðið um gögn varðandi fjármagnsskipan, uppbyggingu og fjárhagslegar sviðsmyndir um eignaumsýslufélagið sem óskað er eftir að koma á fót með heimild í 6. gr. fjárlaga. Fram kom að enn væri mikil óvissa um nær alla lykilþætti í rekstri væntanlegs félags. Veigamesta óvissan snýr að því hve mikil þátttaka íbúa verður í úrræðinu sem og þátttaka lánveitenda. Einnig ríkir óvissa um það hver nákvæm skuldsetning íbúða í Grindavík er. Frumvarpinu er ætlað að færa þessa óvissu til félagsins í stað þess að hún sé hjá ríkissjóði. Félagið sjálft þarf síðan að vinna áætlanir um það hvort þær eignir sem það kaupir teljist nýtanlegar og hvernig. Ef mikið verður um altjón fæst það bætt úr Náttúruhamfaratryggingu Íslands, NTÍ, og þá verður minna um útgjöld vegna rekstrar á fasteignum fyrir utan mögulegt niðurrif. Í greinargerð með frumvarpinu var áætlað að

Fram hefur komið að nú þegar hafi verið afgreiddar fleiri en 200 umsóknir þess efnis og hefur það leitt til 3 milljarða kr. hækkunar á brunabótamati Það eitt og sér krefst hærra framlags ríkisins. Fram kom að unnið væri að samkomulagi um yfirtöku lána við lánastofnanir en það liggur ekki fyrir enn. Gert var ráð fyrir því að auk að auk allt að 12,5 milljarða kr. lántöku úr ríkissjóði fengi félagið sambankalán frá lánveitendum íbúðarhúsnæðisins. Fjárhæð lántöku úr ríkissjóði tengist umfangi óskuldsetts húsnæðis í Grindavíkurbæ. Sú óvissa sem ríkir um skuldsetningu íbúða í Grindavík breytir ekki því markmiði að lánveitendur verði ekki betur settir en ef ekki hefði verið ráðist í valkvæð kaup, en það er ekki heldur markmiðið að staða lánveitenda verði verri en ella. Fjármála- og efnahagsráðuneyti hefur endurmetið nokkrar lykilstærðir frá því að frumvarpið var lagt fram og nú er talið líklegt að umfang efnahagsreiknings félagsins verði um 60 milljarðar kr. miðað við fulla þátttöku íbúðareigenda. Skuldir félagsins gætu orðið um 25 milljarðar kr. og skiptast á milli lántöku frá ríkissjóði og sambankaláns lánveitenda. Eigið fé félagsins verður þá um 35 milljarðar kr. og nær alfarið í eigu ríkissjóðs. Virðulegur forseti. Niðurstaða meiri hlutans er sú að meiri hlutinn leggur áherslu á að sem allra fyrst liggi fyrir sviðsmyndir og næmnigreining um rekstur félagsins þar sem tekið verði tillit til óvissuþátta, svo sem fjölda þeirra sem vilja selja húsnæði sitt, almenns rekstrarkostnaðar félagsins, umfangs íbúðarhúsnæðis þar sem NTÍ greiðir bætur og áætlaðrar verðþróunar fasteigna. Einnig er lögð áhersla á að viðbótarlánsfjárheimildin verði ekki nýtt nema til þess að fjármagna aðgerðir sem tengjast náttúruhamförum við Grindavík. Ekki eru lagðar til efnislegar breytingar á frumvarpinu heldur einvörðungu tæknilegar sem þarfnast ekki frekari skýringa.

þessar aðgerðir og þessir atburðir sem við erum að horfa á núna endurspeglast þar. Ég er

ég er algerlega sammála því að við þolum ekkert mikið fleiri fjárauka og ef þessir atburðir halda áfram sem við höfum enga vissu fyrir hvernig enda og hvaða tjóni þeir muni á endanum valda okkur, bara á þessu ári, hvað þá lengra fram í tímann, þá er bara mjög mikilvægt að við förum að skoða þetta í stóru samhengi og í samhengi við efnahagsstjórn landsins. Þannig að ég er bara sammála hv. þingmanni. Að sjálfsögðu er eðlilegt að fjárlaganefnd sé með augun á boltanum hvað þetta verkefni varðar,

fyrirtækjum og heimilum. En aðhaldssemi eða ekki aðhaldssemi ríkisfjármálanna,

Munurinn er bara sá að það lendir, miðað við forsendur stýrivaxta, á öllum heimilum og fyrirtækjum á meðan ríkisstjórnin er með það vald að geta beint álaginu á ákveðinn stað

ég er alveg sammála hv. þingmanni um það að við þurfum að sjálfsögðu að skoða hvað þessar aðgerðir og þessi auknu útgjöld munu þýða í stóra samhengi ríkisfjármálanna. Það er mjög mikill lykilþáttur og er lykilþáttur upp á það hvernig við ætlum að bregðast við næst. Við þurfum að vita hvað þetta þýðir, hvert þetta leiðir okkur, hvað þetta gerir fyrir stóru myndina þannig að við höfum betri yfirsýn og tæki í höndunum þegar við förum að taka ákvarðanirnar varðandi næstu skref og framtíðina

Það er verið að taka ákvörðun um að setja 30 milljarða út sem hefði ekki þurft ef þessi atburður hefði ekki gerst þannig að klárlega,

Hér er mikilvægt mál á ferð og ánægjulegt að þingið hefur borið gæfu til að afgreiða þau mál sem snerta samstöðu þjóðarinnar með Grindvíkingum hratt og vel og þetta er liður í því. Hér í dag hefur farið fram góð umræða sem snertir með misjöfnum hætti þau mál og er það vel. Að sama skapi er auðvitað mikilvægt að skynja og skilja að þær aðgerðir sem gripið er til geta orðið eldsmatur á verðbólgubálinu og því skiptir máli hvernig samstaðan með Grindvíkingum er fjármögnuð og til hvaða aðgerða er gripið til til að vinna gegn því að áhrifin á verðlag, sérstaklega auðvitað húsnæðisverð, sem hefur drifið áfram verðbólguþróunina hér á landi undanfarin ár, verði ekki þau að viðhalda hárri verðbólgu og hæstu stýrivöxtum í Evrópu. Hæstv. fjármálaráðherra var með ádrátt um það hér fyrr í dag að endurskoða þyrfti fjármálaáætlun til að ríkisfjármálin styðji við verðbólgumarkmið Seðlabankans og er það vel. Að sama skapi kom fram í máli hv. formanns fjárlaganefndar hér í andsvörum að hann teldi að huga þyrfti að efnahagsstjórninni í þessu samhengi. Við í Samfylkingunni höfum um nokkra hríð talað fyrir því að það þurfi að ná betri stjórn á skammtímaleigu, þ.e. að það sé hægt að koma í veg fyrir að heilu blokkirnar séu byggðar eða keyptar og síðan nýttar eingöngu sem gisting fyrir erlenda ferðamenn í stað þess að koma inn á leigumarkaðinn eða húsnæðismarkaðinn fyrir almenning í þessu landi. Einnig höfum við talað fyrir aukinni aðkomu lífeyrissjóðanna að uppbyggingu á húsnæði en þetta eru hvort tveggja atriði sem fyrir löngu hefði átt að vera búið að ráðast í. Þetta frumvarp, virðulegur forseti, snýst auðvitað fyrst og fremst um auknar lántökuheimildir ríkissjóðs fyrir utan stofnun eignaumsýslufélags með þeim eignum sem keyptar eru af Grindvíkingum. En á þessum tímapunkti þarf að halda til haga og ítreka mikilvægi þess að ráðast í mótvægisaðgerðir til að koma í veg fyrir að þeir peningar sem koma þarna inn á markaðinn virki sem bensín á verðbólgubálið. Í þeim efnum er ekki aðalatriðið hvar peningarnir eru fundnir til að standa undir þessu verkefni, það er fyrst og fremst bókhaldslegt atriði, en hitt er að huga að þenslunni og vinna gegn henni með markvissum hætti. Það eru sem sagt áhrifin af notkun peninganna sem skipta máli. Ég nefndi áðan framboðshliðina, virðulegur forseti, að það þurfi að finna leiðir til að losa um húsnæði, annars vegar t.d. með hömlum á skammtímaleigu, og þar kemur að því að það voru nokkur vonbrigði að sjá frumvarp frá hæstv. viðskiptaráðherra um daginn þar sem ekki var gert ráð fyrir að það yrði tekið á því vandamáli afturvirkt sem ég hef nefnt hér fyrr í þessari ræðu, að deilihagkerfið, sem hugsað var sem leið fyrir almenning til að skapa sér aukatekjur með því að leigja húsnæði sitt tímabundið til ferðamanna, er orðið að atvinnugrein þar sem spekúlantar kaupa upp íbúðarhúsnæði eingöngu til að leigja það út í skammtímaleigu til ferðamanna. En það þarf líka að huga að áhrifum þeirra peninga sem koma inn á markaðinn með þessum aðgerðum. Það eru yfir 1.100 heimili sem þarf að finna fyrir íbúa Grindavíkur á allra næstu mánuðum. Þegar eldgosið varð í Heimaey var ráðist í hækkun á söluskatti til að fjármagna aðgerðir stjórnvalda. Í dag köllum við söluskattinn virðisaukaskatt og það væri ekki góð leið í dag, virðulegur forseti, að gera slíkt því slíkt myndi umsvifalaust skila sér út í verðlag og leiða til hækkandi verðbólgu. En það er ekki þar með sagt að aðgerðir á skattahliðinni gætu ekki skilað árangri í þessum efnum en það þyrftu þá að vera sértækar aðgerðir sem væru þá sérstaklega hugsaðar til að draga úr þenslunni sem þessi nýja staða skapar. Það er sem sagt ekki fjármögnun aðgerða sem er aðalatriðið hérna þó að það sé vissulega meginatriði þessa tiltekna frumvarps, sem við styðjum nota bene heils hugar, heldur þarf jafnframt þessu að grípa til aðgerða sem hafa áhrif á efnahagslífið. Það þarf sem sagt, virðulegur forseti, að huga að beinum leiðum til að taka peninga úr umferð til að mæta þessu mögulega verðbólguskoti sem hættan er á að skapist. Virðulegur forseti. Við í Samfylkingunni styðjum þetta frumvarp. Við viljum standa með Grindvíkingum og það þarf að gera það hratt og vel. En það þýðir ekki að við megum missa boltann við að halda þjóðhagslegu jafnvægi því hátt vaxtastig og verðbólga bitnar líka á Grindvíkingum, gleymum því ekki.

með öllum þeim tilkostnaði sem það óhjákvæmilega hefur í för með sér. Það er örugglega til í dæminu að hægt sé að byggja með ódýrari hætti heldur en við höfum verið að gera og við þurfum auðvitað að skoða hvað er í stöðunni þar. Ég veit að hæstv. innviðaráðherra hefur verið að skoða það og aðrir hv. þingmenn hafa talað um það hér líka. Þannig að jú, vissulega er það einn af þeim hlutum sem við þurfum að skoða.

úr peningaflæðinu í umferð, þ.e. með sértækum aðgerðum á skattahliðinni í ríkisfjármálunum. Við þurfum að skoða hvort það sé einhver leið til þess hugsanlega að draga úr þenslunni þannig að það sé kæling kæling á markaðnum á einhverjum öðrum stað sem myndi skila sér í því að halda aftur af verðbólgunni. En ég vil taka heils hugar undir það með hv. þingmanni að við þurfum vissulega að gera átak á framboðshliðinni.

steig hér í þetta púlt, að við deilum þessum áhyggjum og ég held að það geri það allir. Jú, vissulega er hægt að fara í einhvers konar

að fresta eða færa til framkvæmdir á árinu 2024 ef þær aðgerðir sem farið er í í Grindavík verða mjög kostnaðarsamar og dýrar fyrir ríkissjóð.

hið opinbera stendur fyrir sem hugsanlega mætti færa til á milli ára. Það er klárlega þáttur í því að horfa á ríkisfjármálin með þeim hætti að við getum dregið úr þenslunni á meðan á þessu vandasama en samt ákaflega mikilvæga verkefni stendur og að við missum ekki boltann í því mikilvæga verkefni heldur reynum eftir fremsta megni að ná tökum á verðbólgunni í þessu landi og ná vonandi niður stýrivöxtunum líka

það hvernig þessar aðgerðir eru fjármagnaðar. Ég er sammála því að það þarf að fara í þessar aðgerðir en það skiptir máli hvernig við fjármögnum þær. Út Út frá þeirri forsendu styð ég málið en við komum ekki til með að styðja fjáraukann sem slíkan á þeim forsendum.

að gera hitt og þetta hagkvæmara fram og til baka og skera niður hingað og þangað og alls konar loforð um sameiningar og ég veit ekki hvað og hvað og svo gerist bara lítið sem ekkert í því. Því miður held ég að ástæðan fyrir því sé sú að það er einmitt búið að skera við nögl nokkurn veginn hvar sem er. Það er talað um að við séum komin að þolmörkum í velferðarkerfinu.

Hvar erum við ekki komin að þolmörkum? Og hvað er þá gert? Það er hlaupið upp til handa og fóta af því að við erum komin að þolmörkum í verndarkerfinu en ekki þegar við erum komin að þolmörkum í heilbrigðiskerfinu eða löggæslu.

allt. Þegar allt kemur til alls þurfum við að skoða stóru myndina. Það er tiltölulega einfalt og augljóst hvað þarf að gera til að koma til móts við

Þau fá ekki uppgreidda minni íbúðina sem er kannski skuldlaus og fullar skuldir á stærri íbúðinni og koma þá miklu verr út.

Við þurfum að fá að vita hver áhrif þess að greiða þessu atkvæði verða áður en við greiðum atkvæði. Maður myndi halda að það væri augljóst. Annars erum við að gefa frá okkur valdið. Fjárveitingavaldið er hérna, löggjafarvaldið er hérna

hvort það væri hægt að fresta einhverjum framkvæmdum eða hliðra til innan ársins og búa þannig til svigrúm til að koma

tæknin er orðin þannig að það er gríðarlega mikið af fyrirtækjum sem eru bæði að flytja þetta inn og framleiða erlendis og stór hluti af kostnaði við byggingu húsnæðis hér á Íslandi og alls staðar er náttúrlega byggingarkostnaðurinn, að staðsteypa eða smíða hús frá grunni á staðnum er mjög dýrt.

koma með töluvert af slíkum húsum inn á markaðinn, myndi slá verulega á framboðshlið húsnæðismála og myndi milda þetta högg sem við við höfum áhyggjur af að verði okkur erfitt. Í því ljósi er ágætt að rifja upp viðlagasjóðshúsin

það hefur verið gott að finna einhuginn í nefndinni um það markmið sem hér er verið að framfylgja og einhuginn um ekki síður þann þátt málsins að það verði ríkisins

og ræða stuttlega um stóru myndina. Auðvitað er það skiljanlegt í samhengi hlutanna að við séum hér 22. febrúar að líkindum að fara að ganga til atkvæða um mál sem kom

stærri bita. En ég trúi því að við værum betur stödd í verkefnum sem þessum ef við værum markvissari í því gegnumgangandi í allri vinnu fjárlaganefndar að vera með stóru myndina undir, að reyna að gæta að því í öllum okkar skrefum að skoða leiðir til þess að fara betur með fé skattborgaranna, að við séum að rýna rekstur og rýna forgangsröðun.

Það breytir ekki því að það má rýna reksturinn í öllum þeim stofnunum sem ríkið rekur. Ég vildi kannski nefna þetta með þá stöðu sem mér finnst við stundum vera nefndarmenn í fjárlaganefnd, gagnvart Stjórnarráðinu, gagnvart ráðuneytunum, hvað varðar upplýsingagjöf og frumkvæði þar um. Hér er í nefndaráliti rakið

Þetta kemur skýrt fram: „Til að hægt sé að framkvæma það sem kemur fram í áðurnefndu frumvarpi er þörf á þessum viðbótarheimildum í 5. gr. vegna lántöku og endurlána

það væri eitthvað sem væri algjört bannorð, eftir að hafa keyrt í gegn frumvarp fyrr í haust, fyrstu löggjöfina sem var vegna viðbragða vegna eldsumbrotanna á Reykjanesi.

en það er fjármögnunin sem skiptir máli hér. Það skiptir máli að við rjúkum ekki til og dælum 30 milljörðum í íslenskt samfélag og að rétt sé að þessu staðið vegna áhrif á verðbólgu. Við verðum að ná niður verðbólgunni. Við verðum að gera það. Við verðum að ná stýrivöxtunum niður. Það verður bara að gerast. Það er allt frosið hérna með þessa stýrivexti og þetta gríðarlega háa vaxtastig sem er algerlega gjörsamlega galið. Og það eru heimilin í landinu sem eru að borga hundruð þúsunda, við getum kallað það skatt, vegna verðbólgunnar og þessara fáránlega háu stýrivaxta.

Ég er algerlega sammála því að við eigum að færa óvissuna og áhættuna frá Grindvíkingum til samfélagsins, til ríkissjóðs,

Samfélagið á að geta tekið þá óvissu og stutt Grindvíkinga með þeim hætti á meðan þeir geta ekki búið í bænum sínum. Svo einfalt er það. En það er spurning hvernig það er fjármagnað, eins og hér hefur komið fram,

Mér fannst upphafleg framsetning á frumvarpinu til fjáraukalaga þess eðlis að það lá í augum uppi að það yrði að nota þessa 30 milljarða en það er óvíst í dag eftir betri upplýsingar í fjárlaganefnd og þetta minnisblað sem við fengum.

hann telji líkur á því að hann og hans samflokksfólk muni styðja þetta frumvarp og ég fagna því, enda er þetta mjög mikilvægt skref. Þetta er það sem hefur verið kallað eftir af hálfu íbúa í Grindavík, að menn séu leystir úr snörunni. Það er það sem verið er að gera. Ég er hins vegar

Það er alveg klárt mál. Þar er raunverulega verið að skuldsetja, við getum sagt að það sé verið að setja á skattheimtu fram í tímann þegar það þarf að borga það lán. Það er það sem þetta snýst um. Á þessum tímum er líka mikil verðbólga. Við erum með 9,25% stýrivexti þannig að við verðum að ná verðbólgunni niður. Við verðum að fara varlega í það að dæla fé inn inn í samfélagið með lántökum, við verðum að fara mjög varlega í það og helst að fara í mótvægisaðgerðir. Við verðum að ná verðbólgu niður af því að það er skattur á heimilin að borga af húsnæðislánum sínum upp á fleiri hundruð þúsund. Það er snjóhengja sem bíður hérna eftir okkur sem mun falla á stóran hluta landsmanna núna í vor

meðan Alþingi Íslendinga ætlar að fara að ræða hér um fiskveiðistjórnarkerfið og hvernig skattheimtan á að vera þar. Ég held því miður að sú umræða myndi taka langan tíma og við höfum þann tíma ekki, enda hefur frumvarp nú verið boðað hér af hálfu matvælaráðherra þar sem á að endurskoða þá hluti. Það er rétt að við fórum í skattlagningu hér fyrir jól,

og nú talar hv. þingmaður um að hann vilji hækka bankaskatt um 30.000 milljónir. Hvernig heldur hv. þingmaður að sú framkvæmd eða sú aðgerð myndi gagnast í þeirri umræðu sem hv. þingmaður hefur oft haft hér uppi í þessum stól um að auka fjölbreytileika og fjölga hér bankastofnunum og fá erlenda banka til Íslands til þess að auka samkeppni? Heldur hv. þingmaður að slík aðgerð, að auka bankaskatt um 30.000 milljónir, muni auka líkurnar á því sem hann hefur rætt hér ítrekað, að fá erlendar bankastofnanir hingað til þess að auka samkeppni á íslenskum bankamarkaði?

Þannig að þar sem var þörf er núna óvíst. Við skulum vona að það verði ekki þörf á að nota þessa viðbótarheimild og við getum haldið áfram baráttunni gegn verðbólgunni. Þá getum við haft fjármálastofnanir sem starfa í samkeppni

Ég geri mér að sjálfsögðu grein fyrir að uppkaup á heilu bæjarfélagi kosta sitt og að sjálfsögðu þarf að fjármagna þau með einhverjum hætti, en það er ekki sama hvernig það er gert og ég tel enga þörf á lántöku vegna þess. Það er allt flæðandi í peningum á þessu landi en þeir eru bara ekki aðgengilegir fyrir almenning eða þegar en þeir eru bara ekki aðgengilegir fyrir almenning eða þegar kemur að hagsmunum hans. Núna þurfum við að sækja þann afgang. Forðast þarf með öllum ráðum að nauðsynleg fjármögnun þessa mikilvæga verkefnis auki byrðar heimilanna í landinu í gegnum aukna verðbólgu og þá auknu vaxtabyrði sem alltaf virðast fylgja í kjölfarið sem eina úrræðið í baráttu gegn henni. Heimilin sem mest skulda og minnst eiga hafa borið allar byrðarnar í baráttunni gegn verðbólgunni á meðan aðrir hafa hagnast stórlega á henni. Auknar lántökur ríkissjóðs munu hafa bein áhrif á verðbólguna sem mun án tafar gefa Seðlabankanum fleiri ástæður til frekari vaxtahækkana. Í frumvarpi fjármálaráðherra er því ekki slegið föstu hversu mikið þurfi að draga á þessa lánalínu en reynslan kennir manni að það sé líklegra en ella að gengið verði á hana að fullu. Það er hægt að vinna þetta með öðrum hætti, t.d. með því að skattleggja þann gríðarlega hagnað sem stórfyrirtæki hafa sýnt á undanförnum árum með einhverjum hætti. Það er hreinlega óeðlilegt að skattleggja ekki þann gríðarlega hagnað sem bankarnir hafa fengið á undanförnum árum beint frá heimilum landsins. Ég kom með nokkrar tillögur um betri leiðir til fjármögnunar en lántöku í ræðu minni við 1. umræðu um þessi fjáraukalög og nefndi þar m.a. hvalrekaskatt, eins og t.d. bankaskatt og auðlindaskatt, sem valkost. Þar fjallaði ég ítarlega um þessa valkosti og mun ekki endurtaka það allt hér. En til að leggja á bankaskatt þarf bara einfalda lagabreytingu til. Hins vegar skortir á viljann hjá ríkisstjórnarflokkunum og þar stendur hnífurinn í kúnni. Sé ríkisstjórninni einhver alvara með því að hennar forgangsmál sé að sigrast á verðbólgunni og slá á þenslu hlýtur hún að þurfa að skoða aðrar leiðir en lántöku og þær eru vissulega margar til eins og ég hef þegar bent á. Það eru til gríðarlega miklir fjármunir í þessu þjóðfélagi og mikið af þessu fé er í höndum aðila sem hafa hagnast gríðarlega á verðbólgunni, ekki af því að þeir séu svo svakalega klárir heldur hafa þeir fengið fjármuni heimilanna til sín í bílförmum. heimila á Íslandi eru komin fram á ystu nöf. Það að tafir verði á lækkun vaxta getur nægt til að ýta þeim fram af brúninni því að þau hafa einfaldlega ekki úthald í meira. Ef ekki verður bara um tafir á lækkun vaxta að ræða heldur enn meiri hækkanir þarf ekki að spyrja að leikslokum. Eitt af því sem þarf að huga að, hvort sem farið verður í lántökur eða aðrir möguleikar nýttir, sem ég vona svo sannarlega, eru áhrif alls þess á húsnæðisverð. Eins og við vitum er hækkun húsnæðisverðs einn stærsti þátturinn í vísitölumælingum Seðlabankans og án húsnæðisliðar í vísitölunni væri verðbólgan komin undir 5% og væru vextir þar með mun lægri. Burt séð frá öllu öðru mun aukin eftirspurn um kannski 1.000 heimili hafa veruleg áhrif á eftirspurn á fasteignamarkaði og þar með fasteignaverð. Hægt er að fyrirbyggja slík áhrif með því að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölu neysluverðs. Flokkur fólksins hefur lengi mælt fyrir því en um það eru ekki allir á Alþingi sammála. Hins vegar má færa rök fyrir því að innflæði Grindvíkinga á húsnæðismarkaðinn sé þess eðlis að það eigi ekki að hafa áhrif á vísitöluna almennt, enda einstakur viðburður sem mætti kalla einskiptisaðgerð vegna utanaðkomandi óvæntra atburða. Hækkun húsnæðisverðs vegna þessa innflæðis og aðgerða ríkisstjórnarinnar til að auðvelda Grindvíkingum fasteignakaup ætti því alls ekki að hafa áhrif á vísitölu neysluverðs. Sú hækkun sem kann að verða vegna þessara atburða

Ég trúi því ekki fyrr en það verður að staðfestum veruleika og samþykkt hér á hinu háa Alþingi að ekki sé hægt að gera betur en að fara beint í lántökur, með tilheyrandi afleiðingum fyrir þjóðina alla en þó sérstaklega þau sem verst standa.